o njima raspraviti i glasovati. Pa evo najavljujem kao prvo: - Prijedlog odluke o osnivanju istražnog povjerenstva za utvrđivanje činjenica u vezi okolnosti nastanka poslovnog koncerna Agrokor, njegove današnje pozicije na tržištu, nastanka njegovih poslovnih problema, a posebno dugovanja prema dobavljačima te ostalim vjerovnicima, uloge regulatora na tržištima vezano za Agrokorove poslovne aktivnosti i okolnosti koje su dovele do aktivnosti Vlade Republike Hrvatske prema Agrokoru, odnosno, prijedloga mogućeg rešenja za situaciju u kojoj se Agrokor našao. Predlagatelj su 18 zastupnika, Kluba zastupnika SDP-a a rasprava je zaključena. Nakon što je rasprava Prijedloga akta dostavljen je otpremom Sabora. Želi li predstavnici predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? U ime predlagatelje uvaženi kolega Davor Bernardić. Izvolite. Sabora, evo danas je ovaj trenutak poklopio se o osnivanju Istražnog povjerenstva u slučaju Agrokor, sa novim dokazima i novim činjenicama oko samog slučaja. Dan nakon novog otkrića, novog dokaza, da je ministar financija u Vladi Andreja Plenkovića, još u prosincu 2016. godine znao da se Agrokor trese i aktivno pomagao u njegovom spašavanju. Da je znao, i da je onda potom dugo lagao o tome, da je pomagao u tom slučaju. To je istina oko Agrokora i istina oko povlaštenog kredita HBOR-a. Naravno da želimo znati što se zbiva iza kulisa koju sada drže ministar Marić, ministrica Dalić i izvanredni povjerenik Ramljak u Agrokoru. Što se skriva iza kulisa iza kojih će se raspetljati nešto na jesen? Scenarij koji će se raspetljati i pogoditi sve građane RH. Ne Todorića, ne menadžere u Agrokoru, ne agencije i savjetnike, koji su se sada tako uspješno prikopčali na leš Agrokora, nego pogoditi će sve hrvatske građane, oni menadžeri, obitelj, će se nekako izmaknuti. Na kraju će opet nastradati oni koji su najmanje krivi. Zato nam je poštovane kolegice i kolege, iznimno važno da danas donesemo odluku o osnivanju ovog povjerenstva, utvrdimo činjenice i rasvijetlimo što se što se sve događalo kako bi došlo do ove zastrašujuće situacije u samom koncernu Agrokora. Zato trebamo povjerenstvo da poduzmemo daljnje korake u slučaju oko Agrokora. Todorić i to treba reći je u ovoj državi dugo bio nedodirljiv, uživao je povlašteni status na svim razinama. Počeo je ubrzano rasti zahvaljujući podršci HDZ-a, zahvaljujući podršci prvog predsjednika Tuđmana ali rastao je dalje i više. U ovoj državi su se redale mnoge Vlade, mnoge Vlade za vrijeme kojih se nisu upalile kontrolne lampice i situacija u kojoj se trebalo reagirati izmakla je kontroli. Nisu reagirale institucije koje su trebale kontrolirati taj rast i trebale su reagirati. Trebale su reći e sad je dosta i sada to treba reći, jer umreženost Todorića i njegova moć je rasla i rasla, ušao je i u HNB i u agencije i u Vlade i u medijske kuće. To je istina. Sada se sve to nastoji pomesti pod tepih. Govore mnogi, nije važno kako je sve to skupa nastalo. Ne iznimno je važno. Zato da se ne bi ponovilo, naša odgovornost je da budućim generacijama, ne ostavimo otvoreno to pitanje, da u Sabor pred povjerenstvo dovedemo, ne samo Todorića, nego sve oni koji su pomagali neumjereno rasti i oni koji su mu pomagali zataškavati tragove. To je naša odgovornost. Narod koji ne uči iz svoje povijesti iz svojih grešaka, ne može biti uspješan i ponavlja svoje tragedije. Ne moramo iz ove tragične epizode barem naučiti nešto i moramo ostaviti neke poruke. Nemojmo stvarati nedodirljive kompanije, nedodirljive tajkune i nemojmo vezati politiku i biznis na način da stradaju nevini radnici, radnice, hrvatska poljoprivreda, mali dobavljači, oni koji su u ovom trenutku, u slučaju Agrokora i njegove izloženosti iznimno ugrožene. I zato je zadatak, svakog odgovornog zastupnika u Hrvatskom saboru da digne ruku za ovo povjerenstvo. Ja ću vam samo pročitati nekoliko odredbi kaznenog zakona. Kazneni zakon, članak 291. prvo ču reći ovo, ako je istina da je čisto pogodovanje, bilo odobravanje, HBOR-ovog kredita, onda se radi o čistom tržišnom pogodovanju zbog kojeg Europska komisija uobičajeno, nemilosrdno progoni i kažnjava države članice. S druge strane, s obzirom na roll up model i prioritet u naplati, pri novom kreditiranju Agrokora, vrlo je vjerojatno da će kredit koji je sam dao HBOR, neće biti u prvi u redu naplate, to je jasno i vjerojatno se nikada neće naplatiti. To znači da je sa tim kreditom i odobravanjem kredita HBOR-a posrnulom Agrokoru kada se znalo za situaciju u Agrokoru još 2016. direktno oštećen državni proračun. Članak 291. zlouporaba položaja i ovlasti, znači da se ne obavi dužnost pa se drugoj osobi pribavi korist. Članak 292. Kaznenog zakona, nezakonito pogodovanje znači iskoristiti položaj za pogodovanje u ugovaranju poslova za djelatnost osoba s kojima je interesno povezano. Članak 295. trgovanje utjecajem, iskorištavanje službenog položaja da se obavi radnja koja se ne bi smjela obaviti i članak 303. je skrivanje počinitelja također kazneno djelo. Ja ću samo s jednim zaključiti, dakle premijer Plenković ili ne zna i ne vidi što se događa u Agrokoru ili nešto skriva, a svima je jasno da zna i vidi. I pozivam vas da zajedno glasamo za ovo istražno povjerenstvo, utvrdimo činjenice u slučaju Agrokor jer ukoliko ne bude dogovora oko istražnog povjerenstva neće biti glasanja ni oko ustavnih sudaca. Hvala vam.

Jel ste vi gotovi u ime kluba? Neće se još netko javiti? Dobro. Onda imamo Grbin i Maras. Imamo 11 replika,

ja se slažem, znali su o tome sam govorio još od tamo kada su počeli krajem prošle godine problemi u Jamnici, znali su, znali su članovi nadzornog odbora, članovi uprava, znali su u kreditnome odboru. Evo u Narodnim novinama lagano se nađu podaci o tome tko je kada bio u kojim tijelima, pa su tako 4. ožujka 2016. godine dakle u prvim danima nakon nove godine vlade gospodina Oreškovića u nadzorni odbor imenovani gospodin Marić, gospodin Panenić, gospodin Tolušić, Kliman, Romić i Horvat svi iz redova ministarstava. Naravno znamo prema Zakonu o HBOR-u, 10 je članova nadzornog odbora čine šest ministara zaduženih za pojedina područja, tri saborska zastupnika i predsjednik Gospodarske komore. Kredit je dan prema podacima 21.12. taman pred Božić negdje na smjeni nadležnosti uprava. Imamo također odluku od 9. prosinca dakle par tjedana prije kako se iz redova saborskih zastupnika, dakle u kvotu od ta tri člana osim šest ministara gospodina premijera imenuju i Boris Lalovac, Ivana Ninčević-Lesandrić, Grozdana Perić i naravno njihovi zamjenici. Pa molim da kada dođe do ovog povjerenstva da nam svi oni iskreno kažu što su znali odnosno nisu znali i što je prošlo kroz njihove ruke. Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Odgovor na repliku. Ne. Onda idemo na drugu repliku uvaženi kolega Bulj. Hvala činjenica da je Agrokor ciljano uništavao hrvatsko gospodarstvo da je se toliko monopol uzeo da jednostavno odgovornost je ovdje evidentna na svim ministrima financija, ne znam koliko ih sada sjedi ovdje, na HNB-u

od početka stvaranja Agrokora na ovaj način pa do ključnoga trenutka kada je kupio Merkator gdje je vlada znači i SDP-ova vlada također pohvalila taj događaj. Međutim, svi ministri su u Vijeću za stabilnost bili financija, znači HNB i HANFA. Čak je 2012. po riječima guvernera Vujčića svi su znali premijer, cijela vlada su znali situaciju u Agrokoru i za 10 milijardi kuna bez mjenica koje su koristili bez pokrića što je eklatantan udar na monetarnu stabilnost RH i financijsku stabilnost. Svi ti trebaju odgovarati. Ja sam za povjerenstvo, ali sam digao i kaznenu prijavu, evo pa pitam državno odvjetništvo koje također nije odradilo svoj dio posla, dio posla, šta je poduzelo po prijavama mojim po pitanju HANFA-e i po pitanju HNB-a. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala vam. Nema odgovora na repliku pa prelazimo na treću, uvaženi kolega Grmoja. Izvolite. Poštovani kolega Bernardiću. Rekli ste da je za situaciju oko Agrokora da su odgovorne mnoge vlade, ne znam točnu koju ste sintagmu upotrijebili i to je istina. Znači sve vlade koje su upravljale Hrvatskom u tom periodu rasta Agrokora su odgovorne za ovo što se dogodilo. Ali ovdje mi raspravljamo o odgovornosti jednog čovjeka, znači to je glavna tema ovih dana u medijima, a nadamo se ako HDZ ne promijeni stav koji je imao da će podržati istražno povjerenstvo, da ćemo moći o svim ovim aspektima koji se tiču rada tih mnogih vlada da ćemo moći o njima ovdje raspravljati. Za to je potrebno jedno duže vrijeme i jedan ozbiljan i temeljit rad. Ali ono što su činjenice je to da je jedan ministar bio visokopozicioniran u Agrokoru, da je sigurno bolje od svih mnogih vlada i mnogih ministara znao kakva je situacija u Agrokoru, da je kao predsjednik nadzornog odbora iako je kolega Sinčić sada nabrajao sve ljude koji su imenovani, ali ti ljudi koji su imenovani nisu odlučivali svi o tom kreditu. Pa je i spomenuo neke iz prijašnjeg nadzornog odbora, spomenuo je ovdje kolegicu Ivanu Ninčević koja nije željela doći na taj nadzorni odbor kada se odlučivalo o tom kreditu jer su dobili dokumentaciju dva dana prije. I ne možemo kriviti te ljude i očekivati da oni to sve prouče i da znaju u kakvom je stanju Agrokor. Ali ministar financija je te analize morao dobro proučiti i onda kao predlagatelj točke reći to tim ljudima koji sjede u nadzornom odboru. On je točku predložio i onda je rekao i čak odgovarao na pitanja koja su neki postojali a onda se nakon toga izuzeo i rekao da zbog poznatih razloga ne može glasovati. O tome treba danas govoriti i to je ključna točka, odnosno ključna optužba protiv ministra Marića. **Bernardić, Davor (SDP)** Pa vi se sjećate da je ministar se sam izuzeo iz odlučivanja a onda je glasao za lex Agrokor. Dakle to je evidentan dokaz kršenja te odluke i involviranja u cijele procese. Eklatantan dokaz. Ono što mene posebno brine je ukoliko je odobren kredit, prekršila se praksa Europske komisije, ali to je manje važno. Važno je da je u tom trenutku situacija u Agrokoru za njega bila dobro poznata. To znači da je sa direktnim odobravanjem kredita koji se sigurno neće vratiti sada zbog toga jer je roll up prvi u naplati direktno oštećen državni proračun. I to su novi dokazi, nove indicije koje su velike kao kuća. To nije reciklaža, ovo je stijena, ovo je kamen na putu koji stoji između uređene pravne države koja želi uvesti red i one države koja negira, gleda i zabila je glavu u pijesak. I meni je nevjerojatno da premijer Plenković to ne vidi. Ako ne vidi, to znači da nešto skriva. To ne bi bilo dobro za Hrvatsku, to ne bi bilo dobro za institucije, to ne bi bilo dobro za sve procese koji su pred nama. Prema tome, apsolutno, pa mi nemamo spora time da se istraži, da se vidi, da se sazna, da se pokrene što je utjecalo na poslovne odluke koje su dovele do ove situacije, transparentno, uz odgovornost svih koji su u tome sudjelovali. Ali ljudi, u tom procesu moramo biti razumni, razumni i omogućiti da se ta odluka provede, da se saborsko povjerenstvo osnuje u interesu hrvatskih građana, u interesu budućih generacija, u interesu Hrvatske i kao poruka onim koji žele poprijeko da to više u našoj zemlji ne može proći. sve ovo što ste govorili o potrebi osnivanja istražnog povjerenstva može se gledati kroz jedan vremenski, kroz jednu vremensku dinamiku i naravno da je važno. Ali ako gledamo događaje koji se samo sada događaju i jučer i prekjučer, imate dvojcu bivših kolega ministara, jedan kaže jedno, drugi danas na televiziji kaže ovaj laže, tužiti ću ga za klevetu. I imamo situaciju u kojoj su se ljudi koji su odlučivali o desetinama milijuna eura danas jedan drugom tvrde da lažu preko medija. Ajmo se vratiti u tom trenutku, ministar koji dolazi iz Agrokora zna situaciju u Agrokoru, stavlja točku na dnevni red, svojim kolegama zapravo potiče da glasaju o tome a onda kaže, ja sam se izuzeo, znate ja sa time nemam nikakve veze. Čiji je to novac koji je on tamo dao? To je naš novac. Građani će plaćati to, jer je on u tom trenutku prema svemu kako stoji bio svjestan da se kredit nikad neće vratiti. Dakle to što se izuzeo je više nego licemjerje. Izuzeo sam se da bi netko drugi odlučio dati kredit koji se neće vratiti i odgovarati za njega. Pa to je razlog za istražno povjerenstvo. Ajmo sada korak dalje, donosi se zakon o lex Agrokor, nitko ne štiti državu, nitko ne štiti građane, nitko se nije sjetio da u prvenstvu naplate stavi ovaj kredit nego se štite banke, ponovno razlog za istražno povjerenstvo. I samo te dvije točke gdje je otišlo 50-ak milijuna eura na nešto što se nikada neće vratiti i kada je država donosila zakon i rekla, ne to me ne zanima, neću to staviti u prvenstvo naplate, to, baš me briga, nekada se naplate banke.

ministar financija se izuzeo iz odlučivanja o kreditu ali se nije izuzeo od odlučivanja o lex Agrokoru. Pa ljudi moji, pa to su priče za malu djecu, pa nemojte farbati naš narod. Druga stvar, sami ste spomenuli, kako je moguće da u dvije Vlade sa dva predsjednika HDZ-a koji su totalno na različitim političkim stranama spektra unutar HDZ-a, Karamarko i Plenković, jedan jedini ministar uživa najveće povjerenje obojice. Sada mi vi to objasnite. Stvar je i više nego jasna. Kolega Bernardiću reći mi smo dužni narodu istinu, onaj tko ne pamti svoju povijest mogla bi mu se ponoviti. Istražna povjerenstva sastavljena od koga, od čega, od čijih, u ime čega, za šta, protiv koga? Mi ovdje govorimo o jednoj posljedici koja se zove Agrokor a ne govorimo o uzroku mnogih agrokorčića, tedeskića i ostalih koji su u privatizaciji sa partijskim zlatom samo malo, kolega Grmoja pa šta je to? Pa molim vas, ajde ovako da se barem korektno ponašamo jedni prema drugima, to je ono najmanje što možemo tražiti jedni od drugih, pa nemojte.

Stevo (HDZ)** Koliko puta sam ja ovdje govorio, ti si Marasu napravio to i to kad si išao s producentskim kućama tamo raditi. Ti si Staziću to i to. Za svakoga imam po nešto, a vi šutite kao da ne znate ništa, pravite te se ovdje toše. A sve znate, jedni o drugima sve, jel tako. I govorimo o narodu kako treba znati istinu, koju istinu? Čiju istinu? Pa nismo očistili ovu istinu sa trga još kako treba, a mi govorimo nekoj istini. Tko će istražiti ovo sve, ima nas ovdje u pravosuđu jako puno pametnih ljudi, ne djelujemo ništa, nikoga ništa ne interesira, i sad govorimo o nekom, istražnom povjerenstvu. Pa sastavite to povjerenstvo od hrvatskih branitelja, od čestitih Hrvata koji nas gledaju pa će onda biti rezultata a ne da mi Maras bude vođa te komisija i da tera vodu na svoj mlin a sebe da ne vidi ni u ogledalu. Toliko. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala. Odgovor na repliku. **Bernardić, Davor (SDP)** Stevo, ja predlažem da, milim koliko mogu sugerirati klubu HDZ-a, ali predlažem da i ti budeš tamo, u tom povjerenstvu, evo i Fred Matić. Pa ne može biti, dok su se jedni borili, dok su ljudi ginuli, drugi su krali a ovi poslije to prikrivali. O čemu pričamo? Neće proći. Kolega Bernardić, ja vas molim da se obraćamo kao štovani kolega, po prezimenu, ne možemo se baš imenima ovdje sad prozivat. Iduća replika uvaženi kolega Borić. Izvolite. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo. Kolega Bernardić, vi ste u svom izlaganju optužili HDZ-ove Vlade, znači da su dovele Agrokor u situaciju u kojoj jeste. Pa ću vam postaviti dva, dva, tri pitanja, pa ćete mi vi odgovoriti ako budete znali. Pitat ću vas prvo, znate li da je u razdoblju od 2000. do 2003., znače u Vladi Ivice Račana, Agrokor najviše rastao i da su tada bile najjače akvizicije u prehrambenom sektoru, gotovo svih pikova u smislu privatizacije? Drugo, znate li da je u razdoblju Vlade Zorana Milanovića Agrokoru, odobren onaj smrtonosni kredit od 600 milijuna eura od Sberbanke da je nekako prošao ispod radara Vlade koju ste tada podržavali, da bi danas utvrdili da je HDZ kriv za sve to? Drugo pitanje koje ću vam postaviti je, jeste li se konzultirali u smisli osnivanja ovog povjerenstva sa vašim članom SDP-a koji je sada jedan od direktora u Agrokoru, gospodinom Mršićem, vodi jedan važan sektor u smislu da se spasi što se spasiti može, dali mu ovo povjerenstvo pomaže u tome ili će mu možda na neki način odmoći kao cijelom koncernu u smislu da se dogodi ono što svi želimo, a to je da opstane i da nastavi djelovati? I treće, možete li procijeniti utjecaj telefonskog broja 0800 999 907 na pokušaj spašavanja Agrokora? **Jandroković, Hvala lijepa. Pa ja sam rekao Vlade, nisam rekao HDZ-ove Vlade, ali očito ste se vi osjetili prozvanim, ne znam zašto, to ćete morati objasniti hrvatskoj javnosti i to je razlika između onoga što mi tražimo i onoga za što vi de facto zalažete. Dakle, mi tražimo da se razgovara o svemu što je bilo. Pa nitko nije bio sretan, tj. nitko nije nesretan kada je stvar funkcionirala dobro. Ali ako je bila na krivim temeljima, u čemu je problem da se to istraži? U čemu je problem da se vidi? U čemu je problem da se zna što se događalo u svakom periodu? Ja tu ne vidim problem. I ja tu ne vidim zašto to vas smeta, ne vidim zašto nešto skrivate? I ne vidim zašto se baš vi osjećate prozvanim? Idemo na repliku broj sedam. Uvaženi kolega Žagar. Izvolite. **Žagar, Tomislav (Nezavisni)** Hvala predsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi kolega Bernardić, pa upravo je ova prošla replika i vaš odgovor nam govori u prilog tome da je istražno povjerenstvo nužno osnovati. Kome je stalo do istine da se upravo vidi što se događalo svih proteklih godina, neovisno koja je Vlada bila, što se događalo sa Agrokorom. Jer nijedan pojedinac, nijedna kompanija ne smije se staviti ispred interesa države. A upravo je to ono šta se ljudima čini da se interes jedne kompanije stavi ispred interesa države. Premijer Plenković je ovdje branio ministra Marića i to je bilo politički čin. On ga je politički branio od smjene, istovremeno je smijenio 4 ministra i optužio da oni nisu kolegijalni sa ministrom Marićem. Ali vi ste ovdje raspravu proširili, vi ste ovdje rekli da se radi o zaštiti ustavno-pravno poretka RH. I nije samo politička odgovornost, riječ je ovdje i o pravnoj odgovornosti. A mislim da istražno povjerenstvo u tom smislu može pomože da institucije ove države prije svega pravne institucije to da raščiste. Jer i da ministar Marić nije bio zaposlenik Agrokora, on je osnovno, kao i svaki građanin RH dužan štititi i poštivati te zakone, a budući da je bio bio zaposlenik Agrokora, bio je jedan od direktora, ovdje je rekao Saboru da je potpisao samo dva ugovora. Ugovora o početku radnog odnosa i o prestanku. Međutim, nemoguća vijest, vidjeli smo danas iz rasprave o mirovinskim fondovima, nemoguće da nije znao ono što su mnogi znali a znali su predstavnici mirovinskih fondova i to su ovdje danas i potvrdili jer su rekli da su u prosincu 2016. već počeli se rješavati dionica tvrtaka Ledo i Jamnice. Dakle, svi su znali, kako je moguća da samo ministar Marić u tom trenutku to nije znao? Nema odgovora na repliku, pa prelazimo na repliku uvažena kolegica Ninčević-Lesandrić. Izvolite. **Ninčević-Lesandrić, Ja sam član nadzornog odbora HBOR-a, nisam bila na ovoj sjednici, ali rekla sam više puta, kolega Sinčić, žao mije što to niste opratili, da bi odbila glasovati kao što sam napravila i na svakoj drugoj sjednici HBOR-a. A odbijam glasovati upravo iz razloga što dobijemo materijale dva dana prije. Ne pričam o materijalima ove vrste već pričam o ovakvu pliku materijala 5 tvrtki koje su prosjek oko 500 milijuna kuna za koji treba dignuti ruku. To je stvar koju treba istražiti istražno povjerenstvo. Zbog čega se takvi materijali tako velikih iznosa javnog novca, dakle to nije moj novac, nit je to vaš novac, nego je to novac naših građana, zbog čega se takvi materijali daju dva dana prije? A druga stvar koja je itekako za istražno povjerenstvo, ja kada završim sa svojim mandatom saborskog zastupnika ja godinu dana ne smijem bit direktor svoje firme jer to nije po zakonu. A onda s druge strane imamo osobu koja dođe iz takvog koncerna, koncerna koji je cijelo gospodarstvo Republike Hrvatske doveo pred zid e

Hvala lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Kolega Bernardić, iz vašeg uvodnog izlaganja mene zanima hoćete li vi promijeniti svoj zahtjev za osnivanje istražnog povjerenstva, jer vi ste fokusirali na nešto. Druga stvar. HBOR ovdje podnosi izvješća. Vrlo interesantno da nitko nije zatražio zapisnik sa jedne i druge sjednice i mogli smo dobit i vidjet. Ako je već netko nešto propustio na sjednici zašto je onda propustio glasati za taj zapisnik. Treća stvar, kolegice i kolege, ovdje je žalosno da mi usvajamo izvješća o HBOR-u, da ne znamo kako se HBOR financira. Ova sredstva koja se doznačuju iz proračuna su za određene programe koje imaju resorna ministarstva, a svi ovi drugi krediti se financiraju iz sredstava investicijskih banaka EIB-a i EBRD-a. druga stvar krediti nisu dani Agrokoru nego četiri tvrtke. Treća stvar, mene nešto muči. 2012. je promijenjen Zakon o HANFA-i. Možete pročitati moju raspravu što sam tada rekao, možete pročitati. Zašto HANFA nije reagirala? Druga stvar, sva sporna financiranja koja su Agrokor faktički bacila na koljena su se događala iz inozemstva. SBER banka nije dala kredite iz podružnica u Hrvatskoj, nego iz inozemnih podružnica gdje ne podliježu onih HBOR-ovih onih 25% …/Govornik se ne Pogledajte izvješće HANFA-e. Raspravili smo o njemu u Saboru. Pa kako svi koji sve vide nisu vidjeli u tom izvješću da nešto ne štima. Je li vas možda HANFA upozorila? Nije. A znate što se dogodilo u trenutku kad je HNB naprosto factoring stavio skupnu bilancu banaka, onda su factorinzi su dobivali sredstva iz inozemstva. Zašto HANFA tada nije reagirala? Idemo zatražiti ta izvješća, a onda možemo govoriti o tome. I još samo jednu rečenicu molim vas. Ako mi ovdje u ovom Visokom domu ne vjerujemo DORH-u, onda hajmo raspustiti DORH, hajmo osnovat novu instituciju. Jer DORH u ovom trenutku radi izvide. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala. Deseta replika uvaženi, a već je replika. Je, je, izvolite. Dakle, ako ste me dobro slušali u uvodnom dijelu rekao sam da se nisu upalile kontrolne lampice hrvatskih institucija, pa i HANFA-e. O tome sam ovdje govorio. I nas zanima zašto je to tako. I sve odgovore na vaša pitanja će upravo tražiti ovo Istražno povjerenstvo i to je ideja. Odgovore na sve što ste postavili, odgovore na sva naša pitanja, na sva vaša pitanja. I zato vam predlažem da ukoliko imate prijedlog kako poboljšati istražno povjerenstvo, kako ugraditi neke stvari koje smo možda propustili u prijedlogu, a mislimo da je ovaj prijedlog i više nego dobar i više nego sveobuhvatan, da to predložite i amandmanski. To date i da istražno povjerenstvo donesemo u petak na glasanju. Nema razloga da se ne odobri rad istražnog povjerenstva o Agrokoru. Nema razloga da se skriva nešto. Nema razloga da se ne omogući istini u slučaju Agrokor da izađe na vidjelo. Pozivam vas da ne skrivate ništa, nego da upravo podržite ovaj zahtjev i da ga popravite ukoliko mislite da ga treba popraviti. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Idemo na iduću repliku. Uvažena kolegica Perić. Izvolite. Hvala poštovani predsjedniče. Pa kolega Bernardić, s obzirom da kažete da je postojala sumnja itd. u Agrokoru funkcioniranje. Od 2012. postoje dokazi koje smo evo čuli i u javnosti da je upozoreno iz Hrvatske narodne banke za određene propuste koji su se događali, odnosno u samom bankarskom sustavu, a odnosili su se na izloženost banaka. Dakle, 2012. kraj 2011. dakle tada ste vi, vaša Vlada i svi ovdje zastupnici isto tako mogli reagirati i tražiti izvješća i podatke i od tadašnjeg dakle uprave i od svih institucija koje su u tome sudjelovale. Što se tiče samog kredita koji je dat i u kojem sam ja isto tako u Nadzornom odboru HBOR-a ja moram reći da ja poštujem institucije i procedure koje se rade u toj instituciji. mi kao Nadzorni odbor nećemo kontrolirati do one mjere kako to neki kolege, odnosno kolegice tumače. Dakle, kontrolira se sustav. Sva pokrivenost tog kredita je bila itekako dobro utemeljena u cijelosti bez iti jedne mrlje. I za razliku od nekih ja uspijevam i pogledati i pročitati materijale. Prema tome, nije točno da se ne može, to je naš posao i to je naša odgovornost. Prema tome, dokumenti su bili kvalitetni i sa povoljnim pokrićima. Davor (SDP)** Hvala zastupnice. Dakle, sami ste rekli da ste članica Nadzornog odbora. O tome da li su dokumenti bili kvalitetni i o tome će isto razgovarati ovo istražno povjerenstvo. Dakle, vi de facto ako ste članica Nadzornog odbora vama je kao nadzornom organu u interesu da se cijeli slučaj istraži jer ovdje se ne radi o HANFA-i. Ovdje se ne radi o ulozi samo regulatora, ovdje se radi od jučer, od novih eklatantnih dokaza, o skoro 50 milijuna eura. To je preko 300 milijuna kuna koji su bačeni u vjetar, prohujalo s vihorom, nema više. Tih 300 milijuna kuna nema više. Čiji je to novac? Novac hrvatskih građana, novac ako hoćete državnog proračuna. To je novac s kojim je direktno oštećen proračun RH, o tome se ovdje radi. I zato vas molim da to uvidite, zato vas molim da u interesu transparentnosti u interesu poštivanja institucija ove zemlje …/Govornik se ne razumije./… Na istražno povjerenstvo. Nemamo razloga bilo što skrivati. Nema razloga da se bilo što gura pod tepih. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Idemo na repliku broj 11, uvaženi kolega Peđa Grbin. Zahvaljujem poštovani gospodin predsjedniče. Slušao sam kolega Bernardiću vašu raspravu, slušao sam vaše odgovore i sve ove replike smatram da je potrebno malo istaknuti neke stvari o kojima ste vi govorili u raspravi. Jedna od tih je nadležnost za provjeru određenih stvari koje se nalaze u ovom prijedlogu za osnivanje istražnog povjerenstva. Primjerice, uloga tržišnih regulatora tijekom nastajanja koncerna Agrokora. To nije zadaća državnog odvjetništva. To je upravo zadaća Hrvatskog sabora kako bi utvrdio da li je sustav kontrole u Hrvatskoj funkcionirao kako treba ili ga je potrebno izmijeniti. Idemo dalje. Rizici primjene zakona o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima itd., za RH i njene građane. Opet nešto što nije zadaća državnog odvjetništva, već zadaća Hrvatskog sabora, odnosno Vlade RH, koja nije ispunjena prilikom donošenja tog zakona. Idemo za kraj, da li je kredit u iznosu od 48,3 milijuna eura, dakle, kao što ste rekli gotovo 50 milijuna eura, preko 300 milijuna kuna, odobren u skladu s procedurama. I sad ja tu vas moram pitati jedno pitanje, jer meni doista nije jasno. Zadnja dva dana svjedočimo jednoj izuzetnoj gruboj i neprimjerenoj svađi jednog bivšeg ministra, jednog sadašnjeg ministra, obojice članova nadzornog odbora u trenutku kada se davao taj kredit. Ukoliko se ovo istražno povjerenstvo osnuje, mi ćemo dobiti taj transkript, odnosno, tonski zapis sa sjednice nadzornog odbora i moći ćemo utvrditi je li istina ono što govori kolega Dobrović ili ono što govori kolega Marić, ali je u interesu cjelokupne hrvatske javnosti, pitam vas, da li mislite da bi ministar Marić, kad se već poziva na taj tonski zapis, isti trebao već danas objaviti. Hvala vam. **Bernardić, Davor (SDP)** Pa ako čovjek bez ministra financija poziva na tonski zapis, onda i tonski zapis treba biti potpuno transparentan. I ono što ste sami rekli, da je ta vlast u Hrvatskoj institucije ove države proizlaze iz Parlamenta. Regulatori proizlaze iz Hrvatskog sabora iz Hrvatskog Parlamenta, koji je krovno tijelo Hrvatske države. Bez Hrvatskog sabora nema instrumenta vlasti. Ako hoćete, nema ni Vlade, nema ni regulatora. I zato je odgovornost da se ovo raspravi kroz saborsko istražno povjerenstvo. Ono što moramo dodati u ovom slučaju, vrlo ste dobro nabrojali koje su sve ovlasti istražnog povjerenstva koje uopće nemaju veze s državnim odvjetništvom. Ja vas pozivam, ljudi moji u ime razuma, da prihvatite ovo saborsko istražno povjerenstvo. Ne bojte se, ne bojte se. Onaj tko nije odgovoran, nema se razloga bojati. Zašto se netko boji? Nema razloga za to. Prihvatite, rasvijetlimo slučaj. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala. Kolega Maras, izvolite, vi ste zadnji. Hvala lijepa. I ja bi se volio smijati, ali ovdje razgovaramo o važnijim stvarima i molim sve da se skoncentriramo na ono što je meritum. Vidim da je HDZ objavio da ne želi istražno povjerenstvo, citiram kolegu Bačića „Zbog toga jer se jedina prava istraga koja se može provesti je ona koju provodi DORH.“ Podsjetiti ću i kolegu Bačića i Klub HDZ-a i sve zastupnike u ovom Saboru, da se istražno povjerenstvo ne bavi kaznenom odgovornošću ili isključivo kaznenom odgovornošću, niti je to intencija povjerenstva. Povjerenstvo se bavi poslovima od javnog interesa i sada vi ovdje zastupnici HDZ-a objasnite hrvatskoj javnosti, da nije interes javnosti da vidi okolnosti pod kojima su se neke stvari dešavale. Pa zašto radite ludim ljude koji nas sada gledaju. Kakav DORH, kakva kaznena odgovornost. Želimo znati konkretno evo ovu situaciju. Što se zbivalo na sjednici, gdje jedno kaže Dobrović, a drugo kaže Marić? Pa tu možda i nema kaznene odgovornosti, ali ima političke i moralne odgovornosti. Siguran sam, ili za Marića ili za Dobrovića. Vi želite sakriti od ljudi šta se tamo dešavalo. Jer, znate da se svi mogu pozvati i sve se može pitati i kolega Bernardiću, neće ljudi lagati za nekoga, pogotovo oni službenici u HBOR-u. Zašto bi oni lagali za Marića ili za Dobrovića? Oni će nam reći šta se desilo. Ali HDZ ne želi da to sazna. HDZ ne želi da ljudi čuju šta se tamo desilo, zbog čega, to ne znam. Mogu pretpostaviti ali ne znam i zato DORH s ovim nema nikakve veze. Jedno mi je zabrinjavajuće da je baš danas DORH dao nekoliko izjava oko Agrokora, to mi izgleda na koordiniranu akciju između DORH-a i Vlade. **Jandroković, Nema odgovora. Onda prelazimo na drugu raspravu, u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, uvažena kolegica Ivana Ninčević-Lesandrić. Izvolite. Hvala predsjedniče Hrvatskog sabora. Jutros sam uzela stanku upravo na ovu temu istražno povjerenstva Agrokora, pa ću se sad praktički samo nadovezati na nju. Svi zapravo više znamo u kakvoj je situaciji Agrokor i svi znamo u kakvu je situaciju dovelo gospodarstvo u RH. Svi znamo da je to bilo do te mjere da je morala intervenirati i Vlada Republike Hrvatske. Usporedbe radi, preko puta u susjednoj državi, talijanski Parmalat, 4 po veličini tada u Europi te djelatnosti, koji je na sličan način došao do svog raspada, gdje je također Vlada morala intervenirati i donijela je Zakon o sistemskim važnim tvrtkama na čelu sa izvanrednim povjerenikom, koji je zapravo ovih 10 tak godina koliko je trajalo restrukturiranje, uspio djelomično i sačuvati i dijelove koncerna kao i radna mjesta. Međutim razlika je ta što je kod njih istraga išla do te mjere da je vlasnik zatvoren, da su svi njegovi suradnici zatvoreni kao i državni revizori i službenici, a istraga je išla toliko daleko da je čak pod istragom bio i sami predsjednik vlade. A kod nas, kod nas je jedna sasvim druga priča. Kod nas upravo ministar financija iz koncerna takve vrste, postaje ministar financija i mijenja zakone je potrebno pogodovanju takvom koncernu. Pa tako kod nas ministar nije znao, ministar nije znao samo šest mjeseci prije totalnog kraha Agrokora da je ta tvrtka na lošem putu, samo šest mjeseci. Reći ću vam da se to kod poduzetnika ne može dogoditi. Prvo, jer poduzetnik je osoba koja ima unaprijed svoje planove detaljno razrađene zna svoje rashode i zna koliko mu treba prihoda, a pogotovo u ovakvim koncernima. Šest mjeseci pa godinama su znali prema kakvom stanju ide Agrokor. Evo kolegica koja je ujedno i članica nadzornog odbora kaže da su dobili vrlo kvalitetne materijale koje je ona vrlo kvalitetno pročitala i zaključila da je dobro da ona da taj kredit Agrokoru. ja bih vas kolegice molila nemojte molim vas više takvom kvalitetom čitati jer možda onda kredit damo nekome tko će ga vratiti. Vratit ću se na ministra koji nije znao, tako ministar koji nije znao dopustio da na dnevni red Nadzornog odbora HBOR-a dođe upravo ova točka o kreditu tvrtke iz koje je on došao. Pa ako to nije jedna od činjenica koja je po meni i najbitnija za istražno povjerenstvo ja ne znam što je. Dakle mi dopuštamo osobi koja je radila u koncernu koji je doveo cijelo gospodarstvo RH pred zid da stavi takvu točku na dnevni red. No, tu nije kraj jer ministar koji nije znao i dalje mijenja zakone koji pogoduju Agrokoru pa je tako ministar promijenio Pravilnik o statističkim izvješćima odnosno produžio rok o dospjelim nenaplaćenim potraživanjima koji su na ovaj način sakriveni od javnosti i najbitnije već sam rekla jutros i u prošloj raspravi, spriječio reakciju nadležnih tijela. Ministar koji nije znao ide i dalje, pa tako mijenja Zakon o faktoringu kojim i onako već produženi rok za usklađivanje pravnih subjekata produžuje na dodatni period i time omogućuje pravnim subjektima ne samo više vremena za prilagodbu već i više vremena da se ne prikaže stvarna situacija javnosti, ali opet da se spriječi reakcija nadležnih tijela. Ova promjena zakona odnosno produženje roka omogućilo je Agrokoru dodatno vrijeme u kojem ne moraju ispuniti određene uvjete, a među kojima je plan upravljanja rizicima te obvezna kontrola HANFA-e. Upravo ove promjene kulminirale su nužnom potrebom hitnog donošenja zakona. Klub Most-a podržat će prijedlog da se osnuje istražno prvenstvo Agrokora zato što je njegov temeljni cilj utvrđivanje činjenica u vezi okolnosti nastanka posebnog koncerna Agrokora, njegove današnje pozicije na tržištu, njegove pozicije koja je dovela čitavo gospodarstvo u pitanje, kao i Vladu da reagira i pronađe rješenje za situaciju u kojoj su se našli, a možda da spriječimo ovo dobacivanje s lijeva na desno tko je kriv pa možda nam napokon istražno povjerenstvo i dokaže koje su to vlade pogodovale Agrokoru i tko nas je to doveo danas u ovu situaciju. Cilj i svrha ovog povjerenstva koje svakako podržavamo, a to je da se istraži kako je protek procesa privatizacije kompanija koje su sastavni dio koncerna Agrokor, kako su reagirali glavni regulatori tržišta, kakva je bila kvaliteta računovodstvenog izvješćivanja koncerna Agrokora za koje da podsjetim ministar nije znao, kako je bilo poštivanje zakona vezanih uz plaćanje potraživanja i dugovanja koncerna, da li je i sam kredit HBOR-a odobren u skladu s procedurama, ministar nije znao, da li su regulatori tržišta posebno HNB i HANFA i Agencija za zaštitu tržišta štitili javni interes, a ne tvrtku Agrokor, jesu li kompanije ovlaštene za reviziju obavile svoje poslove revizije u skladu sa zakonom i brojne druge stvari koje jednostavno treba istražiti. Treba napokon staviti točku na i, i istražiti da li su sve ove navedene institucije uključujući i ministra financija stavili ispred interesa RH, privatni interes nečije tvrtke. Hvala. Ivane ti se javio. Nisam vidio. Evo imamo 12 replika. Prvi je uvaženi kolega Grmoja. Poštovana kolegice Lesandrić. Ma što se tiče ove istrage u Italiji ja u takav ishod u Hrvatskoj sumnjam, ja sam uvjeren da se to neće dogoditi, ali mi ovdje ne govorimo o utvrđivanju kaznene odgovornosti nego govorimo o ulozi svih institucija, regulatora i svega ostalog u ovoj cijeloj situaciji oko Agrokora. da su sami vladajući sa svojim ovim prvim reakcijama u biti dali najjače argumente da je potrebno istražno povjerenstvo oko Agrokora i da je kolega Borić praktički dao najjače argumente kada je rekao da su upravo vlade SDP-a najodgovornije za ovu situaciju oko Agrokora. I to je upravo najjači, znači on je čovjek koji je dao najjači argument da se osnuje istražno povjerenstvo ovdje u Saboru koje će istražiti sve okolnosti da ne bi bilo ovog prebacivanja s lijeva na desno tko je više odgovoran, koja osoba, koja institucija i praktički kolege HDZ-ovci su ja sam najviše govorio u svojoj replici o ministru Mariću, a kolege HDZ-ovci su dali najjače argumente da istražno povjerenstvo potrebno i praktički su se oni vratili na onaj svoj prvi stav koji su imali da će podržati ovo istražno povjerenstvo. Ne znam zašto je danas došlo do promjene tog stava. Ja se nadam da će do petka HDZ se vratiti na onu svoju početnu poziciju i da ćemo moći istražiti jeli SDP znači jesu li SDP-ove vlade, SDP-ovi ministri za ovu situaciju oko Agrokora ja bih to volio znati i onda ću rado s njima svu krivnju svaliti na SDP i osobno će mi to možda čak biti i drago. Druga replika uvaženi. Niste se javili žao mi je, morate se javiti. Nije, ajde molim vas da vodimo o tome računa jer postoje pravila. Nisam ih ja napravio, pišu u Poslovniku. Drugi je kolega Sinčić. Izvolite. Hvala vam predsjedniče Hrvatskoga sabora. Evo, kolegice govorili ste o talijanskom slučaju gdje je istraga otišla veoma visoko, gdje su uhićeni neki bitni ljudi. Međutim ako ste primijetili ja sam sada zapljeskao gospodinu Šukeru kada je rekao zar nećemo valjda vjerovati DORHU RH. ne znam šta da kažem na to, DORH u svojem radu, koliko sam ga ja pratio to je takvo leglo korupcije, nepotizma, pogodovanja, nedjelovanja, čega god hoćete. I s ove govornice sam govorio o tome u više slučajeva, citirao sam kaznene prijave, što god hoćete. I čekam već dvije godine ovdje da dođe više predstavnik državnog odvjetništva ali ništa. nemam nikakvo povjerenje u DORH, ako jedna institucija ne funkcionira u ovom državi to je upravo državno odvjetništvo. Nadalje, što se tiče zakona koji su doneseni da bi se pogodovalo Todoriću, pa ova država je već, 2, 3 desetljeća se gradi oko Agrokora. Umjesto da država kontrolira Agrokor, Agrokor je pustio pipke i slao ljude po zadatku ovdje, npr. gospodina Marića da zakone grade oko Agrokora i da Agrokor kontrolira državu umjesto da je tome obrnuto. A evo, ja pozivam vas, mislim da ste spomenuli koja Vlada je to napravila, pa evo se ne razumije./… 21.12. to je bila tada i Vaša Vlada. Porezna reforma je u mnogim stvarima dovela do pogodovanja upravo Ivici Todoriću, smanjenje poreza na repromaterijal, oprost kredita, još je bilo nekoliko stavaka. Zakon o faktoringu, Zakon o promjenama u računovodstvu, kako ste vi i vaš klub glasali za te zakone, to se također zapitajte. Hvala. **Jandroković, Hvala predsjedniče Hrvatskoga sabora. Kolega Sinčić, pa vi biste trebali znati da smo baš po pitanju porezne reforme mi promijenili sve ono što smo mi mogli tada promijeniti unutar onoliko ruku koliko smo ih mi u Saboru imali. Dakle sve ono što je bilo bitno za naše građane, za cijene mlijeka, kruha, knjige, lijekovi. Dakle sve su to stvari na koje smo upravo mi utjecali da se promijene, da ne ostanu onakve kakve su bile zacrtane. Da imamo svih 76 ruku vjerujte mi pola te porezne reforme bi bilo promijenjeno, nažalost nemamo. Hvala. Treća replika uvažena kolegice Rošić. Izvolite. **Vranješ, Dragica (HDZ)** Hvala predsjedniče. Kolegice vi često puta spominjete da ste bili na većini sjednica nadzornog odbora HBOR-a, bilo je 3 sjednice, znači nema potrebe govoriti relativnim i većini kada su bile 3 sjednice. Na jednoj niste bili, rekli ste upravo radi ovih razloga da ste dobili materijale 2 dana ranije. Ja i kolegica Marijana Balić smo zamjenski članovi, mogli ste nas pozvati u pomoć da kao zamjenski članovi, odnosno trebali ste ili neka procedura je tu trebala biti provedena da vas netko mijenja na tom nadzornom odboru a niste. Ali sada smo mi u 7. mjesecu, u dva dana se po vama nisu mogli pročitati materijali i ja vam vjerujem. Ali u 7. mjesecu sam očekivala da ćete u ovoj raspravi ispred kluba nam dati podatke kojima opravdavate ovakve stavove i konkretne podatke a ne da ćemo se vraćati u stare rasprave. Već smo pričali ovdje o povjerenju ministru Mariću, o faktoring društvima, znači očekivala sam da ćete te materijale do 7. mjeseca proučiti, jer ipak je prošlo više od 2 dana. Hvala. Je, je, izvolite. A druga stvar, ja sam pročitala te materijale, naravno da sam ih pročitala, već davno, dakle nakon što sam ih dobila a misli ako vama treba prepričavati materijala koje pokazuje cijela situacija Agrokora u RH pa i to da je morala reagirati Vlada, pa i to da i dan danas ne znamo kakav će biti ishod izvanrednog povjerenika i Zakona o sistemski važnim tvrtkama, ja stvarno ne znam koje vama uvjerenje još treba a Agrokor neće vratiti kredit koji je dobio od HBOR-a. Hvala gospodine predsjedniče. Pa evo kolegice Ninčević, vaše izlaganje bi se zapravo moglo, sukus vašeg izlaganja mogli bi parafrazirati Dobrišu Cesarića koji kaže: „Ah, nitko ništa ne zna, krhko je znanje“. Međutim mi u raspravi prije ove ove točke smo imali činjenicu koju su i sami čelnici mirovinskih fondova potvrdila da su oni počeli prodavati obveznice i dionice Agrokora puno prije nego što se ovo sve događalo i što je izašlo u javnost. Pa imamo jednu paradoksalnu činjenicu da su direktori mirovinskih fondova znali više od ministra financija. I sada tko je ovdje više znao, evo možete objasniti. **Jandroković, Hvala vam. Dakle ministar nikako da vidi što se dešava oko njega, dakle on jednostavno, obzirom da kaže da nije znao, odbija vidjeti i prihvatiti sve te činjenice pa čak i ovu koju ste vi naveli, ali ne odbija staviti tu točku na dnevni red, to je znao. Hvala uvaženi predsjedavajući. Htio bih reći da u ovoj temi vlada jako veliko licemjerje i da su zapravo u zabludi i vlast i opozicija i oni koji ne znaju jesu li vlast i opozicija. A reći ću zašto. Vi zamjerate Agrokoru zato što je funkcionirao na način da je stare kredite vraćao uzimanjem novih, u suštini. To je to beskonačno zaduživanje u kojem dug stalno raste, zaduživanje do bankrota. A jedni, drugi, treći kada ste bili na vlasti, vodili ste državu na isti način na koji je Todorić vodio Agrokor. Znači imali ste rupe, dizali ste uvijek nove kredite. Pa kada bi ti krediti došli na naplatu, onda bi dizali nove kredite itd.. Znači osuđujete poslovni model Ivice Todorića a sami ste ga provodili. Zašto? Zato jer tvrdite da će taj model države funkcionirati. vidimo kakvi su rezultati. I ono što se mora dogoditi, mora se državi dogoditi slom kao i Agrokoru da bi vi shvatili u svojim glavama da ovaj ekonomski model nesporno vodi u propast. Ako vi to još ne vidite, ne znam što da vam kažem. Hvala. Nema odgovora na repliku. Pa idemo na repliku broj šest, uvažena kolegica Perić. Izvolite. **Perić, Grozdana (HDZ)** Poštovana kolegice, pogledajte čuda, 400 milijuna eura je odobren novi kredit, dakle sve financijske institucije su spremne preuzeti sve rizike i dati šansu ovoj tvrtci da opstane i da 40 tisuća zaposlenika ima posao, da 150 tisuća raznoraznih osoba povezanih ima isto tako posao i kruh, a vi kao vrhunski financijski stručnjak, to ne odobravate. E pa vidite, ja smatram da svaka tvrtka zaslužuje a pogotovo na ovakav način, a pogotovo ovako velika, šansu, a vi ako niste spremni donositi odluke, nemojte se prihvaćati nijednog nadzornog odbora. Ivana (MOST)** Hvala predsjedniče Hrvatskog sabora. Kolegice Perić, sjetite se samo koliko je banaka htjelo dati kredit Agrokoru prije nego što je iza njega stajala Vlada sa zakonom. Ajmo krenuti od toga.

pitao bi vas da li vi mislite da bolesnog čovjeka manje boli ukoliko je on svjestan da postoji još bolesnih ljudi na svijetu? Što hoću reći? HDZ to vrlo uspješno radi već godinama. Dakle kad govorimo da je netko lopov, oni uvijek pronađu i nekog drugog lopova. Mi sad pričamo o nečemu i vrlo rado bi popričao ja i o problemu Kutle, Gucića, braće Košutić, svih ostalih, pa stavimo to na dnevni red i raspravimo. Međutim, u ovoj situaciji ja bih okrenuo priču ili pogledao iz jednog drugog kuta a to je pitanje vlasti. Slikovito rečeno, mnogi bi za vlast bili spremni i ubiti. Imamo primjer našeg kolege iz ovog krnjeg HNS-a koji su svašta progutali, a tek šta će progutat da bi bili u vlasti i jednostavno to je njihovo pravo. I sad dolazimo i do vas iz MOST-a, ni vi niste na to imuni. I vi volite vlast, rekli bi kod nas u Slavoniji „Volite vlast kao ćuran glistu.“ Međutim, ako napuštate 4 ministarstva, ako napuštate vlast, utjecaj, sudove, javna poduzeća, onda vi stvarno imate debeli razlog za to, i ja vam vjerujem. Hvala vam. **Jandroković, Evo po pitanju ovog gutanja svega i svačega za vlast, mislim da ste i jedni i drugi daleko ispred nas tu i da se uopće ne možemo stavljat na istu crtu s vama apsolutno nikako. A po pitanju ovoga, mislim da je naš dva puta izlazak iz Vlade itekako pokazao do čega je nama stalo i koliko je nama bitna zapravo ta vlast.

Pa Agrokor postoji već 20 godina u ovoj državi, gdje sve institucije, znači stalna kontrola, revizije, svih 20 godina su kontrolirale Agrokor i nitko nikakva pitanja nije posebno postavljao. Međutim ova Vlada koja vlada, ni godinu dana je potegnula nekako pitanje i pokušala spasiti jednu najveću tvrtku hrvatsku koja na tržištu, koja bi kada bi se urušila, i otišla u stečaj, 30 tisuća iz Hrvatske ljudi ostalo bi na cesti. Koliko vidimo, istražno povjerenstvo koje vi tražite, ne mislim da je to loša stvar ali pošto imamo mi naše institucije i DORH koji je već ušao u tu zgradu, koji već radi, znači vršlja po tim papirima, to treba najmanje godinu dana dokazati tko je kriv, šta je kriv, međutim mi osuđujemo to već unaprijed i mi to sve znamo. Kažete, bačeno 300 milijuna kuna. Ne, gospodo, to nije bačenih 300 milijuna kuna, to je dato Agrokoru da bi ti ljudi i Agrokor ostao i ti ljudi koji su u Agrokoru, to su potrošili naši radnici. I ta tvrtka. Ako je dala banka sada 400 milijuna kredita novo, znači da smatra tu tvrtku ozbiljnom. Ako ta tvrtka ostane na tržištu, a nadamo se da hoće, svih 300, 400 milijuna će se vratiti i državi će se vratiti 300 milijuna kredita koji jeste. Jako je bitna ta tvrtka hrvatskoj državi, da li će Ivica Todorić završiti u zatvoru ili neće, to nije moj problem, problem je da se utvrdi da li je ta tvrtka u problemu i da li tu ima kakvih krivičnih potreba, to neka radi DORH. A mi naknadno i ovi posebno koji smo išli u politiku jučer i koji se ne bavimo ama baš ničim, mi sve znamo i rješavamo sve probleme kao što ih Ivana (MOST)** Hvala predsjedniče Hrvatskog sabora. Kolega, ovo nema veze sa povjerenjem u DORH nego ovo ima veze sa našim iskustvom proteklih 25 godina, a svega smo se nagledali u ovoj državi. A ova vaša izjava o istražnom povjerenstvu, vi zapravo hoćete reći da ko je jamio, jamio je i neka to ostane tako, zašto bi mi sad istraživali ko je ukrao, ko je uzeo kuće, kredite, pare, zemlje, dionice, ne znam ni ja što, i vratili to nazad, ne mi ćemo to ostaviti ovima koji su to uzeli, idemo mi sad tražit načina uzimajući od naših građana, dižući poreze, pa ćemo mi riješiti probleme u našoj državi. Evo, ne bi se složila s vama. Hvala. Deveta replika, uvaženi kolega Maras. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepa. Kolegice Ivana, vi ste u svojoj raspravi više puta spomenuli ministra Marića, ja ću vam reći da naša intencija i nismo skoncentrirani na ministra Marića, ovo je dosta šire područje i kada bi se pozivali na DORH onda ne bi imali niti jedan razlog osnovati niti jedno istražno povjerenstvo. Jer svagdje gdje postoji sumnja na kriminal uvijek možemo reći DORH će to istražiti. Ovo su smiješne replike gospodina Mišića. Kaže imamo DORH. A zašto onda uopće imamo Zakon o istražnim povjerenstvima? Šta će nam to. Pa onda sve može DORH istražiti. Zašto imamo bilo šta? Znači sa te strane to su argumenti kada se čovjek želi sakriti od istine. Najlakše je reći imamo DORH i sve je riješeno. Ovdje postoji opravdan interes javnosti. Tko se poziva na DORH indirektno govori da nema povjerenja u Hrvatski sabor, da nema povjerenje u zastupnike, da nema povjerenje u instituciju najvišu u ovoj državi. Pazite kažu ljudi imamo institucije? A šta je Sabor? Sabor nije institucija? Sabor nema zakonskih ovlasti? Sabor ne predstavlja nikoga? Ovo meni izgleda na jedan loš pokušaj skrivanja činjenica od hrvatske javnosti. To će ljudi razumjeti i zbog toga na to ne možemo pristati. Nama je to važnije vjerujte mi od dva, tri kadrovska rješenja. Ako treba čekat ćemo dok se svi ustavni suci ne istekne mandat, osam godina, osam godina, nebitno. Ljudi imaju pravo to znati. Ne vjerujem i ne razumijem kako vi to u HDZ-u nećete prihvatiti? **Jandroković, Gordan Hvala predsjedniče Hrvatskog sabora. Kolega Maras nije pozivanje na ministra Marića, nego jednostavno priča o istražnom povjerenstvu Agrokora koje se morate taknit ministra financija, pa se morate taknit predsjednika Nadzornog odbora, pa se morate taknuti kredita o kojem imamo nova saznanja od jučer. A uz sve te navedene situacije zapravo ministar Marić. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Iduća replika uvaženi kolega Bulj. Kolegice Ninčević, ovdje je jasno da povjerenstvo i vaše, vašim obraćanjem kluba a također i prethodnika iz HDZ-a sa lijeve strane i desne da je povjerenstvo ovdje jednoglasno da će biti izglasano jer vidimo da HDZ govori da je to bilo za vrijeme SDP-ove Vlade oko Agrokora, a SDP HDZ. Prema tome, ovdje će to biti jednoglasno i to treba biti jednoglasno isključivo šta povjerenstvo treba taj dio odraditi a što se tiče kaznenih prijava ja sam osobno, rekao sam digao sam kaznenu prijavu, to je moje pravo. Isto tako i novac za naoružanje '91. koje je u Sinju uzeto. I zna se gdje je Tedechi sudjelovao i naravno da četiri puta sam kaznenu prijavu digao bez ikakvog problema. DORH što odrađuje ne odrađuje ne znam, ali novac Sinju nije vraćen, pa ni Trilju, jer to je dio i triljskoga novca kolega Šipić je mogao znati. Znam da su na vlasti bili tada, znam da su na vlasti cijelo vrijeme u Sinju i većini tih općina ljudi koji su u HDZ-u. Zašto i tu povjerenstvo istražno. Prema tome, nikakvi problem što je kolega Culej rekao oko ovoga. Osobno sam digao znači kaznene prijave na DORH, ali povjerenstvo je nešto drugo. I zašto ne povjerenstvo? Da vidimo odgovornost ministara koji su se izuzeli, poglavito ministara kad je bitka glavna kad se izuzme. Isto je to kao general Culej će razumit, moj kolega. Zamislite da ste bili zapovjednik, izuzeli se u glavnoj bitki i poslije toga opet doć zapovijedat. Bi li smili doć' pred vojnika? Ne bi. Tako i u ovome slučaju kolege Marića, ali to je moj osobni stav, a tako i prethodni ministri financija koji su bili u Vijeću za stabilnost. …/Govornik se ne razumije./… guverneri,

cijeli proces Agrokora. Dakle, od početka pa sve do zadnjeg dana. Hvala. Hvala lijepo. Kolegice Lesandrić, evo čitam u novinama DORH zauzeo cijeli kat Agrokora, istražitelji rade svaki dan. Pa onda druga izjava trebaju nam i međunarodni stručnjaci da bi uspjeli raspetljati sve što će se tamo moći pojaviti. A sad slušamo vas i kolegu Marasa, vi kažete vi ćete to riješiti iako ste nedavno kad smo razgovarali o izvješću HBOR-a utvrdili da niste u stanju bili nekoliko dana prije dobiti materijale i to ovolike razine da bi mogli doći na sjednicu i glasati za određenu odluku. Da li vi procjenjujete da će ovo istražno povjerenstvo raditi bez papira? Ovdje će biti nekoliko kamiona papira koje netko mora proći, svi članovi povjerenstva. Smatrate li se sposobnim za to? Jer kaže DORH da oni svaki dan rade i još im trebaju međunarodni stručnjaci. Ako je to tako evo ja ću reći prvi ja neću biti član tog povjerenstva, ja nisam sposoban, nisam sposoban. Ali dobro. Drugo, činjenica je da nije cilj Agrokor. Sad smo vidjeli iz SDP-a i MOST-a da je cilj Marić, ponovni pokušaj. I to je u redu. Ali tako recite, jer ste svu raspravu sveli na zadnje događanje HBOR i kredit. A gdje vam je kolega Dobrović? U novinama čitamo izjava glasovao je za HBOR-ov kredit, danas ga nema. Ali imamo tonski zapis, pa ćemo vidjeti tko laže. Ako laže koza, ne laže rog. I to ćemo raščistiti. A što se tiče međunarodnog stručnog tima, evo moj je prijedlog da kolega Cvitan ne ide preko granice, imamo stručnjake u Saboru kolega Maras, Grmoja, Miro, vi i mislim da ste dovoljno sposobni da to raspetljate i da nas onda obavijestite o istrazi i rezultatima. Samo da ne završi kao istražno povjerenstvo u slučaju afera kamioni gdje su nevinog čovjeka, to istražno povjerenstvo proglasili krivim. …/Upadica predsjednik:

Naravno, da nitko ne očekuje od Istražnog povjerenstava da u 2 dana donese odluku temeljem svih događanja od početka procesa Agrokora, tako da i taj dio niste baš dobro razumjeli. Ali ono što sam ja vas dobro razumjela, a to je da je vama stalo do ovoga, jer ste vi sad rekli da su SDP-ove Vlade krive i to je dobro zapravo. To je jedna od ljepših stvari koje sam ja doživjela u ovom Saboru, a to je da nam je stvarno svim stalo do toga da se nešto istraži. Hvala. Idemo na zadnju repliku. Uvaženi kolega Šuker. Izvolite. **Šuker, Ivan (HDZ)** Kolegice Ninčević, vi ste iznijeli svoje mišljenje i nemam ga namjeru uopće niti pokušati promijeniti, ništa, ja bi vam rekao nešto drugo. Dakle, ova država osniva nezavisne, regulatorne agencije, neovisne koji kontroliraju određeni sustav. Dakle, imate HANFA-u koja kontrolira nebankarski financijski sektor. Imate izvješće za 2014. godinu, koja je usvojeno u ovom Visokom domu. Ali vrlo je interesantno, ta izvješća kad idu, kad kolaju, onda vam idu najprije na Vladu, pa Vlada da svoje mišljenje, pa mi raspravljamo u Saboru. I znate što vam piše u tom izvješću? Kaže, dok su po poslovima diskontne mjenice, otkupile ukupno 15,2 milijardi kuna mjenica, i zaključno vam kaže, na dan 31. prosinca 2014. RH, su dominirani poslovi s otkupom mjenica. Ja bih vas molio da slušate, pa da mi možete odgovoriti. Dakle, vrlo interesantno, u ovom Domu se raspravilo o tom izvješću, usvojeno je, da nitko nije rekao niti riječ. Vlada Republike Hrvatske je …/Govornik se ne razumije./… niti dati svoje mišljenje. A za izvješće HANFA-e za 2015. su rekli da nema primjedbi. Al ako gledamo sada ovu cijelu priču oko Agrokora, upravo ovaj segment je najsporniji. Ovaj segment je najsporniji. Te regresne mjenice i sad ja vama svima kolegice i kolege pitamo, dal nam je važnije se politički prepucavati ili gledati model i način kako spasiti 100000 radnih mjesta? I mi se možemo prepucavati koliko god hoćemo, ali ako Konzum preko ljeta ne bude radio kako treba i ostvario prihode od turizma, u problemima će biti zaposlenici Konzuma i biti će u problemima dobavljači. Je li to nama prioritetno pitanje ili nam je prioritetno pitanje, ovoga nešto drugo. A što se tiče kolege Marića, mislim da je naprosto smješno, ovdje sjede ljudi koji jako dobro znaju kakva je procedura u HABOR-u i da predsjednik nadzornog odbora ne predlaže točke dnevnog reda, nego dobije od uprave prijedlog dnevnog reda koji on šalje članovima

Poštovani predsjedniče. Članak 235. povreda Poslovnika od strane predsjedavajućeg, znači namjerno sam išao vidjeti hoćete li zlorabiti svoju poziciju i kad su se javili na kraju za replike, znači, prvo Šuker, odnosno Borić, Šuker, pa Bulj, znači, Miro je bio zadnji i ja sam 3 puta ponovi, znači namjerno taj redoslijed da vidim što ćete napraviti i vi ste namjerno 2 HDZ-ova zastupnika stavili zadnje. Ne, morate se držati prijava i redoslijeda prijava. Ako se nećete toga držati, držati, ako ćete to zlorabiti, onda nam odmah recite. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Grmoja, vaša kolegica Ninčević-Lesandrić, ne javlja se uopće za replike, uglavnom nego digne poslije. I ja puštam, ne diže ni tablicu, nego digne ruku, pa ako želite da se striktno držim Poslovnika, ja to mogu raditi, ali onda ćete vi vjerojatno najlošije proći i vaš kolega Bulj. Pa vas molim, zaista da ne budete cjepidlaka i da ne lovite ovakve sitne stvari. Javili ste se na kraju, svi troje, zajedno u isto vrijeme. Ajde molim vas. Izvolite kolegice Lesandrić. Hvala predsjedniče Hrvatskog sabora. Kolega Šuker, evo pokušavam naći u Poslovniku HBOR-a, premalo vremena imam, ali sam uvjerena da sam pročitala da upravo predsjednik nadzornog odbora …/Upadica ali on ih odobrava, dakle, znači može mu doći uprava i predložiti ne znam ni ja šta i on će to odobriti. To nije dovaljan razlog za opravdanje. To je prva stvar. Zakon o sistemskim važnim tvrtkama je donesen upravo da se spase radna mjesta kao i dobavljače, a vi jako dobro znate što se sve može napraviti s ovim zakonom, ukoliko se bude radilo po planu i štiteći interese RH, i štiteći sve štiteći sve naše građane, zaposlenike i dobavljače. A treća stvar, a to vam mogu eventualno uzeti za propust jer niste bili ovdje u sabornici, mi smo glasali protiv izvješća HAMFA-e. A pitajte kolegu Bačića, koji smo imali šou upravo kod toga izvješća. Hvala. Zahvaljujem se. Samo malo vas molim, kolegice i kolege, ja vas molim, da bi rasprava mogla, da bi se rasprava mogla normalno odvijati, ja vas molim da budemo dovoljno korektni, pristojni i da puštamo ljude da govore, pa onda koristimo poslovničke odredbe da bi im mogli odgovoriti. Ovako ako ćemo se dovikivati, jedni drugima dobacivati, to neće ličiti ni na šta. Pa evo, molim jedan apel, da budemo fer jedni prema drugima. Kolega Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a. Izvolite, imate riječ. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Vidim da kolega Pernar već ima repliku. Poštovane kolegice i kolege zastupnici. Reći ću nekoliko riječi u ime Kluba HDZ-a. Najprije, Najprije, prijedlog odluke o osnivanju istražnog povjerenstva ima dugačak naziv, pa ću ga skratit na koncern Agrokor, podnesen od dijela zastupnika SDP-a usmjeren je prema utvrđivanju kaznene i političke odgovornosti. Kolega Maras, pretpostavljam da ste vi pisali ovaj prijedlog, pa onda, vi jako dobro znate što ste pisali. Ne možete govoriti i tvrditi da tražite političku odgovornost osoba koji nisu političari a vi ovdje tražite odgovornost svih onih koji su sudjelovali u procesu oko koncerna Agrokor. Prema tome, ja se slažem da mi možemo govoriti o političkoj odgovornosti ministra, predsjednika Vlade, direktora HBOR-a, predsjednika uprava HBOR-a, dakle osobe koje crpe svoj legitimitet iz odluka i imenovanja Hrvatskog sabora. Ali ja mislim da je svrha ovog povjerenstva malo šira od toga, da mi ovdje očekujemo da utvrdimo odgovornost i osoba koje nisu političari, koji su gospodarstvenici. Ne možemo mi govoriti o političkoj odgovornosti gospodarstvenika, možemo govoriti o njegovoj kaznenoj odgovornosti. Prema tome, mi ovim istražim povjerenstvom idemo i k utvrđivanju kaznene odgovornosti jer su oštetili proračun, jer su napravili nezakonite radnje, jer su doveli u zabludu odgovarajuće institucije RH i to je politička odgovornost, to je kaznena odgovornost. Prema tome, mi ovime idemo k utvrđivanju kaznene odgovornosti jer je vrlo teško pronaći i utvrditi javni interes u privatnoj tvrtci. Ali s obzirom i to vam priznajem, da se vezujete i to je jedina poveznica, da se vezujete na Zakon o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za RH uspjeli uspjeli ste pokupiti taj javni interes. I to poštujem i to cijenim i to je najveće dostignuće ovoga prijedloga odluke. Ako govorimo o kaznenoj odgovornosti onda je u ovom trenutku jedina institucija u Hrvatskoj koja može utvrditi kaznenu odgovornost to upravo radi, puno bolje nego što bi mi radili ovdje jer će to tijelo kojega vi predlažete da se osnuje biti isključivo političko tijelo u kojemu će većinu imati desna strana sabornice i moći će odlučiti što bude volja i kad je bude volja i toga morate biti svjesni jel je to politička odluka. Kada govorimo o kaznenoj odgovornosti nisam sklon da saborski zastupnici odlučuju o kaznenoj odgovornosti osoba koje nisu političari, zbog kojih u ovoj državi je uređen pravosudni sustav od institucija policije, USKOK-a, Poreznog USKOK-a, DORH-a itd. Ako govorimo o političkoj odgovornosti, slažem se i imate pravo, idete s ovim dokumentom o kojemu ću kasnije još nešto reć, ali niko ne priječi oporbi da ima brži alat to kolega Peđa jako dobro zna, brži alat da se utvrdi politička odgovornost. Imali ste priliku i pokušali ste i nije vam prošlo. Vi ste pokušali utvrditi političku odgovornost ministra financija, niste uspjeli u tom postupku jer niste bili u pravu. I danas sam uvjeren da je ministar Marić pravilno i zakonito postupao godinu i pol dana svojih mandata u jednoj i drugoj vladi. Ako je cilj neko drugi, a ovih dana kroz stanke u Saboru čujemo da nije samo cilj ministar Marić, nego da je cilj i potpredsjednica Vlade i predsjednik Vlade onda imate još brži alat, brži alat imate od ovoga. Imate bržih alata koje vam daje Poslovnik masu pa pokrenite taj alat, utvrdite odgovornost političku i Plenkovića i DAlićke i Marića. Premda bi trebalo šest mjeseci pričekati nakon što mu niste uspjeli izglasati nepovjerenje. Druga stvar, ono što želim posebno ovdje reći i što mislim da oporba griješi, što meni nije žao jer to što griješite pokazuju rejtinzi posljednjih dana koje provode istraživanja, provode relevantne hrvatske agencije za istraživanje popularnosti rejtinga političkih stranaka. Ali vi ovdje i to sam zaokružio želite riješiti pitanje koje istražno povjerenstvo treba ispitati zbog čega je pazite zbog čega je Vlada odlučila predložili Zakon o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za RH i kako je tekao proces pripreme tog zakona. Gledajući danas nakon tri mjeseca, nakon što je taj zakon donesen mogu razumjeti da ste to pisali u jednom trenutku kada ste vjerovali da to što radi Vlada je loše. Neovisno što niste imali nikakvo rješenje osim što te tvrdili da bimo samo trebali intervenirati u Zakon o predstečajnoj nagodbi odnosno danas u Stečajni zakon, vi ste to pisali svega par dana nakon što smo taj zakon donijeli vjerujući da će taj zakon uništiti Agrokor, da je taj zakon loš, da je taj zakon nesuvisao kako ste govorili, da taj zakon će rušiti Ustavni sud, da taj zakon ne vrijedi za ništa. A ja vam tvrdim da je taj zakon kojega je predložila Vlada i usvojila Hrvatski sabor besprijekorno odrađena intervencija u gospodarstvu, nezabilježena od stvaranja demokratske Hrvatske, nezabilježen. I ako toga niste svjesni meni je žao, kolega Grmoja žao mi je jer da nismo intervenirali ovakvim zakonom ne bi rast industrije bio 5,2%, ne bi rast industrije bio 5,2%, ne bi rast prehrambene industrije bio 15% u svibnju kada još nije bio oporavljen Agrokor. Da li ovaj zakon treba ili ne, priupitajte zaposlenike u Agrokoru. Kada govorite o interesu hrvatske javnosti, koje javnosti, mene interesira koje javnosti? Jeli to možda onih 40 tisuća zaposlenika u Hrvatskoj koji primaju plaću, a bili su blokirani. Cijeli je sustav bio blokiran na tri milijarde kuna. Najvažnije tvrtke, prehrambene tvrtke u Hrvatskoj u sektoru i u sustavu koncerna su bile na koljenima, blokirane sa preko 3 milijarde, ovršene do zakona sa 322 milijuna kuna, ovršene. Da nije donesen zakon, da nije napravljen zid oko Agrokora, da nisu uklonjene blokade imali bismo 35 tisuća ljudi na Zavodu na zapošljavanje. Ne bi stečaj, to bi kolega Peđa Grbin mogao reći bolje nego ja, 70 tvrtki u sustavu koncerna bi preopteretilo hrvatsko pravosuđe, i ovako teško rješava predmete. Trgovački sudovi su ovom brzinom, bi taj stečaj od 70 tvrtki rješavalo godinama. kako bi se taj, što bi preostalo od Agrokora, od zaposlenika, to pitanje treba postaviti ljudima koji tamo rade. tisuća OPG-ova je vezano na Agrokor, mislim da nema poljoprivrednika u Hrvatskoj ili ih je vrlo mali broj, ili ih je vrlo Agrokor participira u poljoprivrednoj i prehrambenoj industriji u Hrvatskoj u tolikoj mjeri da se ne može niti jedna druga firma mjeriti u Hrvatskoj. I zbog toga ako je nešto odrađeno bravurozno da bi se spasio interes zaposlenika, da bi se spasio interes hrvatske poljoprivrede, da bi se spasio interes hrvatske prehrambene prehrambene industrije, preko njih državni proračun, pitao bih ja vas koliko bi bio oštećen državni proračun da smo 35 tisuća ljudi stavili na zavod za zapošljavanje. Što bi to značilo za državni proračun? Prema tome, projekt stabilizacije poslovanja Agrokora je nešto čemu biste trebali odati priznanje a za istražna povjerenstva, za odgovornosti je vremena koliko god hoćete. Danas, i ja se pitam zašto, ne znam, znam, postavljam pitanje državnom odvjetniku sa ove govornice, zašto je danas rekao, i ja isto postavljam pitanje, zašto je danas rekao da mu neće pomoći istražno povjerenstvo. I neće mu pomoći i to i vi i mi jako dobro znamo. U ovom trenutku se provode izvidi istrage oko utvrđivanja odgovornosti u Agrokoru, kaznene odgovornosti. Neće utvrđivati DORH političku odgovornost, to ćemo mi ljudi utvrđivati i to možemo svaki dan, kada god vi to želite, možete postaviti pitanje odgovornosti Vlade i mi ćemo to raspraviti. Ali je činjenica da se provode izvidi i istraga u slučaju eventualnih kaznenih, koruptivnih djela u Agrokoru. Mi mislimo da nam to istražno povjerenstvo ništa neće napraviti, nikakve koristi neće donijeti, da će ometati i onu jedinu istragu koja je utemeljena na zakonima a to je istraga koju provodi DORH. Nisam pravnik ali ću reći nešto što mislim da drži vodu i što bi pravnici, će vjerojatno to kasnije, nakon mog izlaganja, promisliti dobro. Zakon o osnivanju istražnih povjerenstava donesen je 1996. godine u vremenima kada je Hrvatska imala drugačije organizirano pravosuđe. Kada je zakon tada u krivičnom postupku, kada je cjelokupno kazneno procesno pravo u Hrvatskoj drugačije bilo organizirano, kada je Zakon o kaznenom postupku bio posve drugačiji i tada smo mi, ne mi nego naši kolege koji su bili zakonodavci u ovom istom Saboru da '96. godine rekli da se neće osnivati istražno povjerenstvo nakon što, kada se otvori sudbeni postupak. Tada da je bilo ovakav zahtjev podnijeti vjerojatno bi ga, odmah bio odbijen zato što bi već sada bio u taj proces uključen sudac istrage i to bi bio sudski postupak. Ovako, s obzirom da smo ušli u EU, da smo velike ovlasti dali državnom odvjetniku, velike ovlasti, da državni odvjetnik danas provodi cjelokupni postupak istrage, u ovom trenutku umjesto tog sudbenog postupka koji bi bio rađen u to vrijeme kada je zakon donesen sada taj postupak radi državni odvjetnik, to je sada državnoodvjetnička istraga. Nisam pravnik pa možda i griješim ali malo razmislimo o tome što je bila intencija zakonodavca kada je radio Zakon o istražnim povjerenstvima. Intencija je bila da ne ometa politika pravosuđe jer mu čini štetu, jer mu komplicira postupak, jer mu čini javnim istragu koja mora biti tajna. Zar vi mislite da bi istražno povjerenstvo provodilo proceduru sukladno Zakonu o državnoodvjetničkom, odnosno o kaznenom postupku ili bismo taj postupak učinili javnim, dostupnim svima i svakome. S jedne strane bi državno odvjetništvo provodilo postupak gdje svaki svjedok koji u tom postupku sudjeluje bi se obvezivao na čuvanje svog iskaza ali s druge strane bi dva kilometra od državnog odvjetništva Hrvatski sabor te iste svjedoke propitkivao i njihove izjave činio javnim, dostupnim čime bi dovodio u sukob iskaze svjedoka itd., HDZ dragi prijatelji nema nikakvih dvojbi ni razloga čuvati nikoga tko je sudjelovao u ovome postupku, nikoga, mi s time problema nemamo. I zato što problema nemamo ne bojimo se da to rade oni koji znaju, koji umiju, koji su za to educirani, stručni, pozvani, kako god želite. Da je biti zločest, da je HDZ-u biti u interesu ometati istragu, sutra bi počeo sa ovim radom. I umjesto što tone papira, dokumenata ostaju u tornju Agrokora, dovesti ih ovdje. Ometati istragu svim mogućim ispitivanjima, dnevnim, tjednim, do te mjere da bi upropastili onu istragu koja jedino može utvrditi tko je zaista, ako je, učinio koncern ovakvim kakav je i doveo ga ovdje gdje je. Hvala. sa strane, ne razumije se./… Dobro, imamo 16 replika, ali prije toga imamo povredu Poslovnika, kolega Grbin. Izvolite. Zahvaljujem poštovani gospodine predsjedniče. Radi se o povredi članka 238. Poslovnika Hrvatskog sabora, zato što je kolega bačić, jednom, ja sam uvjeren neopreznom izjavom i vjerujem kad sad čuje u kom kontekstu je to rekao da će shvatiti zašto to govorim, omalovažio pa čak i uvrijedio zastupnike u Hrvatskom saboru. Naime, poštovani kolega vi ste rekli da se može donijeti politička odluka, vi ste rekli da se u istražnom povjerenstvu snagom većine, donosi odluka bez obzira… …/Upadica sa strane, ne razumije se./… … jeste, rekli ste upravo to, da vi imate većinu i da možete donijeti odluku kako god, dopustite još samo jednu rečenicu, kako god hoćete. Ja vjerujem da to nije bila intencija, ja vjerujem da ste i vi stava da bi zastupnici koji su članovi istražnog povjerenstva bez obzira iz koje stranke dolaze, trebali odlučivati isključivo na temelju činjenice i dokaza koji se nalaze pred njima, a ne na temelju svoje političke pripadnosti. Hvala. Kolega Grbin, i sami znate da ovo nije bila povreda Poslovnika, ovo ste malo zloupotrijebili sada Poslovnik, ali dobro, ajde neka bude. Idemo na replike, prvi se javio uvaženi kolega Pernar. Vaša ekselencijo, predsjedniče Jandrokoviću. Htio bi se osvrnuti na tezu gospodina Bačića da su tim Zakonom o Agrokoru na neki način izbjegnut tečaj, da je spašen Agrokor. Međutim, istina je takva da zakonom posebnim, nije stečaj izbjegnut nego odgođen za 15 mjeseci od kojih su 3 već prošla. E sad šta se događa? Jedini način da Agrokor donekle funkcionira, u nekom tijekom tog zakona je bilo opet dizanje novih kredita. I sad što se dogodilo? Te nove kredite su dali lešinarski fondovi, dali su navodno, ne znam, 300, 500 milijuna eura, i što se događa? Ti lešinarski fondovi će sada imati zahvaljujući tom zakonu, prvenstvo naplate. A ako će oni imati prvenstvo naplate, to znači da netko drugi neće. I u konačnici za taj iznos od recimo 500 milijuna eura odnosno oni su tražili plus za svaki euro novog kredita i euro krediti od prije, znači milijardu eura će se lešinari naplatiti prije svih ostalih. Što to znači? Doći ćete u situaciju da će proći 15 mjeseci, i da će dobavljači ostat bez love, da će država ostat bez love, da će svi ostati bez love, osim lešinara. Lešinari će se naplatiti. I zapravo, vi ništa niste riješili. Vi ste samo odgodili neizbježno s ciljem da se u konačnici namire lešinari imajući na umu da su izbori za 3 mjeseca. I to je zapravo bio jedan predizborni potez koji u suštini neće riješiti problem Agrokora, toga ste svi svjesni od ministra financija na dalje. Hvala. **Jandroković, Gordan Branko (HDZ)** Kolega Pernar, govorite o roll-up financiranju, o 480 milijuna eura koji je kredit preuzeo Agrokor, i koji je kredit omogućio s jedne strane isplatu plaća, popunjavanje polica, normalno funkcioniranje tvrtki u sustavu i Jamnice i PIK-a i Belja itd., itd., Zvijezde. Projekt koji je omogućio da se normalno provodi turistička sezona u Hrvatskoj, da nije bilo sačuvati koncern ovakav kakav je, bilo bi itekako problema u funkcioniranju turističke sezone, postoji prostora duž obale gdje je Agrokor jedini prodajni centar, prema tome što bi bilo, kako bi bilo, ja o tome ne želim špekulirati. Ali to što je napravljeno, napravljeno je u skladu sa zakonom. I takvu odluku da bankama koje u tom trenutku kad je potrebno pomoći Agrokoru, što su banke napravile i dosada isplatile 400 milijuna eura, Trgovački sud je potvrdio da je u skladu sa zakonom. I mi smo kao zastupnici o tome glasovali, da će svaka financijska institucija koja u najvažnijem trenutku za Agrokor, a taj trenutak kad mu treba pomoći, da pokrene ponovno postupak proizvodnje i prodaje i svega onoga što je i imat će tzv. senioritet što znači da će ta sredstva imati prioritet u slučaju da prioritet u slučaju da dođe do stečaja. Čuli ste izvanrednog povjerenika koji je rekao da je danas Agrokor daleko od stečaja. I ja sam uvjeren da jest daleko i mi ćemo nastojati održati tematsku raspravu o Agrokoru za koji mjesec ovdje u Hrvatskom saboru. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala. Druga replika, uvaženi kolega Peđa Grbin. Izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Dakle, prije svega sada ovo što ste rekli je vrlo zanimljivo. Načelo senioriteta. Međutim to načelo senioriteta ne vrijedi samo za novac koji je direktno plaćen Agrokoru već po modelu roll-up kojeg nema u zakonu, pazite, roll-up u zakonu nema, nema ga kolega, nema ga, po modelu roll-up, odnosi se na još toliko. Znači sve skupa sa onim prvim kreditom koji je dobiven, radi se preko milijardu eura koja su u načeli senioriteta. U međuvremenu Agrokor ostaje bez imovine, ostaje bez imovine u Sloveniji, dijelom ono što je naplatio Sberbank prisilno, a dijelom i činjenicom da je slovenska država bez ijedne riječi prigovora zabranila bilokakvu transakciju iz smjera Slovenije, Mercatora prema Hrvatskoj. Ostaje bez imovine u Srbiji, ostaje bez imovine u BiH-u, od čega će se sve to naplaćivati, od imovine u RH, a nauštrb koga, na uštrb onih koji nemaju pravo senioriteta. A znate li koji je jedan od tih koji nema pravo senioriteta? Hrvatska banka za obnovu i razvoj. Između ostalog i ovih 48,3 milijuna eura o kojima govorimo, ali to nije sve što bi se reklo. Jer iz izloga broj imamo i ranije kredite Hrvatske banke za obnovu i razvoj, tako da je ukupna izloženost njihova prema Agrokoru 600 milijuna kuna koje mi zbog senioriteta roll upa i postupka izvanredne uprave nećemo dobiti. Da je tih 600 milijuna kuna bilo investirano drugdje, drugdje u nekoga tko će proizvoditi, tko će stvarati novu vrijednost što bi se tada desilo? Velik broj ovih radnih mjesta koje spominjete bio bi samo transformiran u neka druga sigurnija i koja ne ovise o državi. Kolega Šuker molim vas, molim vas od kad ste se vratili u Sabor ovo je postalo neizdrživo. Dok se vi niste vratili morali smo paziti samo na upadice kolege Bulja, sada moramo i na vaše. Molim vas! Molim vas nemojte i vi! Zadnja stvar koju ću reći

Molim vas da ne dobacujemo, da ne rabimo teške riječi i da budemo fer jedni prema drugima. Izvolite. **Bačić, Branko (HDZ)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Kolega Grbin, ja još nisam čuo vaš prijedlog rješenja. Znate što se reče da napisana knjiga ima sto primjedaba, a nenapisana nema ni jednu. Ovo što vi govorite, vi govorite o nenapisanoj knjizi. Mi govorimo o knjizi koja je napisana, koja čuva zaposlenike, koja čuva dobavljače, koja čuva poljoprivrednike, koja čuva OPG-e. Mi govorimo o knjizi koja dnevno puni državni proračun, dnevno puni državni proračun, ne radi mu štetu. Ovo što vi govorite da njega nije bilo tih 600 milijuna kuna bi bilo besplatno izgubljeni u stečaju bi bili bespovratno izgubljeni. Ovako nastavkom procesa proizvodnje ja sam uvjeren da ćemo polako vratiti ne mi nego Agrokor te obveze, a da će tamo samo izgubiti vlasnik koji će kroz proces restrukturiranja, kroz proces nagodbe među vjerovnicima praktično ostati bez te imovine. I onda će se i Republika Hrvatska i drugi vjerovnici moći naplatiti ukoliko Agrokor ostane iznad vode. Ovo što vi zagovarate ili što ste zagovarali već bi odavno bilo bilo RH ostala bez tih sredstava, a da ne govorim da bi ostala i bez sredstava koje danas dnevno zaposlenici i kroz PDV i kroz plaće i sve skupa stvaraju prihod državnome proračunu. Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala. Iduća replika uvaženi kolega Maras. hvala lijepo gospodine predsjedniče. Kolega Bačić, vi ste u vašoj raspravi rekli da biste podržali istražno povjerenstvo da nema određenih stavki koje se tiču kaznene odgovornosti, ja evo predlažem ovdje ukoliko imate takvu primjedbu, a iskusan ste saborski zastupnik i znate da se u odluci definira točno što je povjerenstvo dužno istražiti ovdje ima desetak točaka. Ukoliko mislite da je ova točka nepravilnosti zbog kojih je oštećen državni proračun sporna predložite amandman da se to izbaci. Neka ostanu onda ove druge koje nisu vezane uz ovaj dio kaznene odgovornosti, možda smo to spremni prihvatiti. Ali nemojte reći da su ove druge vezane konkretno uz to što javnost zanima. Znači, imate i takvu mogućnost rješenja, a ne a priori sve odbacite. Znači, predložite amandman ako vas to smeta, ta odredba je li je zbog eventualnih nepravilnosti oštećen Državni proračun RH u kojem iznosu to neće biti unutra. Ali ovo sve ostalo treba onda biti unutra. I ja mislim da se oko toga možemo na taj način dogovoriti, mada će ja vas uvjeravam javnost zanimati puno više druge stvari nego da li je netko platio neki porez ili nije ili je nešto napravljeno na ovaj način ili nije. Znači, evo dajem vam prijedlog da to napravite i to ćemo kao klub zastupnika razmotriti. A druga stvar što se tiče ovih 600 milijuna kuna koje je kolega Grbin spomenuo koji su imali određeni zalog i osiguranje naplate vi ste zakonom i roll up modelom suspendirali. Znači, vi ste osigurali da Hrvatska s tim zakonom ste osigurali da Hrvatska banka za obnovu i razvoj nikad ne dođe do tih novaca. **Bačić, Branko (HDZ)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče, poštovani kolega Maras. Naš je stav i to sam rekao da je bilo razložno od SDP-a kao predlagatelja ove odluke da sačeka i povuče i zatraži, da pričekamo stav DORH-a. Ako DORH utvrdi da postoji kaznena odgovornost, onda ionako mi ne možemo djelovati više jer će bit podignuta kaznena prijava i počinje sudski proces. A to tada, ako ga osnujemo i imenujemo samo ćemo tu istragu ometati i to vi jako dobro znate. I to vi jako dobro znate, ometati ćemo zato što će u ovom istražnom povjerenstvu prema ciljevima i pitanjima na koje treba odgovoriti ovo istražno povjerenstvo doći svi oni ljudi, to vi jako dobro znate koji će biti pozvani u Gajevu. Svi, nema toga koji neće bit pozvan u Gajevu, a neće doć u Sabor. I vi jako dobro znate da ćemo na taj način itekako ometati istragu. I to je razlog zašto mi mislimo da to nije oportuno napraviti, jer će puno kvalitetnije uz svo dužno poštovanje vas i svih zastupnika u ovome Saboru, puno će kvalitetnije, ozbiljnije, sustavnije doći do svih onih podataka tijela RH koji su za to obučena znaju stručna koji mogu koristiti i vi to znate dobro da već sada su, tako je barem u javnosti, ja ne znam, u javnosti je to već objavljeno, koriste usluge stručnjaka, profesionalaca koji se s tim mogu baviti. Hvala. Iduća replika, uvaženi kolega Stazić. **Stazić, Nenad (SDP)** Saborska istražna povjerenstva ne utvrđuju ni političku, a još manje kaznenu odgovornost, kao što vi to tvrdite u svom govoru. Oni, saborska istražna povjerenstva utvrđuju činjenice. One time mogu doduše potaknuti tijela progona, da počnu konačno djelovati, kad saznaju činjenice. To se dogodilo u slučaju INA-e. Bilo je osnovano istražno povjerenstvo, DORH je do tada šutio. Kad je na istražnom povjerenstvu sve isplivalo van, DORH je pokrenuo postupak. Tako je bilo i u slučaju afere kamioni. DORH je šutio, onda je pokrenuo postupak, nakon istražnog povjerenstva, onda je ministar HDZ-a bio nepravomoćno osuđen, čini mi se na 4 godine, ali je pravomoćno oslobođen u ponovnom postupku. Zašto? Zato što je Vrhovni sud dao na ponovno suđenje sa uputom da se ne smije utvrđivati da li je ministar prihvatio najnepovoljniju ponudu, nego, da li je platio više od onoga što je taj najnepovoljniji ponuđač tražio. Pa naravno da je morao biti oslobođen od te priče u našem pravosuđu. Jer naše pravosuđe djeluje tako i tijela progona da traže skidanje imuniteta za pisanje grafita, a za onoga tko je pokrao i priznao da je pokrao milijuna, ako je HDZ-ov ministar, dodijeli …/Govornik se ne razumije./… za guljenje krumpira. I sad se vodi nekoliko postupaka protiv HDZ-ovskih dužnosnika i bivšega predsjednika i počevši u 9.mjesecu i protiv Kalmete i ako naše pravosuđe nastavi tako djelovati, onda će Hrvatska morati drastično povećati uvoz krumpira, jer mi naprosto nemamo dovoljnu proizvodnju domaćeg krumpira, da bi bivši HDZ-ovi ministri to mogli oguliti. Branko (HDZ)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Kolega Stazić, nije to priča o hrvatskom pravosuđu, nego priča o hrvatskim političarima, su istražna povjerenstva. Vi ste jedan od onih da pače predsjednik ili ste bili iz tog povjerenstva, koji je na stup srama pribilo čovjeka, optužilo ga, optužilo ga, pogotovo proglasili kriminalcem, da bi na kraju ga najviša vrhovna sudbena vlast u Hrvatskoj oslobodila takvih optužaba koje su ovdje upravo u ovom Visokom domu protiv njega utvrđene na temelju podataka i znanja nas političara. Kad se mi političari uplićemo u sudske postupke, to završava na način, da nekome napravimo nepopravljivu doživotnu štetu i to što je njega Vrhovni sud oslobodio to ni danas vama nije dovoljno i još mu se niste zbog toga ispričali ni vi, ni svi drugi članovi istražnog povjerenstva. A u pravu ste u jednome, niti INA, niti kamioni nisu još bili se angažirali u slučaju jedne i druge afere. Ali to ovdje nije slučaj. Ovdje je već daleko otišao DORH, barem kako govori državni odvjetnik. Prema tome DORH je ovdje prilično ušao u ovaj proces, u ovaj postupak u ovu aferu ili kako god ju možemo nazvati. Prema tome nemamo potrebe mi sada njima govoriti što bi oni trebali napraviti, jer oni znaju puno bolje nego što znamo mi i puno su od nas educiraniji. Zato vam govorim, da naš stav je da se upravo ne bi ponovila afera kamioni, gdje smo optužili ljude koji nisu krivi, ovdje pustimo da oni koji to znaju, umiju, utvrde tko je kriv, koliko je kriv i procesuiraju ga i da mu pravosuđe donese konačnu presudu. Mi s tim nemamo problema, apsolutno nikakve. Tko god je odgovora, bio on ministar, bio on guverner, bio on ravnatelj, bio on što bio, nek odgovara pred hrvatskim pravosuđem. Mi mu u HDZ-u, hrvatskom pravosuđu dajemo punu podršku da to utvrdi, procesuira, kazni na bilo koji način. **Jandroković, Gordan (HDZ)** 5 replika, uvažena kolegica Roščić. Izvolite. Zahvaljujem predsjedniče. Kolega Bačić, situacija sa Agrokorom je jako osjetljiva i prije samo nekoliko mjeseci imali smo veliku ugroženu i radnih mjesta i obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava. imam osjećaj kad vas slušam da vas oporba sluša, shvaća odnosno da može na temelju konkretnih argumenata shvatiti što govorite, ali da manipulira našim građanima. Kako da prihvatim ovaj prijedlog, kada je glavni argument, krivnje ministra Marića to da je na točki dnevnog reda bila dodijala kredita Agrokoru. Po toj logici bi čak u biti su neki spominjali, da je ministar Marić jer po njihovom shvaćanju je on stavio na točku dnevnog reda, a kasnije se izuzeo i nije glasao za tu točku. Po toj logici, puno članova oporbe su predsjednici nekih naših saborskih odbora i naravno, oni daju na točke dnevnog reda prijedloge Vlade, a kasnije o tim prijelazima ili ne glasuju, suzdrže se i glasaju glasaju protiv. Po toj logici možemo zaključiti onda da su predsjednici naših saborskih odbora iz oporbe odgovorni i zaslužni za zakone koji se donose u ovom Saboru. Ne može ministar Marić blokirati rad HBOR-a. Bili bismo ga u toj situaciji optužili da domaće tvrtke guraju u ruke stranih firmama. Mislim, ne shvaćam te argumente. Hvala. Branko (HDZ)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Poštovana kolegice Roščić, ja uopće ne branim ministra Marića, niti ga imam potrebu niti razloga braniti. On je dovoljno i pametan da bi znao reći što se dogodilo i što se događa. Iz onoga što ga se optužuje da je kao predsjednik nadzornog odbora Agrokora napravio, ja mu tu krivice ne vidim. Jel to moje neznanje, jel to moj grijeh, ja ne znam, ali ja mu ne vidim krivice zbog toga što je kao prvi čovjek jednog kolektivnog tijela, dao suglasnost, na plasman Jamnice, Zvijezde i Pik Vrbovec, čini mi se, ne Agrokoru nego tim trim tvrtkama u sustavu Agrokora odobrio na zahtjev uprave obrazloženo od strane stručnih službi HBOR-a, poduprijet od kreditnog odbora HBOR-a što je tu točku stavio na dnevni red nadzornog odbora, što su članovi nadzornog odbor imali vremena o tome razmisliti, što ti članovi nadzornog odbora imaju svoj integritet, što su trebali pročitati što im je poslao ministar Marić odnosno predsjednik Uprave HBOR-a, što su mogli utvrditi jeli to tako kako što je napisano ili ako su sumnjali trebali su uzeti stanku i reći gospodine predsjedniče Nadzornog odbora HBOR-a mi vam danas za to nismo u stanju donijeti odluku, počekajmo pet dana, deset dana. pa su ti isti članovi nadzornog odbora zatražiti mišljenje nekakvih ekonomskih stručnjaka i reći ljudi jeli ovo dobro, jeli ovo što nam nudi HBOR korektno, radimo li mi ovo dobro. Pa da ga nije poslušao predsjednik nadzornog odbora obratiti se premijeru i reći gospodine premijeru vaš predsjednika nadzornog odbora i ministar financija radi

Hvala predsjedniče. Kolega Bačić, ova Vlada u ovoj godini najbolju stvar koju je napravila, a to je napravila produženje agonije Agrokora … intervencija države u Agrokor. Ja osobno kao privrednik to vidim s jednog drugog gledišta. Da se urušio Agrokor prije tri mjeseca, jedno 150 tisuća zaposlenika što je vezano uz Agrokor i njihovi sami radnici danas da su na ulicama i da ne bi bilo ništa sustav države bi se vjerojatno urušio, urušio, BDP sigurno bi pao. Ja ponekad ne mogu razumjeti ove ljude koji kritiziraju neke stvari posebno kada je u pitanju gospodarstvo, ja bi volio da neko kaže da to je dobro da nije palo Belje, govorim o mojoj županiji i gdje ja živim u Slavoniji, PIK Vinkovci, PIK Vukovar i sva druga poduzeća koja su vezana u Agrokoru mogu samo zamisliti šta bi se sve desilo u državi. Oni to ne mogu. Zašto ne mogu? Evo kolega Stazić je izašao volio bi da je tu, čitav život je na proračun države da on jednostavno ne zna kako dobije plaću ni kako je zaradi, jednostavno ne zna. On ne poznaje i jednostavno ne vidi šta je to gospodarstvo, šta je to privrednik, šta je to obrtnik, šta je to poljoprivrednik on to ne zna jel čitav život je dobivao, ali nije radio. I tako ima njih ovdje koliko hoćete i pismenih i nepismenih i pravnika ali nisu se dotakli gospodarstva, nisu zasukali ruke i zaradili svoju plaću. Još da zarade za drugog, tko je ovdje zaradio za druge? Malo, vrlo malo ljudi. Ja sam tu gospodarstvenik ne znam da li ima još netko koji sam 40 godina zarađivao i znam šta je gospodarstvo. … /Govornici govore u isto Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Poštovani kolega Mišić. Čini mi ste da ste rekli da je produžio agoniju ili sam možda ja to krivo čuo. Nije po meni produžio agoniju nego je poput mača presjekao taj gordijski čvor i taj je je problem, ta agonija koja je u tom trenutku bila je zaustavljena. Da nije bio tsunami stečajeva, toga moramo biti svjesni, da taj zakon nije donesen bilo bi doista došlo bi do vala stečajeva i kako bi oni bili riješeni, kada bi bili riješeni, kada bi se ti ljudi vratili na posao, kakva bi bila sudbina i zaposlenika i OPG-ova poljoprivrednih proizvođača i svih onih u sustavu, ja to ne mogu ni zamisliti. Zato sam od prvog dana taj zakon podržavao što ne znači da donošenjem tog zakona bilo koga oslobađamo odgovornosti. I zato mi nismo protiv istražnog povjerenstva, a to je ono što naše kolege iz SDP-a ne žele shvatiti, mi nismo protiv istražnog povjerenstva. Mi mislimo da u ovom trenutku je ono kontraproduktivno, to je naša pozicija HDZ-a. HDZ nema nikakvih problema sa istražim povjerenstvom, nikakvih, ja osobno nemam nikakvih problema da se na dane i dane utvrđuje odgovornost bilo koga ministra, zastupnika ne znam koga sve u tom sustavu. Ali sam uvjeren i zdrav razum

Ja ono što mogu reći bez namjere da se miješam u rad DORH-a, pozivam DORH da čim prije okonča taj postupak, a svjestan da dok to govorim znam da su tamo tone, brda dokumentacije, 73 firme ljudi su u tom sustavu.

Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Pa kolega Bačić, slušajući vaše izlaganje i ove odgovore na replike u nekoliko navrata ste odgovorili da niste protiv osnivanja ovoga i jednostavno to ne mogu shvatiti zbog čega se protivite u ovom trenutku. Spominjete naravno da će ometati istragu DORH-a, smatrate da niste relevantni da to velite tko će ometati tu istragu. Mislim da je osnivanje povjerenstva isto jedan prilog onome što svi želimo oko čega se svi možemo složiti, a to je da trebamo spasiti radna mjesta. To je svima na prvom mjestu. I teško mi je prihvatiti to da ste vi to sveli da se radi o nekakvom politiziranju, a radi se o nekakvoj demokratskoj kulturi koja je uspostavljena ovdje u Hrvatskom saboru, gdje se oporbi daje mogućnost da predlaže osnivanje istražnih povjerenstava. I vaša stranka kada je bila u oporbi ih je osnivala i nitko vam na to nije nikakvo pravo sporio, a vi ga sada sporite unatoč tome što pokušavate nekakvim zaobilaznim putem se opravdati. Završiti ću još sa ovom oko ministra Marića, da, naravno da je povezan vrlo sa Agrokorom, ne možemo od toga pobjeći, politička odgovornost ministra Marića je postojala u trenutku kada je krenuo njegov opoziv, vi ste u svojem izlaganju rekli evo to vam nije prošlo, to je to. Da, točno je da nije prošlo i to je bilo sve legitimno. Koliko je bilo moralno o tome bi mogli razgovarati. Mnogi s vaše sabornice vjerujem da su, nisu se najbolje osjećali u trenutku glasovanja jer vi dobro znate o čijem glasu je ovisilo da onaj opoziv ministra Marića ne prođe. moram zaključiti da na neki način ne date raspravu, da suspendirate jedan javni interes koji je ovdje očigledan i razmislite o tome da ipak podržite ovaj naš prijedlog o osnivanju istražnoga povjerenstva. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Hvala lijepa zastupniku Vešligaju, odgovor na repliku zastupnik Bačić, izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Poštovani kolega Vešligaj, opet ću vam ponoviti, nismo protiv istražnog povjerenstva, nismo protiv istražnog povjerenstva nego smo protiv istražnog povjerenstva u ovom trenutku. Mi nemamo nikakvih problema da se nastavi sa istražnim povjerenstvom nakon što taj proces dovrši DORH. Ako DORH utvrdi da nema kaznene odgovornosti neće podignuti optužnicu protiv nikoga ali to ne prijeći onda nas da mi utvrdimo kroz istražno povjerenstvo političku odgovornost svakoga od onih sudionika u razvoju koncerna za kojega mi mislimo da je postupao protivno zakonima RH zbog čega je dužan snositi političku odgovornost. Prema tome, mi protiv toga nismo. Druga stvar, s čime se s vama apsolutno ne slažem. Ne slažem se s vama da će Istražno povjerenstvo spasiti radna mjesta. Ta će radna mjesta spasiti u prvom redu poslovodne strukture, zaposlenici koncerna. Ta radna mjesta će očuvati OPG-ovi, poljoprivredni proizvođači ukoliko budu imali povjerenje u Konzum, u sve one kupce njihovih proizvoda. I ja mislim da u miru koji im mi želimo pružiti, da rade, da im se osigura taj roll up kredit koji im je dan da je to najbolji način i vi to znate da je već najveći dio, gotovo 100% su isplaćeni mali dobavljači, OPG-ovi u cijelosti. Do kraja srpnja svi mikro i mali poduzetnici čiji je ukupni godišnji prihod od 5,2 milijuna kuna godišnje će biti isplaćeno u cijelosti. Prema tome taj kredit kojega mi sada ovdje problematiziramo, iz izvješća uprave, privremene uprave i privremenog povjerenika polako rezultira vraćanjem povjerenja u Agrokor, funkcioniranjem i Konzuma i svih jedinica u sustavu. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Hvala lijepo. Sljedeća replika, zastupnik Borić. Izvolite. Hvala lijepo. Kolega Bačić, slažem se s vama u onom dijelu rasprave gdje ste rekli da je prijedlog ovog istražnog povjerenstva i odluke o osnivanju tog istražnog povjerenstva ustvari bila reakcija SDP-a na katastrofalan stav kada smo govorili o Zakonu o sistemski Zakonu o sistemski važnim tvrtkama i način na koji su oni tada obrazlagali zašto taj koncern mora otići u Agrokor i zašto žele da 40 tisuća ljudi završi su stečaju na burzi rada i da jednostavno nisu znali odgovoriti na to, onda je išla ova reakcija. Zašto to kažem? Po pogledajmo sam dokument, pogledajmo što piše na kraju i tko je u potpisu, predsjednik Hrvatskoga sabora Božo Petrov. Prošlo je 3 mjeseca skoro ali Božo Petrov više nije predsjednik Sabora. Mnogo toga se desilo u međuvremenu i naravno mi sada raspravljamo o tome. Sjetimo se stava i MOST-a, MOST je bio za lex Agrokor. Zašto? Jer su bili svjesni da treba sačuvati 40 radnih mjesta. Danas su u koaliciji sa SDP-om i traže ispitati sve ono što ovdje piše. Pogledajte što ovdje piše, slušajmo. Prvo, kako je i u kojoj okolnostima nastao koncern Agrokor, kako je rastao do današnjeg dana i posebno kako je protekao proces privatizacije kompanija koje su postale sastavni dio koncerna a koje su nastale prije osamostaljenja Hrvatske. Koliko svjedoka, koliko tona papira. Druga točka, kako je bilo poštivanje zakona vezanih u plaćanje potraživanje dugovanja koncerna Agrokor i tvrtki u njegovom vlasništvu prema svojim dobavljačima, koliko svjedoka, koliko tona papira. Dalje, kakva je bila kvaliteta računovodstvenog izvješćivanja koncerna Agrokor i njegovih tvrtki, itd. 13 točaka gospodo draga. Zar vi zaista mislite da 9 članova saborskih zastupnika može odraditi 13 točaka

Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolega Borić ja vjerujem da su zastupnici MOST-a i dana s na istoj poziciji a to je da bi podržali i podržavaju Zakon o postupku izvanredne uprave, odnosno lex Agrokor. Tu su u malom procjepu, slažem se s vama, s jedne strane traže i podržavaju ovo istražno povjerenstvo prvenstveno zbog činjenice da nije prošla inicijativa koju su oni podržavali oko ministra financija Zdravka Marića, ali izvorno mislim da i danas MOST podržava Zakon o Zato me još vije čudi da mi danas upravo raspravljamo o tome kako bi kroz ovo istražno povjerenstvo ispitali okolnosti nastanka samog zakona taj zakon smo radili zajedno sa našim tadašnjim koalicijskim partnerima iz MOST-a. Ja sam bio na nekim sastancima kada je dogovarano upravo da se ide prema ovom zakonu kako bi se spasilo financijski i gospodarski sustav RH. Prema tome u tom dijelu se s vama slažem ali se ne slažem u onom dijelu u kojemu MOST traži da se danas i još jednom reciklira priča koju smo prije mjesec i pol, dva dana raspravili kada smo se propitkivali o povjerenju ministru Mariću. Hvala lijepo. Sljedeća replika zastupnica Perić. Izvolite. **Perić, Grozdana (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Kolega Bačić, uporno se prešućuje da od svih tvrtki koje su u sastavu Agrokora te je preko 30% proizvodnih tvrtki. Dakle nisu to beznačajne tvrtke nego proizvodne koje stvaraju novu vrijednost, to je jako bitno. osim toga, ovo što ste i prije napomenuli i treba opet reći da 10 tisuća OPG-ova su isplaćeno u cijelosti starih dugova, a da veliki dobavljači će biti isplaćeni u pedeset postotnom iznosu, što to nije spašavanje kompletnog cjelokupnog sustava i što nije način da funkcionira i da tvrtka kao takva opstane? Hvala lijepo. Odgovor na repliku zastupnik Bačić. Izvolite. 70% je Konzum, a preostalih 30% je poljoprivreda i hrana. Dakle to je vrlo važno jer su to proizvodne ako Konzum smatramo uslužnom djelatnosti, onda su 30% prihoda čine poljoprivreda i prehrana, dakle, kako ste vi sami rekli, prehrambene tvrtke. Ono što je važno, da te tvrtke već danas, to je vrlo važno i to je doseg tog zakona, te tvrtke koje ste vi spomenuli proizvodne ili prehrambene ili koje su poljoprivredne, su već na razini iznad prihoda koje su ostvarivali prije same krize u Agrokoru. Konzum još nije toj razini, Konzum još uvijek prema podacima izvanredne uprave, nije dostignuo rezultate, ali je činjenica da već sada Konzum zapošljava, činjenica da, to nisam rekao, da u sustavu Agrokora će 6 tisuća zaposlenika, 01. kolovoza primiti 8% veću plaću. Dakle, 6 tisuća zaposlenika sa najnižom plaćom u koncernu će povećati se plaća 8%, dakle sve su to podaci, sve su to dobri podaci koji govore o tome da je taj zakon bio pogođen, i da najmanje što bi trebalo pohvaliti donošenjem tog zakona a ne zbog toga osnivati istražno povjerenstvo. Hvala vam potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Kolega Bačić, vi ste spomenuli među ostalim u svojoj raspravi da će povjerenstvo koje ima kao što je predloženo u ovom prijedlogu SDP-a, 9 članova, naravno po Zakonu o istražnim povjerenstvima iz '96. godine, vlast imati većinu, to je poznato, to je sada ova nova vlast nakon rekombiniranja. Međutim, nije tako, vi možete završno mišljenje navesti u završnom izvješću koje ćete prezentirati u Saboru, prema tome neće se nekakvim preglasavanjem moći ugušiti drugačije ili drugo mišljenje, to jednostavno nije onemogućeno. Mogli bi raspravljati o samom Zakonu o istražnim povjerenstvima koji evo kako radim u povjerenstvu za Imunološki zavod, sve više vidim da treba taj zakon dopuniti, tamo se spominje također onaj drugi zastupnički Dom koji je davno ukinut, dakle od tada nije mijenjan. Što se tiče druge stvari, rekli ste da je ovaj zakon projekt spašavanja. To ćemo vidjeti za 15 mjeseci, odnosno 12 plus tri mjeseca kad istekne zakon, mi ne možemo ovog časa davati konačni sud, ne možemo uopće podvlačiti crtu. To možemo u najmanju ruku onda kad ovaj zakon radi svoje. Hoćemo li ići tada u smjeru stečaja s likvidacijom ili stečaja sa rekonstrukcijom ili nečeg trećeg, to ćemo vidjeti, ali ovog časa ne možemo reći da smo uspješni. Ne možemo mi sad dignut ogroman kredit, platit sve, tjedan dana nam je super, i onda reći uspjeli smo. Što je nakon godinu dana.

sami ste rekli da je zakon već zastario, da još uvijek govori o instituciji Županijskog doma, da još uvijek nije usklađen sa ostalim zakonima u RH, da taj Zakon o istražnim povjerenstvima zahtijeva jednu temeljitu reviziju, izmjenu, rekao bi, zahtijeva novi zakon i tu ste apsolutno u pravu. Govorite da nije izbjegnut stečaj, amo je prolongiran, ja se s vama ne slažem, ja mislim da je stečaj izbjegnut, da je on iza nas, i dobro da se taj stečaj nije dogodio, dobro da je ovaj zakon došao, ali ono s čime se s vama slažem, nema više koncerna. Nakon 12 odnosno plus 3, kako to zakon ili Lex Agrokor predviđa, napravit će se nagodba i doći će do restrukturiranja koncerna. Taj koncern više ne može bit i dobro je da ne bude takav. Ovakav jedan mastodont ne treba Hrvatskoj i nije se ni smio dogoditi, ja se slažem tu sa predlagateljem, nije se smio dogoditi, bilo je bolje da nijem, Hajdaš Dončić: Ja vas molim, molim vas, hvala lijepa./… Prema tome, mi smo zakonom rekli i tu se s vama ne slažem, mi smo zakonom rekli da ćemo ga izmijeniti, da će se kroz nagodbu, kroz restrukturiranje doći do izmjene organizacije tog sustava. I to treba prepustiti ljudima koji to znaju, koji to rade, a mi ćemo imat niz prilika komentirati je li to dobro, je li loše, kako je to napravljeno, je li moguće bilo bolje. A vama kao jednom od čelnika oporbe, ako niste zadovoljni s time što sada se radi, imate jako puno instrumenata i alate u ovome Domu kroz brojne točke koje možete …/Govornik se ne razumije./… **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Hvala lijepo zastupniče Bačić, hvala lijepo. Replika zastupnik Lenart. Izvolite. lijepo poštovani predsjedavajući. Kolega Bačić, pa evo ja ću citirati dio jedne rečenice koji ste rekli „da nije podignut zid oko Agrokora“, stvarno ja mislim da je podignut zid oko Agrokora i da se on i dandanas gradi, gradi, i upravo taj vaš strah od ovog istražnog povjerenstva je da se iza tog zida ne nađe nekakva Pandorina kutija, koja kad bi se otvorila, koja kad bi se otvorila tko zna što iz nje izašlo. Tako vam misli javnost, sjednite sa običnim ljudima i upravo tako vam oni to i komentiraju. Ako znate sjest sa običnim ljudima, to su oni koji zarađuju 2, 2 i pol tisuće kuna ili koji nemaju posla ili koji su poslovali sa Agrokorom pa su čekali po godinu dana da ih se isplati. Drugu rečenicu koju bih ja citirao je Agrokor čuva OPG. A recite mi zašto je onda nestalo 100 tisuća OPG-a. Kako je gospodin Mišić si dao za pravo da priča o gospodarstvenicima ja si dajem za pravo da pričamo o OPG-u. vi znate koliko je jedan OPG čekao za svoje novce koje je dao robu Agrokoru, a nije imao kome drugome dat. Da je Agrokor diktirao tržištem poljoprivrednih proizvoda, pa čak i repromaterijala i da je uveo te standarde neplaćanja OPG-ima imamo situaciju kakvu imamo, da su naši članovi OPG-a već jako puno njih otišlo raditi u Njemačku jer su shvatili da sa ovakvom politikom u ovoj državi sreće nema. Mi govorimo o krivici dvoje ljudi Ivici Todoriću i ministru Mariću. Ja smatram da ovdje postoji daleko veći broj ljudi koji su upetljani u ovu cijelu priču oko Agrokora i mislim da nije jedini Ivica Todorić koji je odlučivao i radio kuda će to ići i nije on to jedini tako niti stvorio. Ali ne možete ni malu djecu u vrtiću ubijediti da ministar Marić, bivši direktor jedne od najvećih firmi, jednog od najmoćnijih ljudi Ivice Todorića je upravo došao na mjesto ministra financija jednog od najbitnijih ministarstava u ovoj Vladi. I baš u ovom trenutku pred raspad Agrokora i pred ovo što se dogodilo. Ja mislim da to ne vjeruju niti djeca u vrtiću. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Hvala lijepo. Odgovor na repliku, zastupnik Bačić. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Ne znam kolega Lenart odakle vama pravo se pozivat na male obične ljude …/Govornik Ja ne vidim tko vam to daje pravo, odakle to pravo crpite, na temelju čega vi uopće govorite? To meni nije jasno. Ja bih volio da mi to objasnite kako vi to bolje poznajete što misli mali čovjek od mene. To mi nije jasno. Jer i ja s tim istim ljudima živim svakodnevno kao što živite i vi. Ja ne mislim da poznajem bolje od vas, ali isto tako ne mislim da vi poznajete bolje od mene. O kojim OPG-ima govorite? U Hrvatskoj je preko stotinjak tisuća Na Agrokor ih je vezano 10000, je vezano ljudi na Agrokor, 10000 OPG-ova je direktno vezano na Agrokor. A rekao sam da je veliki, gotovo nema poljoprivrednika u Hrvatskoj koji na ovaj ili na onaj način svoje proizvode bilo direktno, bilo preko svojih zadruga, bilo preko svojih poduzeća u kojima ima zaposlene plasira u Agrokor. I da nije bilo takvog Agrokora ovih 10000 bi itekako osjetilo probleme zbog krize u Agrokoru. Prema tome, kad već iznosite te podatke, kad iza njih stojite morate se ipak malo bolje propitati. I ja mislim da je bitka za Agrokor bila i bitka za zaposlenike, ali ne manje bitka za 150000 ljudi koji su na ovaj ili na onaj način naslonjeni na koncern. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Hvala lijepo. Sljedeća replika zastupnica Jelkovac. Izvolite. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani kolega Bačić, da zaista je zakon omogućio da se preko noći ne uruši cijeli sustav i ne samo da mi iz HDZ-a govorimo o pozitivnim učincima tog zakona. Sigurno na isti način misle i zaposlenici Agrokora i svi dobavljači OPG-ovi, svi koji u ovom trenutku ipak su na neki način dobili jedan dio noga što im je bilo, što je bila obaveza prema njima. I na neki način mislim da bi po ovom pitanju i opozicija, znači svi mi lijevo, desno, centar trebali biti na istoj liniji obrane što se kaže. Ovo nije pitanje ni HDZ-a, ni SDP-a, ni MOST-a. Ovo je pitanje Hrvatske. Mislim da ne bi nitko smio bacati klipove pod noge kad je u pitanju ova situacija da bi svi trebali gurati u smjeru da ona uspije, da bi trebali bit sretni što danas evo postoje izgledi da se stvarno situacija ta uspije riješit pozitivno. Što se tiče istražnog povjerenstva, da vi ste u pravu. Nemamo mi strah od istražnog povjerenstva, ali ja osobno imam strah od stvaranja paralelnog sustava. Da li mi koji stvaramo institucije dajemo im u ovlast određene nadležnosti? Danas dovodimo u pitanje rad tih institucija zahtjevom za osnivanjem istražnog povjerenstva. Da li mi smatramo da saborski zastupnici jedno političko istražno povjerenstvo može bolje odraditi posao od ljudi koji su profesionalci? Ja smatram da ne možemo. Hvala. Hvala. Odgovor zastupnik Bačić, izvolite. samo što kaže kolega Maras mi to u ovom trenutku mislimo da nije dobro. Predložit ćemo zaključak, mi ćemo do kraja rasprave predložiti zaključak. Ja se nadam da će nas kolege iz SDP-a u tome podržati, a to je da se odgodi osnivanje istražnog povjerenstva dok se ne riješi pitanje istrage koju provodi DORH. Mislim da je to prijedlog kojega ćemo mi pokušati dogovoriti da istražno povjerenstvo počinje sa radom onog trenutka kad se zaključi, kako god se zaključila istraga koju provodi DORH. I to je po nama apsolutno pametno. Pogotovo je to dobro, ako je isključivo vaš cilj politička odgovornost. Prema tome, neće odgovorne osobe nigdje pobjeći nakon što DORH zaključi zbog toga što ćemo kroz istražno povjerenstvo itekako kako je kolegica rekla ometati rad ljudi koji su profesionalci. Hvala. Sljedeća replika zastupnik Šuker, izvolite. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepo. Kolega Bačić, jel' se sjećate vi što se događalo prije zakona o lex Agrokoru? Koliko su ono pale dionice Leda, Jamnice? Jel' bilo nekome u interesu da raskrčmi tu imovinu, da dođe vrlo jeftino do velike vrijednosti i da se onda poslije bahati. Možda to nekoga smeta što je to zaustavljeno. Jer nekoga smeta što se zaustavlja rast tečajeva, jer nekoga smeta što će srednja Dalmacija i dalmatinski otoci imati opskrbu ove godine i imat će punu turističku sezonu. To očigledno nekoga smeta. A isto tako, ovdje smo se naslušali 2012., 2013. da HBOR mora sam kreditirati, da to ne ide preko poslovnih banaka kao što je bilo prije kad su poslovne banke prenosile rizik, a sad najedanput problem što je HABOR nešto kreditirao. I ono što je posebno smeta, ja iz ovih rasprava vidim da mnogi ljudi nisu pročitali, ni zakon, ni statut ni poslovnik o radu HABOR-a. Tamo se točno zna kako ide proces. I kad bi se držali toga, onda bi jednostavnije raspravljali i mogli bi utvrditi da li je netko kriv ili netko nije kriv. Ali nažalost, danas i Jamnica i Ledo i sve proizvodne tvrtke uredno plasiraju svoje proizvode i pune su im police diljem Jadrana. Da li je nekome bilo u interesu da još za 30, 40% sruši te dionice i pobere za šta, najveće bogatstvo u hrvatskoj prehrambenoj industriji. Jel to nekome bilo u interesu? Jel si netko misli da Jamnica i Jana imaju koncesije za eksplantaciju vode? I ako tu netko tu tvrtku kupi, kupuje sa njenim pravima. vi niste prodali koncesiju Todoriću ili nekome drugome, nego ste dali tvrtki. Jel netko razmišljao o tome? Jel netko razmišljao o tome da je, što su neke tvrtke, neću ih ovdje spominjati, da bi bile danas na koljenima i bile u stečaju, da nije bilo zakona o lex Agrokoru. I razgovarajte sa dobavljačima uz sve pluse i minuse ovog zakona,

rekli, i vi znate da je čini mi se 10-tak dana na burzi se trgovalo sa dionicama i sjajnih tvrtki, brand, hrvatskih brandova u sustavu koncerna da je zakonom zaustavljeno, da je Zagrebačka burza zaustavila, da je zakon onemogućio stečaj tih brandova i da danas oni posluju, što je vrlo važno, gotovo, ja mislim i bolje nego što su poslovali prije, nego što je koncern upao u tešku krizu i tu ste apsolutno u pravu. Ali, ono što bi još posebno i hvala van na tome, posvjestio, u slučaju stečajeva, pitanje je kud i kako bi završile ove koncesije, odnosno, tvrtke koje su koncesionari, izvorišta, koje raspolažu sa dobrima u RH. Poljoprivredno zemljište itd., itd., hvala vam na tome. Upravo smo na ovaj način spriječili da to ostane i da cijeli taj projekt, cijeli taj proces restrukturiranja vodi Vlada. Vodi Vlada, odnosno, da vodi izvanredni povjerenik, da o tome uredno izvještava Vladu i mi ćemo i zalažemo se mi u HDZ-u za to da matična radna tijela, dakle i Odbor i za gospodarstvo i Odbor za financije konačno negdje tamo u rujnu, pozovemo ovdje povjerenika i da nam on upozna sa svim aktivnostima i do sada u provedbi zakona, ali ono što je za mene još puno važnije, da nas upozna načinom restrukturiranja samog koncerna, pa ćemo onda znati gdje će i na koji način i kako se planira i sa Jamnicom i sa Beljom i sa Ledom i sa Pikovima u budućnostima, kako i na koji način. I to je dobro da je taj zakon omogućio da država ili kroz Vladu, a ja sam uvjeren i kroz saborske zastupnike, na određeni način ima mogućnosti nadzora, kako i na koji način funkcionira izvanredna iako ste cijelo vrijeme pokušali maknuti raspravu na lex Agrokor i koje on pozitivne učinke ima u na to da se spasi hrvatsko gospodarstvo od kraha, ali to nije tema. Tema je ono što ste vi u jednoj replici rekli. Što se dogodilo da Agrokor dođe u ovakvu situaciju, da Vlada mora reagirati sa ovakvim zakonom koji nije uobičajen i da pokuša spasiti stvari. Znači, što je dovelo do toga i to je ono što nas ovdje sve zanima i trebamo raspravu vratiti u tom smjeru. Znači, da istražimo sve institucije, regulatore, da vidimo kakve su činjenice i jesu li oni postupali onako kako su trebali postupati. Trebamo li mi ovdje kao saborski zastupnici mijenjati neke stvari, kako nam se ne bi ponovio slučaj Agrokora. To su pitanja. To nisu pitanja samo za DORH, niti ćemo mi ovdje utvrđivati kaznenu odgovornost. Niti mi znamo uopće što je predmet istrage. Tako da, ono što ćemo mi ovdje raditi kroz istražno povjerenstvo, mi ne možemo znati je li se to podudaraju i u kojoj mjeri će se podudarati, ali sigurno će biti puno šire od onoga što će raditi raditi sada DORH i što će se u biti provoditi kroz ove istražne radnje. Tako da to dvoje uopće nije spojivo, vratimo se na temu, podržali ste istražno povjerenstvo, prije nekoliko mjeseci, sada ovdje, znači imali ste klub maloprije. Rekli ste da ćete na klubu donijeti odluku, znači niste znali kakva je odluka, a sada tako čvrsto ovdje branite taj stav, da istražno povjerenstvo nije potrebno. nemojte braniti odluku koja se donijela tamo s neke s druge strane i sada to branite i postavljate se čvrsto da ćemo mi ometati istragu. To nije istina. Ovdje ćemo govoriti o puno širem kontekstu, kako kako je došlo do ove situacije da Vlada mora reagirati. Nemojte pričati više saborski zastupnici o lex Agrokoru. To nije tema, tema je što je Agrokor u ovakvu poziciju, da na ovakav način ugrozi hrvatsko gospodarstvo. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Hvala zastupniku Grmoji. Odgovor na repliku zastupnik Bačić. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. I kolega Grmoja, jedno od pitanja koje treba urediti, na koje bi trebalo odgovoriti istražno povjerenstvo je upravo donošenje Zakona o postupku izvanredne uprave. I ja sam se na to skoncentrirao jer mislim da je da je ovo istražno povjerenstvo, kojega predlaže SDP, nastalo isključivo zbog činjenice da smo zajedno HDZ i Most donijeli lex Agorkor. To je povezano, mislim 5 ili 6 dana nakon što je zakon izglasan ovdje u Saboru, je SDP išao s ovim prijedlogom. Prema tome pod dojmom tog zakona je SDP napisao ovaj prijedlog odluke. Pod dojmom tog zakona. U tom trenutku, sam bio uvjeren da je SDP bio siguran kako taj zakon neće polučit nikakav uspjeh. Amandman je bio SDP-a kako treba samo nešto intervenirati u Zakonu o stečaju, da treba omogućiti ono zbog čega je danas kolega BEernardić sam sebi upadao u usta. Kolega Bernardić danas problematizira i to mislim da je SDP potpuno pogriješio, problematizira rollup kredit, a nama ga je kroz amandman, nama i vama zajedno nudio ga je u Zakonu o stečaju, da samo to treba promijeniti. Ne treba nam zakon o lex Agrokoru nego samo taj, evo kolega potpredsjednik doma je imao taj amandman i pisao ga i u Otvorenome branio.

Replika saborski zastupnik Miro Bulj. Izvolite. **Bulj, Miro (MOST)** Hvala lijepo. Kolega Bačiću vratili ste se sada malo na temu o kojoj bi tribali pričati, a u motive SDP-a ne bi trebalo ulaziti. Možete ulaziti u motive HNS-a zašto nije podržao tada lex Agrokor i Vrdoljak je govorio ovdje je galamio na premijere, dogovorili ste već baš vi koaliciju s njim, već poznatu koaliciju o tome možemo pričati. Ali ovdje govorimo o vrlo jasnoj stvari, da vidimo šta je dovelo do 50 milijardi duga u Agrokoru. Tko je pogodovao tome koncernu da monopol u RH, koji su tajkuni i tajkunčići, ne morete to obraniti. Ovdje moramo znati i vi ste bili ministar, bili ste tajnik HDZ-a, pa ne morete vi sebe obraniti recimo po primjeru Savudrijske vale arbitraže, ne možete. Pod kojim pritiscima ste vi tada bili, pod kojim je pritiskom vama Todorić nametnuo Marića, a da Marić ništa nije zna. Ma nemojte govoriti. Pa izuzeo je se u ključnoj bici kada je spalo da se spašaje sustav hrvatski gospodarski. Hoćete li tako pomoći primjera evo radnicima Dalmatinke, radnicama kojima kojima je država dužna 10 milijuna kuna, ništa, koje su ostale bez posla, hoće li im država oprostiti porez, 10 milijuna kuna i obaveza državi? Neće. Nego odlaze oni i njihova dica u treće zemlje. Da, triba spasiti radna mjesta, a o koncesijama neću ni govoriti. Prema tome, vratimo se temi, a to je u ovome slučaju da istražno povjerenstvo bez obzira na motive SDP-a vas ili bilo koga da istražno povjerenstvo utvrdi do čega je dovedeno do ovoga kriminala, pogodovanja i urušavanja hrvatskog gospodarstva. Vi ste možda bili na vlasti, ali ne vidim u ovome odgovornost ako se ne bojite, ovdje moramo biti jednoglasni,

Kolega Bulj, ne bojimo se istražnog povjerenstva. Nemam se nikakvog razloga bojati istražnog povjerenstvo. Istražno povjerenstvo može utvrditi ono što vi govorite, a ja mislim da bi ono utvrdilo i da bi se kroz rad istražnog povjerenstva utvrđivala i kaznena odgovornost. Pravu odgovornost za ovo što se događalo u Agrokoru za eventualne nezakonitosti koje je bilo će utvrditi DORH. Mi Mi možemo i nemam nikako problema s time definirati zakone koji će stvarati okružje da se ovakav više jedan koncern ne događa u hrvatskom zakonodavnom sustavu. Mi s time problema nemamo, dapače mi smo za to otvoreni ovdje, mi govorimo samo o jednome, a to je da bi istražno povjerenstvo po nama radeći istragu paralelno s DORH-om ometalo rad onoga tko je zadužen za utvrditi pravu odgovornost ukoliko je bilo kaznenih djela i nezakonitosti u postupku nastajanja koncerna i ono što je ne manje važno njegovog sunovrata kroz krizu koja se dogodila. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Hvala lijepa zastupniku BAčiću. Sada u ime predlagatelja zastupnik Maras. Izvolite. Hvala vam lijepa. Htio sam u ime predlagatelja obratiti da konstatiram dvije stvari, da se vratimo na ono šta je bitno, a bitno je da želimo osnovati istražno povjerenstvo i bitno je da je Klub zastupnika Most-a to podržao, da je Klub zastupnika HDZ-a protiv toga. Znači Klub zastupnika HDZ-a je protiv istražnog povjerenstva iz razloga koji su nama neprihvatljivi, a koji su neprihvatljivi vjerojatno i hrvatskoj javnosti. Samo da vas podsjetim dame i gospodo pogotovo ljude iz HDZ-a koji su govorili protiv ovog istražnog povjerenstva, znači zakon je točno definirao za šta se može osnovati istražno povjerenstvo i ono se osniva za pitanja od javnog interesa osobito se smatra ostvarenjem temeljnih vrednota Ustava i sada tamo nabraja dalje i imamo također zakonitost rada državnih tijela, javnih službi i pravnih osoba, javnog prava te pitanja koja se tiču javnog morala. Znači ovaj zahtjev se u potpunosti naslanja i nadovezuje na zakon. E sada, gospodin Bačić iz Kluba zastupnika HDZ-a spominje problem da će se to kositi sa radom DORH-a, ali Zakon o istražim povjerenstvima definira i tu situaciju gospodine Bačić. On kaže u članku 4. da se ne može osnovati za ona pitanja istražno povjerenstvo u kojima je pokrenut sudbeni postupak tako dugo dok taj postupak teče. Sudbeni postupak. Ukoliko je ovdje nema nikakvog sudbenog postupka, to ćete se složiti naravno i vi, a u koliko se pokrene sudbeni postupak o nekom pitanju za čije je istražno povjerenstvo osnovano ono će odmah prestati sa radom. Znači nemao nikakve potrebe gospodine Bačić čekati šta će DORH reći pa nakon toga odlučiti da idemo sa istražnim povjerenstvom ili ne. Zakon je vrlo jasno rekao, ukoliko DORH-ova istraga dovede do sudbenog postupka u toj situaciji za samo tu temu istražno povjerenstvo prestaje sa radom. Zato molim vas nemojte lagati hrvatske građane, nemojte ih lagati. Tu nema nikakve veze sa DORH-o, sa istragama, sa sukobom nadležnosti. Zakon je to vrlo jasno razdijelio. Ovdje se radi o tome da HDZ želi nešto sakriti. Što želi sakriti? Ja ne znam. Što se dešavalo na sjednici Nadzornog odbora HBOR-a, ja ne znam. Ali javnost i mi ovdje imamo to pravo znati, nikakav DORH nam ne treba dati odgovore na ta pitanja. Na ta pitanja odgovore možemo dobiti mi. To nema veze sa nikakvim košenjem sa istragama koje su pokrenute. Recite nam koje su to istrage pokrenute? Ja ne znam. Vi nagađate. Ne znate ni vi. Ukoliko nešto dovede do sudskog postupka istražno povjerenstvo će za taj dio prestati sa svojim djelovanjem. Pa to je zakon vrlo jasno odredio. I nemojte nas uporno ovdje obmanjivati, nas i hrvatske građane koji ovo gledaju. Ovdje se radi sa vama nije u interesu. Mi sutra ili u petak ukoliko osnujemo istražno povjerenstvo i imenujemo ljude, to će istražno povjerenstvo biti u mogućnosti u tjedan, dva dana dobiti ove transkripte sa HBOR-a i vidjeti šta se dešava oko kredita. To vama ne odgovara, vi ne želite to, jer da želite to danas bi ministar Marić sam donio takvu odluku ili bi sazvao nadzorni odbor da se sjednu ljudi i odrede da se omogući pristup javnosti tonskom zapisu sa sjednice Nadzornog odbora. Nadzorni odbor može napraviti ali vama to ne odgovara zbog toga šta, vjerujte mi, gospodin Dobrović ili gospodin Marić, netko laže, mi ćemo vidjeti tko laže ali vama ne odgovara da ta istina dođe do hrvatskih građana. I cijelo vrijeme ovdje se skrivate iza DORH-a mada je zakon vrlo jasno uredio taj dio. Ukoliko dođe do suda nema istražnog povjerenstva, nema razloga za čekati DORH. Sa druge strane niste ništa ponudili, recite koja vam točka ne odgovara, podnesite amandman šta mislite da je sporno i mi ćemo to razmotriti ali vama ne odgovara istražno povjerenstvo. Rastegnuti to na istragu, tko zna koliko će trajati, na kraju nećemo doći do istražnog povjerenstva nikada. I zato ovo je reciklirani ne slučaj, nego ovo je reciklirani HDZ iz '90.-tih i 2005., '06., '07. I još jedna stvar, imam malo vremena, koja me zanima, zbog čega HNS nema nikakav stav o ovome?

Dakle prva replika je zastupnik Bulj. Izvolite. **Bulj, Miro (MOST)** Hvala lijepa predsjedavajući. Kolega Maras, ovdje se radi o jednoj tvrtki, tj. koncernu koji je doveo cijeli gospodarski sustav do urušavanja i ne vidim niti jedan razlog bez obzira na motive na koje se pozivaju na koje je SDP predložio ovo povjerenstvo kao i slučaj imunološkog, vrlo bitno da izađe na vidjelo istina zbog toga što je gospodarski sustav došao do urušavanja. Tko je odgovoran? To ćemo utvrditi, tj. tko je odgovoran, šta je se radilo, šta je se događalo, koliko je kredita otišlo Agrokoru, koliko je bilo subvencija i poticaja otišlo Agrokoru i iz Hrvatske, iz EU fondova, ministri poljoprivredi su to davali i to neka se zna. Zašto mi to ne bi znali, zašto to ne bi znali ljudi koji se bave poljoprivredom, koji iseljavaju? Kaže, spominju se da imamo mi nekakve druge alate. Koji će tu biti alati? Pa znamo da je bilo glasanje za ministra Marića 75:75, da se je hvatalo po ćelijama ljude, zastupnike, po hodnicima, pa ne možete vjerovati šta se je događalo. Pa to se radilo, recimo kolega Pupovac je potpisa sjećam se, kolega Hasanbegović je digao ruku, kolegica Esih, kolega vaš, bivši kolega Saucha, pa je li to mjerodavno? …/Govornik se ne razumije./… o političkim odlukama, o povjerenstvu najveće pljačke u povijesti Hrvatske. Dobro je hrvatsko uništeno bilo do maksimuma, svaka nada je bila dovedena do dna. Znate koliko je ljudi u Njemačkoj ove godine? 56 tisuća, onoliko koliko se premijer hvali da je manje uposlenih a to je zbog ovoga. Zašto ne povjerenstvo? Je li odgovoran netko iz MOS-a, iz SDP-a iz HDZ-a? Pa vidimo tko je to doveo, bivši ministar financija Šuker, naš ministar neki, ministar vaš Lalovac, netko je odgovoran. …/Govornik se ne razumije./….

podmetanja i nadmetanja, sve je to dio arene ali nemojte nas lagati, nemojte nas lagati. Nema ovdje nikakve veze o DORH-u, vi ste se pokušali sada dosjetiti nečega, mislim to je smiješno. Kako bi mogli opravdati to da smo protiv, do jučer smo bili za, ili do prekjučer, prije tjedan dana, sada smo protiv. I gospodine Bulj, pa tko suvisao u ovoj zemlji može prihvatiti tezu koja je razriješena Zakonom o istražnim povjerenstvima? Kao pustimo institucije, evo sada sam vidio na web stranici HNS-a da su oni protiv toga jer kao to baca sumnju u naše institucije. A šta ako DORH bude istraživao manjak u kasi u Konzumu na Supetru, hoćemo to isto čekati? kakve to veze ima jedno s drugim? Pa tu smo nabrojali određene stvari, pa može biti bilo kakvo kazneno djelo u Konzumu koje DORH ispituje. Otkuda mi znamo tko je šta napravio u Konzumu? Kakve to veze ima? Pa nemojte nas raditi glupima. Gospodine Bačić pa vi ste ozbiljan čovjek. Nemojte to raditi, nemojte to raditi. Ljudi su prepametni i prejasno se vidi šta se ovdje dešava, da se neki vrpolje i da neki ne žele da čujemo šta se tamo desilo. Zar vas ne zanima, zar gospodinu Mariću nije u interesu da se sazna šta se tamo desilo? Šta se desilo na Nadzornom odboru? Tko je bio za šta? Tko je kakve argumente imao? Tko je propustio vidjeti da 2 i pol milijarde eura Ledo već opterećen sa određenim jamstvima? Tko je bacio 400 milijuna kuna naših? Pa ako to nije javni interes za čut, šta je? Ja zbilja nemam pojma za šta bi onda povjerenstvo trebali osnovat. Ne postoji niti jedan jači razlog za to. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Hvala lijepa zastupniku Marasu. Slijedeća replika zastupnik Sinčić. Izvolite. Hvala vam predsjedavajući. Kolega Maras, ovdje govorimo među ostalim o povjerenjima institucije, ja se također slažem da je to smiješno, pogotovo neke institucije, kazao sam premijeru, koji traži ovdje povjerenje, da ako netko rekonstruira, reformira, reorganizira, rekadrovira, barem 6 ključnih institucija, jedna je svakako od najvažnijih DORH, da ništa neće napraviti, sve se čini da ide tim smjerom. DORH je jednostavno nedodirljiv, imamo glavne državne odvjetnike koji eto pa sve se čini da će po desetljeća tamo vladati, zataškavati što se događalo. Pa evo ja samu pravo u ovom Saboru, prije nekog vremena kad se također raspravljalo o Agrokoru, spomenuo slučaj jedne privatne osobe, odnosno njegove firme, koja već 8., sad će 9. godinu, pitajte njegovog odvjetnika, dakle još od izdvajanja Tiska ako se ne varam, je prijavio DORH-u kriminal u koji je umiješan gospodin Todorić, Agrokor, Tisak, što je već bilo. Mogu donijeti dokumente dokumente ako treba. 8 godina kolegice i kolege, državnoodvjetničkog ne postupanja, 8 godina. I to je kap u moru. Jednostavno u Todoriće se dirat ne smije. I neka barem odbaci ako već nema hrabrosti kako kaže odvjetnik državni „nemamo resursa“, ako već nema, odbacite, pa će čovjek privatnom tužbom goniti. Ne, 8 godina državnoodvjetničkog ne postupanja. Gospodin Šuker, njemu je to sjajno, bravo DORH, tko ne vjeruje DORH-u, ja prvi ne vjerujem DORH-u. Dalje, ja sam također htio citirati zakon gdje jasno i glasno piše da ako se vodi sudski postupak oko nečeg, ne može o tome napraviti istražno povjerenstvo, zato baš treba što prije,

fućka mi se za DORH. Mene ne zanima šta oni rade u Agrokoru, mene zanima šta mi možemo saznati o onome šta ljude zanima i šta je njihov interes. Da li se postupalo zakonito, u javnom interesu i dali je štićeni interes javni i interes RH. Fućka mi se za DORH. Oni neka rade šta misle da treba raditi, od manjak u kasi do trgovine dionicama, šta god istražuju, neka istražuju. To nema veze sa istražnim povjerenstvom. Probajte shvatiti da je to samo isprika, laž koja je ovdje puštena kao sipino crnilo, da bi se opravdalo zašto se ne želi o tome raspravljati. Zašto se ne želi istražno povjerenstvo. I sad pričamo o nekom DORH-u, pa baš me briga za to kaj oni rade. To nema veze sa povjerenjem u institucije. Ovaj Sabor je krovna institucija u RH, ovaj Sabor ima pravo napraviti i istražiti stvari koje su od javnog interesa, koje god želi. Kada DORH dođe do sudskog procesa, ako je to u dijelu koje istražuje povjerenstvo, to se izuzima. Minutu ste mi skinuli odjednom, a? … (SDP)** Dobro, znači fućka mi se u ovom slučaju za DORH. Probajte shvatiti i još jednom ću reći, to je netko smislio u 5 minuta dole nakon što su se na HDZ-u na klubu dogovorili kaj će nam biti isprika. To je jedina i jedina istina koja je ovdje. Ne žele, ali ne zbog DORH-a nego zbog nečeg drugog. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Hvala lijepa zastupniku Marasu. Slijedeća replika zastupnica Dragica Roščić. Izvolite. Zahvaljujem dopredsjedniče. Kolega Maras, kad ste izašli, rekli ste „ajmo se vratiti na početak, što je tema ovo prijedloga“. Podsjećam vas da je predsjednik vaše stranke 7 minuta pričao umjesto 30 i obrazlagao ovaj prijedlog, i pozorno sam slušala i zapisivala. Rekao je da je ključno zbog čega se saziva ovo povjerenstvo, utvrditi nešto što je evidentno a to je kršenje Kaznenog zakona. Onda je ostale minute potrošio na to nabroji članak 291. zlouporaba položaja i ovlasti, 292., 295. do 303., znači skrivanje počinitelja. Svakoga je znači od početka do kraja iščitao. Da ste pričali samo vi, možda bi i prihvatili ovaj zahtjev i uvjerili bi se da ovo povjerenstvo se neće baviti kaznenim postupkom, ali među predlagateljima ne postoji jedinstvo, to je meni evidentno i postoji različito shvaćanje ovog problema. Jedni pričaju damo o ministru Mariću, drugi o kaznenim djelima a malo ljudi priča o sadržaju ovog prijedloga. Pa uopće sumnjam jesu li ga svi pročitali koji stoje iza njega. Malo priča o regulatorima ljudi. Među predlagačima se različito tumače ove namjere. I teško ćete me uvjeriti da su one iskrene. Kada gori požar, ja mislim da je jako važno nađemo tko je krivac, ali ključno je da požar ugasimo. Tako da sam ja za to da mi požar gasimo, da se dobavljači isplate, da se zadrže radna mjesta a na ovoj pozornici se nažalost po krinkom traženja krivca često ugrožavaju ljudska prava i ovu sabornicu pretvaramo u sudnicu. Hvala. Hvala zastupnici Roščić. Odgovor na repliku zastupnik Maras. Izvolite. **Maras, Gordan (SDP)** Gospođo Roščić, istražno povjerenstvo se ni ne može baviti kaznenim postupkom. Postoje zakoni u RH koji to točno definiraju, ali se istražno povjerenstvo može baviti da li se ne što obavilo na zakonit ili nezakonit način. Znači, može doći do određenih podataka, pa neće istražno povjerenstvo pokretati sudske postupke, dizati optužnice itd. Pa to je svima jasno, pa to je jasno gospodinu Bačiću, to je i njemu jasno. Pa ja sam uvjeren, duboko u duši ni on ne vjeruje ovo što govori. Ali jednostavno mora odigrati tu ulogu. Dobio je zadatak ko branič da igra flastera na nekome i on to sad radi. Ali valjda je svima jasno u RH, a i svima onima koji nas sada gledaju da se tu ne radi o nikakvom sukobljavanju institucija, jer istražno povjerenstvo ni ne može voditi kaznene postupke. kao i svaki drugi građanin u RH može doći do određenih podataka koji mogu upućivati na kazneno djelo i onda u toj situaciji nastupa DORH i ispituje stvar do kraja, diže ili ne podiže optužnicu. Znači, ono što mi želimo da sad to na najjednostavniji način u primjeru HBOR-a rasvijetlim. Mi želimo da na HBOR nakon što osnujemo povjerenstvo pošalje zapisnik, tonski zapis, da pozovemo članove uprave koji su to predložile i da ih tamo pitamo šta se tu dešavalo. Šta je tu sporno? Kog tu sad mi ometamo u njegovoj istrazi? Ja mislim da to HDZ-u ne odgovara isključivo iz ovog razloga koji sam malo prije rekao, da se ne sazna što se zbilja tamo desilo u konkretnom slučaju kredita, a ovo ostalo zbilja ne mogu ni naslutiti zašto im to smeta. Hvala lijepa zastupniku Marasu. Sljedeća replika je zastupnik Bačić, a nakon njega zastupnik Grmoja. Izvolite zastupniče Bačić. **Bačić, Branko (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolega Maras, upotrebljavate tešku artiljeriju, lažete, obmanjujete itd. itd. Međutim, i dalje su vam tanki argumenti kada pokušavate obrazložiti zašto vas interesira osnivanje, koja je vaša svrha osnivanja istražnog povjerenstva. Na kraju evo slušajući vas ispada da vas interesira samo zbog činjenice kako i na koji način je HBOR plasirao kredite od 48 milijuna eura trima tvrtkama u sustavu koncerna. Po meni je to toliko malo pitanje koje treba definirati da za to ne treba Istražno povjerenstvo. Sve da i nije Marić u pravu, a ja mu vjerujem, sve da i nije u pravu, sve da je i nagovarao članove Nadzornog odbora, sve da je nagovarao koji su to članovi Nadzornog odbora koji se dadu tako nagovoriti ako je neko kazneno djelo, onda će se oni dati nagovoriti gdje god rade, što god rade da naprave kazneno djelo. Njihova odgovornost je uvijek samo njihova, a ne predsjednika nekog kolektivnog tijela i nemojte uvjeravat svih nas da su oni koji su digli ruku i koji se danas peru, koji bi najradije zaboravili da su bili tog dana tamo i donijeli odluku sada bi tu krivicu pokušali prebaciti na ministra Marića, a ja tvrdim da je ono što je on rekao i da će se to dokazati pa u postupku istrage koju provodi DORH da je on, na nikoga nije utjecao i izuzeo se i nije ničim doprinio da se taj kredit spusti tim tvrtkama i da uprava i kreditni odbor i stručne službe takvu odluku donesu. Prema

I nemojte, ja sam mislio da bar vi nećete apelirati na ovo kakvi su to ljudi koji se daju nagovoriti itd. jer ste imali osobno i u svojoj karijeri priliku vidjeti da vam se sruši svijet, da imate premijera predsjednika stranke koji je autoritet bio u stranci koji je vodio stranku, vodio je do velikih uspjeha na izborima 2007. kasnije na lokalnim izborima 2009. I kad ste došli na primopredaju u stranku vi kao glavni tajnik stranke onda ste skoro pali sa stolice kad ste vidjeli keš u sefu za koji niste znali odakle je. I onda vam se sruši svijet, jer vi jednostavno ne možete vjerovati da tako nešto funkcionira na taj način. Jel' tako? A to je bio premijer. Hej to je bio predsjednik HDZ-a. …/Upadica: Ali nitko ne čita./… Znači s te strane nemojte ako ste vi tada bili toliko zatečeni i na neki način vjerujem i razočarani jer ste vjerovali u tog čovjeka, sigurno ste bili razočarani jer ne možete bit ne razočarani kad vam se tako nešto desi, a kako onda ne bi vjerovali da je Dobrović nasjeo na određene prijedloge gospodina. To je puno manje nego ovo što se desilo sa Sanaderom, puno, puno manje. Tako da barem vi koji znate to iz životnog iskustva da se može vrlo brzo srušiti ko mjehur od sapunice pozlata oko nekog čovjeka bi trebali biti svjesni da se svašta može desiti u ovakvim situacijama. I ono što ja želim samo da mi svi skupa tu koji sjedimo preko nas i hrvatska javnost dozna šta je istina. I šta je tu problem? U čemu je problem? Kakav DORH? Kakav sukob? Ma nemojte molim vas. To je skrivanje sa vaše strane a sa naše strane inzistiranje na onome da vidim što se desilo. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Hvala zastupniku Marasu. Sljedeća replika je zastupnik Grmoja. Nakon njega zastupnik Borić. **Grmoja, znači u pravu ste kad kažete da ovo nije pitanje samo DORH-a i da nas ovdje svatko od nas ima nekakve druge motive i razloge zbog kojih podržava istražno povjerenstvo. Vaš motiv možda najjači je ovaj kredit HBOR-a. Kolega Bulj želi doznati tko je omogućio Todoriću da stvori ovakvo carstvo. Moji su motivi možda nekakvi drugačiji motivi, ali svatko od nas ima nekakav razlog zbog kojeg podržava ovo istražno povjerenstvo. I ovo što kolegica Roščić govori to nije, te naše različitosti, različiti motivi nisu razlog da se ide kontra povjerenstva, nego su to samo razlozi koji još pojačavaju našu uvjerenost da se treba ići u smjeru povjerenstva kako bismo istražili tko je sve odgovoran za to zašto je Agrokor postao ovakav jedan monstrum koji je prijetio da uruši cjelokupno hrvatsko gospodarstvo da mora i Vlada reagirati. I kolege iz HDZ-a nisu iskrene kada govore. Ja se sjećam kada je Božo Petrov podignuo kaznenu prijavu svi su se digli. Odakle mu pravo kao predsjedniku Sabora da podigne kaznenu prijavu, a na osnovu te kaznene prijave se sada provode istrage na koje se oni pozivaju. Pa možda ćemo mi upravo tim istražnim povjerenstvom pokrenuti i otvoriti neka pitanja, koja će onda potaknuti DORH da djeluje. Pa znamo svi kako DORH funkcionira u Hrvatskoj. Pa kad se pojavi neki članak u medijima, tek tada se reagira. Pa možda ćemo mi ovdje kada pokrenemo to istražno povjerenstvo, potaknuti DORH da krene, jer mi ne znamo što se sada, dobro ste rekli, ne znamo što se istražuje, ne znamo što DORH radi. Ali, predmet ovog istražnog povjerenstva neće biti samo kaznena odgovornost, nego da vidimo gdje su institucije zakazale, gdje su regulatori zakazali, što možemo ispraviti kako nam se ovo ne bi ponovilo. I ova priča uopće ne stoji HDZ-ovaca. Ovo su sada smislili na odboru. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Hvala. Odgovor na repliku zastupnika Maras. **Maras, Gordan (SDP)** Ja bi volio da svi zastupnici odgovore sebi na jedno pitanje. Da li je ovo javni interes da to ljudi znaju ili nije. Samo to. Znači da li je javni interes da ljudi znaju što se dešavalo i oko Agrokora i oko kredita i oko donošenja zakona i oko regulatora i oko mjenica bez jamstva. Da li je to Da li je to javni interes ili nije. Ako to nije javni interes, za mene je to prvorazredni javni interes, onda ne znam što je javni interes. Zbog čega smo onda recimo, Istražno povjerenstvo oko imunološkog zavoda. Pazite taj Tada smo osnovali gotovo jednoglasno u ovom Saboru, znači, HDZ je tu bio za, nije ih nikako mučilo dal će DORH, neće DORH, da li možda tamo netko nešto ispituje. Nije bio nikakav problem. Kada smo osnivali povjerenstvo oko INA-e, slične formulacije. Znate da nekada se ne treba mučiti pa pisati 2 puta slične stvari. Uzmeš malo što si već definirao u prošlom istražnom povjerenstvu. Tamo ih nije smetala formulacije, je li zbog eventualnih nepravilnosti oštećen državni proračun. Ista takva. Isto se pričalo da se Sanadera istražuje, da postoje već određene radnje itd. Tada ih to nije smetalo i digli su ruku, ne znam tko je bio od kolega, znam da je gospodin Đakić on je tu već jako dugo sigurno bio, ali za neke druge ne znam, ali HDZ-u to nije smetalo. Zašto mu sada smeta? Zašto sada ne želi? To bi ja volio saznati. Ali, vjerujte mi na kraju ćemo saznati. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Hvala zastupniku Marasu. Sljedeća replika je zastupnik Josip Borić, a nakon njega Stevo Culej. Hvala. **Borić, Kolega Maras, ovaj Dom je vidio već dosta istražnih povjerenstva. I vi ste bili ovdje i ja, pa znamo kako su osnivana. Znači SDP je dao jednu inicijativu i sad je na vama da vi mene uvjerite, da je to osnovano i da je to moguće što ste ovdje zapisali. Vi mene do sada to niste uvjerili. A vraćam vas na istražno povjerenstvo, kada ste isto predložili u interesu javnosti, kada ste imali Vladu i većinu u Saboru, koji je trebalo utvrditi tko je ubio gospodina Đurekovića. Sjećate se kako je ta priča prošla? SDP je osnova povjerenstvo. Povjerenstvo nikad nije suživjelo, nitko nije htio dati članove tom povjerenstvu i ništa se nije desilo. Gdje je tu tada bio interes javnosti? Sad vi meni tvrdite da je ovo interes javnosti i da smo mi protiv. Pa s čime ste vi to mene uvjerili danas ovdje, da bi ja trebao biti za ovo? Pričom o roll up kreditima? Pa niste pročitali ni Zakon o sistemskim važnim tvrtkama. Članak 39. i 40. ne govori o načinu i modelima, nego govori o uvjetima pod kojima se tvrtka može zadužiti. Znači da je dozvoljeno. I sad me uvjeravate da ovih 13 točaka ovdje, a jednu sam već čitao i ponovno ću ju pročitati. Prva, kako je i u kojim okolnostima nastao koncern Agrokor, kako je rastao do današnjeg dana i posebno kako je protekao proces privatizacije kompanija koje su postale sastavni dio koncerna, koje su nastale prije osamostaljenja Hrvatske. Koliko svjedoka, koliko papira i tko će to odraditi, vi. A sve je važno stalo u točke 5 do 10, a tiče se svih ovih događaja nakon donošenja zakona i to je vaš fokus i to ste trebali staviti u fokus. A ne cijelu priču i 20 godina nekog koncerna.

šta god da napravio ovdje, šta god rekao, ja vas ne mogu uvjeriti. Jer, da vi imate intenciju bilo što od ovog saznati, onda bi napisao prijedlog, izbacite ovo, ostavite ovo. ne vas ništa ne zanima. Vas zanima samo to da ministar Marić ne mora odgovoriti na pitanja, da se ništa ne zna, da ostane situacija vezana uz Agrokor kakva je. Znači ovaj zakon kakav je donesen, da se nastavi provoditi, to vas zanima. I sakrili ste se iza DORH-a, što nema nikakve veze, rekao sam još jednom, zakon je definirao, da tek nakon što DORH podnese i dobije sudski epilog, određena radnja, tek onda povjerenstvo više ne smije raditi, samo isključivo po tom pitanju. Znači, našli ste ispriku koja ne stoji, za koju su ljudi uvjereni i vide da nije takva kakva je. I s druge strane ne zanima vas ništa. Od ovih 13 vas stvari ništa vas ne zanima. Pa dajte, čovječe recite šta vas zanima. Evo, imate 13 stvari, zaokruži 5 stvari i ostaviti ćemo to

želite istražno povjerenstvo i želite bilo šta saznati oko Agrokora, vi bi nešto i preložite, a ne da napravite zaključak koji je najavio gospodin Bačić, koji će čekati da DORH odradi svoj posao pa ćemo onda vidjeti šta ćemo i kako ćemo. To nije pametno, to je izbjegavanje odgovora javnosti i to ljudi vide. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Hvala lijepo zastupniku Marasu. Sljedeća replika zastupnik Stevo Culej, a nakon njega zastupnica Lesandrić. Hvala. Kolega Maras, kada bi mi sada ovdje da smo svi ovdje glasovali hoćemo dati povjerenje DORH-u mi bi sve i dat ćemo i nećemo u svakom slučaju mi bi se uvijek dogovorili kako ćemo glasati. Ali jedini cilj ove vaše rasprave je taj ne da se rasvijetli istina hrvatskome narodu i dobrobit hrvatskog naroda je jedino vaš interes je da se sruši ova Vlada i da se napravi ono što je u vašem cilju. Ali ja sam si evo dao jednu minutu sam pisao, dve moguće, povjerenstvo Mrak-TAritaš u Gunji, ajmo to osnovati, Jakovina poticaji, DORH upućen … u Ameriku, nasilje u obitelji da ne kažem koga, vi ste ga izdali …, Westgate cijena kvadrata, istraživanje svasitke, oružje što je nestalo iz policije u Varaždinu još se nije istražilo, Pajčić-Sabadoš slučaj, Pajčić je mrtav Sabadoš je hrvatskoj penziji u Novome SAdu, fiktivni računi u Gavelli brat od gospodina Stazića eno još je kod Cvitana, HBOR dao lovu bratu Zorana Milanovića da napravi tamo neke praonice, lex Perković da ne pričam, 10 tisuća ovršenih čije predmete su radili ured od Orsata Miljenića a on je bio ovdje kod nas naravno, da ne kažem lažni ratni putevi 71 borbeni borbeni sektor, 71 dan nakon završetka rata. To bi moj kolega Fred mogao reći isto, izmjene Ovršnog zakona progurao u Sabor od istog imao samo koristi. I mi tu pričamo pametujemo, a svi znamo sve, ajd nećemo lagati taj isti narod nego taj narod nek dođe ovdje pa nek nas izvede. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Hvala lijepo zastupniku Culeju. Odgovor zastupnik

Znači ja nemam nikakav problem, apsolutno nemam nikakav problem da ako neko napiše na papir smisleno neki zahtjev koji će dovesti u pitanje i moj rad po bilo čemu, ja ću ga osobno podržati jer mi to nije problem. Ako će se neko baviti time široka mu vrata i imat će moju podršku nema nikakvog problema. Ali ne možemo, to je neko rekao danas, HDZ ima taj model, znači nećemo ovo, a gle onog tamo ne s druge strane i onda sada pričamo o nekim stvarima i na kraju ljudi ne dobivaju nikakve odgovore. Samo mi recite gospodine Culej da li ovo ljude interesira i da li zaslužuju odgovor. Ako je odgovor da, onda glasajte za to. U čemu je problem? šta to nekog smeta? Šta god vi napišete od ovog što ste rekli ja ću vas podržati. Neka ljudi dobiju odgovor. Ja ću vas podržati odmah vam to kažem. Evo dajte si truda ja ću vas podržati. Dobro, ja vas molim da ne razgovarate tako, dakle zastupnik Maras odgovara na repliku, a poslije možete izać malo van pa porazgovarati. Hvala. Tako da ne znam gdje ste vi bili '90.-te u bivšoj državi prije '90.-te ja sam bio u srednjoj školi. Čega se ja imam bojati, nisam bio još ni u omladini znači bio sam pionir ko Hasanbegović vidjeli ste neki dan u novinama, ja i on smo zajedno vjerojatno tu negdje u pionire primani. Tako da s te strane ja se ilustracije nemam kaj bojati, dajte to

Početkom rasprave slušali smo od strane kolega iz HDZ-a razloge zbog kojih oni zapravo brane svoju odluku da neće podržati istražno povjerenstvo Agrokora, pa je onda kolega iz SDP-a Maras detaljno obrazložio da praktički nemoguće da iz tih razloga za koje oni navode da će ometati istragu DORH-a, da to nije istina, pa je onda kolegica iz HDZ-a promijenila smjer pravdanja svoje odluke, pa je tako došla na različite motive predlagatelja i zakone koji nisu točni, točni, dakle ne mogu biti kao razlog podrške ovog istražnog povjerenstva. A zapravo meni se čini slušajući sve to i gledajući ovu raspravu da jedina stvar koja stoji u pozadini svega ovoga je ništa drugo nego strah, ništa nego strah od istrage. A upravo sada ovdje u ovom visokom domu je strah zadnja stvar koja nam treba biti na putu prema istina, dakle nikakva ni politička stranka, ni ideologija, ni motiv ne smije nam stajati na putu istine. Dakle mi sve što tražimo je istina, a to uvjerena sam jednako tako ako ne i više traže građani Dončić, Siniša (SDP)** Hvala lijepo. Zastupnik Maras, izvolite odgovor na repliku. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepa. Mislim da je to svima jasno, meni je jedno žao što to ljudi ne vide. Ali znate kako ćemo osigurati da to ljudi vide, da to ljudi vide, znači ovu raspravu vjerojatno ne prati previše ljudi jer je ostalo eventualno na Max TV-u i ovim ostalim kanalima koje baš toliko posvećen Saboru prati, ali to je vrlo mali broj ljudi u RH, ali SDP će osigurati da to ljudi vide i čuju na način da neće biti izbora ustavnih sudaca dok se povjerenstvo ne osnuje, niti jednog. Znači ovaj dogovor, to je danas rekao predsjednik SDP-a ovaj dogovor koji je bio postignut oko ustavnih sudaca neće biti izglasan dok se istražno povjerenstvo ne osnuje, bez obzira koliko to dugo trajalo. Pa evo gospodo, imate mogućnost vidjeti da smo u ovome odlučni i da ćemo zaštiti svoje pravo da procjenjujemo šta je važnije u ovome trenutku hrvatskoj javnosti, da se izaberu 3 suca Ustavnog suda ili da hrvatska javnost dobije odgovora na pitanja koja očekujemo. I onda kada u petak to budemo obrazlagali da nećemo glasati za ustavne suce opet ćemo obrazložiti zbog čega, itd., itd.. I hrvatski građani će onda kroz to vidjeti tko u biti štopa i tko ne želi i zbog čega ne želi da se dozna istina o Agrokoru i svaki put će to biti tema. Ustavni suci će nam biti vrlo, ja bih rekao lijep marker kod tog problema jer će se svi pitati zašto nema ustavnih sudaca, zbog toga što HDZ ne želi raspravu o Agrokoru. Znači osigurati ćemo da naši ljudi dobiju odgovore i da naši ljudi čuju zbog čega se ne rješavaju određene stvari. Onaj tko misli da će ova podnevna rasprava završiti, da je to to, grdno se vara. Hvala zastupniku Marasu. Sada nastavljamo sa raspravama u ime kluba zastupnika. Sljedeći klub koji je na redu je Klub zastupnika Živog zida i SNAGA-e i saborski zastupnik Ivan Vilibor Sinčić. Izvolite kolega Sinčiću. Hvala vam potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Kolegice i kolege, danas kao što znamo imamo na dnevnom redu istražno povjerenstvo u slučaju Agrokora, moram reći da ovaj Sabor nije vidio mnogo istražnih povjerenstava koja su radila od vođenja elektroničke arhive 5 sam uspio pronaći. Moram ponoviti također da će Živi zid poduprijeti ovo povjerenstvo, da nastavljamo sa našom ideologijom politike istine i da moramo istjerati na čistac i pitanje Agrokora i pitanja svega što je rađeno oko Agrokora. 20 do 30 godina je prošlo do kada možemo pratiti razvoj Agrokora kakav jest. O samom opsegu posla ću reći nešto kasnije. Mislim da je došlo vrijeme da pozovemo a u poslovnicima i u zakonu stoji da se ispitivanja vrše u zgradi Hrvatskoga sabora u pravilu na Markovom trgu, dakle da pozovemo na Markov trg, pred ljude koje je poslao ovdje narod, građani, da pozovemo ovdje obitelj Todorić, da pozovemo ovdje direktore, bivše ministre, predsjednike HBOR-a, ovog, onog, koje kakvih drugih banaka, to će biti jako mnogo ljudi zato što nije samo jedna tema kamioni ili neki ugovor kao što je bio ugovor INA MOL, odnosno dva ona iz '03., i '09. nego će to biti kontinuitet od 30 godina sa cijelim nizom afera. Da iz pozovemo ovdje i da ih ispitamo, pa da ih pitamo sat, dva, tri, dok se ne izredaju svi oni koji imaju pitanja, pa da ih zovemo opet ako treba, jer također zakon predviđa da se mogu pozvati opet, predviđa da se mogu sučeliti izjave svjedoka sa nekim drugim svjedokom koji tvrdi suprotno. Evo ja bih osobno volio vidjeti da se sučele, a također piše da je rad javan, osim iznimno kada može biti zatvoren, da se sučele ministar Marić i Ministar Dobrović, sučeljavanje, pa da vidimo „tko će koga“ da se tako izrazim. Netko će morati objasniti sve indicije, dokaze, tvrdnje, o izbjegavanju plaćanja poreza, krivotvorenju izvješća. Neka se objasni što je bilo sa tolikim kreditima i poticajima koji su dobivale Agrokorove dakle firme, odnosno sam Agrokor. Neka se objasni zašto su sve ove godine inspekcije izbjegavale Agrokor i sve vezano uz njega, zašto su ih određene državne institucije štitite, zašto su se Kulmerovi dvori vodili kao hotel, zašto se varalo na mjenicama, zašto su se mizerne naknade davale za crpljenje vode, kako se došlo u posjed Belja, itd., itd.. Jedan beskrajan, beskrajan popis nepravilnosti u zadnjih 30 godina. Drago mi je da su inicijatori, ovaj puta je to SDP da su u svojem prijedlogu naveli privatizacije, odnosno stjecanja samih firma od strane Agrokora. Pretvorba i privatizacija, kolegice i kolege, čak je i navedeno '91. do '95. kada je taj zakon bio na vrhu, Zakon o pretvorbi društvenih poduzeća to će biti vrlo težak posao, to će biti vrlo složen posao ali mi nemamo drugoga nego suočiti se sa tim razdobljem u našoj povijesti kada su pojedinci za 100, 1000, par tisuća posto i više u vrlo kratkom vremenu povećali svoju imovinu a da ih do dana današnjeg nitko nije pitao odakle. Vrlo jednostavno pitanje odakle vam to? Jeste možda na lutriji dobili? Otkuda vam to sve što ste stekli? I što je još gore onda tim što je stečeno protupravno korumpiraju naše institucije i štite to što je stečeno. Vjerojatno su plaćali i kampanje pojedinih stranaka. Govorio sam više puta, mislim da sam tri puta govorio, što za govornicom, što sa mjesta o tome kako je gospodin Todorić došao do Jamnice, o tome kako se ukidala županija Zagrebačka, kako je gospodin Nikša došao dakle na red da o tome odlučuje i kako je on to uredno predao Agrokoru, kako je nakon toga opet vraćena županija na kartu ali sada kao Zagrebačka županija, ime kakvo nosi i danas. Čovjek koji je odbio predati Jamnicu Todoriću, prvi župan županije Zagrebačke, gospodin Vujanić, inače još uvijek živ, može svjedočiti. Bio je i na listi Živog zida na ovim zadnjim izborima. Neka vam ispriča kako su ga terorizirali i što se u to vrijeme moralo napraviti i čime se prijetilo. Neka se time pozabavi istražno povjerenstvo. I ne samo time, beskrajan je popis tih firmi, od slučaja sa žitom, slučaja sa bonovima, to je tek priča za sebe. Samo oko bonova bi se moglo posebno istražno povjerenstvo napraviti. Htio bih također da se ispitaju, da se ispita uloga gospodina Todorića, odnosno, cijela se ta priča vrti oko njega, u vlasništvu INA-e, o tome sam govorio u svojoj predsjedničkoj kampanji, sada je prilika da se dođe do dokumenata, dokumenata do kojih druge institucije nisu htjele, mogle, smjele, kako hoćete svih ovih godina. Neka se provjeri što sam ja tad kazao, neka se provjeri. Oko Agrokora oko obitelji Todorić, u Hrvatskoj se razvijao jedan rekao bih jedan neofeudalizam, zakoni su se donosili zbog njega, institucije su postupale odnosno nisu postupale zbog njega i oko njega, država se klanjala i podjarmnjivala njemu umjesto da je on slijedio zakone te iste države, pa tako u samo zadnjih godinu dana ne razumije./… porezne reforme niz je primjera gdje možemo iščitati direktna ili indirektna pogodovanja Todoriću od promjene regulacije dakle, plaćanja u bonovima, od smanjenje porez na repromaterijal u poljoprivredi što je trebalo davno napraviti, ne sad kad je Todoriću zaškripilo, od oprosta odnosno otpisa dugova od strane banaka itd., itd. Nakon toga imali smo slučaj Zakona o faktoringu, čime se htio prikriti kriminal sa mjenicama, pa Zakon o računovodstvu čime se htjelo odgoditi izvješće i naravno, krunski zakon svega toga Lex Agrokor, tzv. Zakon o privrednoj upravi, to je 16 plus 2 plus 1, znači 19 zakona u manje od godina dana. Rekao sam gospodinu Mariću kad je bio ovdje, gospodine Marić vi ste, ja mislim da ste vi pametan čovjek, vi ste radili tamo u Agrokoru, školovani ste i sigurno sve znate. Ne vjerujem da ne zna, evo to je moj politički sud, sigurno je gospodin Marić sve znao. Međutim, on je došao u Hrvatski sabor, u hrvatsku Vladu, po zadatku da za svojeg bivšeg poslodavca donese npr. donese sve ove zakone, i niz drugih radnji, mjera, odnosno izostavljanja djelovanja sve na korist obitelji Todorić. Naravno, kulminiralo je sve sa tim skandaloznim božićnim kreditom od 350 i koliko milijuna kuna, po liniji programa pripreme izvoda. Za ovom govornicom sam također govorio o slučaju odnosno indicijama da je taj novac ili dio tog novca otišao za Srbiju, u firmu Ideja, da je firma Ideja jedan od najjačih sponzora košarkaškom klubu Crvena zvezda, a taj klub je onda sa kojekakvim marketinškim agencijama sklapao ugovore i naravno plaćao im to sve. Znamo da obitelji Todorić nisu strane marketinške agencije, pogledajte samo što je osnovano i kojim novcem, a narod se pitao odakle, zato neka se ispita je li na taj način izvlačen novac poreznih obveznika preko treće zemlje na privatne račune obitelji Todorić. Neka se ispita imovina obitelji Todorić i svih povezanih u inozemstvu. Još postoje indicije, recimo potaknula me emisija Latinica davnih godina kako su nastali hrvatski tajkuni, tamo se čak govori o tome, postoji iza toga naravno, cijeli niz ljudi koji bi mogli tome posvjedočiti, da postoje značajna sredstva spremljena u inozemstvu, privatna sredstva, naravno to nema veze sa Agrokorom, pa neka se i u tom smjeru ide sa ovom istragom. Odgovornost gospodina Marića postoji u božićnom kreditu. Da, nije to prvi kredit koje HBOR dao Agrokoru ili nekoj firmi iz koncerna Agrokor, međutim gospodin Marić je znao hoće li se to moći vratiti ili neće i znao je da daje novac koji, eto, to će vjerojatno biti loš kredit, bit će otpisan koji se nikada neće moći vratiti. Sam

hrvatskog proračuna, znači ako gledamo konsolidirani ili obični, prema tome to je jedna Hrvatska u malome, živjela je na kredit, uz užasno velike kamatne stope, neodržive kamatne stope, nitko ne može uz kamatu od 10% opstati dugo. I da, da se osvrnem također na ono što sam govorio gospodinu Bačiću, mi možemo uzeti ogroman kredit, kao što je sad uzeto, i nama je super, super je radnicima, super je dobavljačima, super je direktorima dok ne dođe prva rata, e onda onda postaje manje biti super, otvaraju se neka druga pitanja, a pitanje hoćemo li dočekati onu zadnju ratu odnosno tko će ju dočekati i u kakvome stanju. Prema tome, mi nismo ovdje vidjeli model, održivo model nego samo krpamo nove dugove, za stare dugove novim dugovima, a slično radi i država. I pojavit će se kad-tad i za RH nekakav kreditor kojemu dugujemo, koji će nam zavrnuti pipu. Ne damo vaše, i šta ćemo sad? Vraćat moramo, novo ne možemo dobri, desit će nam se slučaj Agrokora. Što se tiče tehnički stvar, pošto i sam vodim povjerenstvo za Imunološki zavod, zakonski rok za obavljanje poslova je 6 mjeseci, članove koji će biti u povjerenstvu pozivam da odmah počnu sa intenzivnim radom jer ponavljam radi se o velikom razdoblju. O desetinama, ako ne i stotinu točaka u tom razdoblju, koje bi trebalo ispitati, možda ćete zbog opsežnosti trebati odrediti bitnije od manje bitnih. Unutar svakog od slučajeva na vremenskoj lenti, sigurno će biti barem desetak svjedoka najprioritetnijih koje bi trebalo ispitati. Što se tiče dokumentacije, da, točno je, to će biti jako puno papira, mi imamo za sada u Imunološkom zavodu jedan ormar dokumenata papira, ovo će biti puno, puno veće. što se tiče samog zakona on je zastario, u njemu se još spominje Županijski dom kojeg odavno nema, mogu dati osobni prijedlog, smatram da bi trebalo uvesti vanjske članove, sad u kojoj mjeri o tome možemo raspravljati da pomognu radu ovdje sad to neće biti moguće jer zakon nije u proceduri promjene ali za neka buduća povjerenstva. Dobro je da je povjerenstava više, kažem ovo bi bilo negdje peto ili šesto u zadnjih petnaestak godina od kad se vodi elektronička evidencija. Dobro je da se ide u tome smjeru. Međutim, ne bih volio vidjeti, a to sam i rekao kod izglasavanja i kod rasprave o Povjerenstvu za Imunološki zavod da se ovo svodi na dnevnu politiku, da se ovo svodi na prepucavanje i da to povjerenstvo bude jedna ogromna sapunica na kojoj ćemo mi svaki dan ili tjedan imati neku novu epizodu o kojoj ćemo onda moći ovdje svaki dan raspravljati, neće nam bit dosadno. Mislim da povjerenstvo koje će se voditi isključivo političkim motivima neće daleko stići. Što se tiče naše podrške ponavljam ona nije upitna. Mi smo za to da se otkrije sve što se može otkriti u vezi Agrokora. Dakle, niti je naša moć ovdje sudska, niti je ona u kaznenom smislu. Ona je prije svega utvrđivanje činjenica, a onda te činjenice se moraju dati dalje drugim tijelima, institucijama koje po tome postupaju. Tu prije svega se radi o DORH-u. Recimo u zapisniku Povjerenstva za INA-MOL se navodi da je dokumentacija proslijeđena DORH-u. DORH je daleko najgora institucija RH u svom aktivističkom radu od 2011. godine. DORH je nešto na što smo dobili stotine kila papira i prijava za neučinkovitost, nepostupanje. Mogao bih stvarno kad bih kad bih išao kopati sve to, sve ima jedan zajednički nazivnik nepostupanje. Evo naveo sam i ovaj primjer 8 godina Državnoodvjetničkog nepostupanja. Niti da, da gonit ćemo po službenoj dužnosti, pa da se nešto pokrene niti ne, nećemo pa neka privatna osoba privatnom tužbom goni. Ništa. …/Govornik se ne razumije./… osam godina. Pravda koja se čeka osam godina nije pravda, nego je nepravda i nitko me ne može uvjeriti u suprotno. A da se i pokrene nešto koliko bi trajalo da to nešto završi pa Općinski sud, pa Županijski, pa Vrhovni. Pa dok se nešto oduzme takvoj osobi. Hoću li ja to dočekati koji sam jedan od mlađih zastupnika ovdje? Mislim da ne moramo gajiti nade o hrvatskom pravosuđu bez da ga prije reformiramo ali činjenice moramo utvrditi. I samo za kraj jedna rečenica. …/Upadica Dončić: Hvala./… obitelji Todorić, da ih se dovuče ovdje u jednu od dvorana i da im se počne postavljati vrlo neugodna pitanja. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Dobro na bajkovitosti. Na vaše izlaganje imamo jednu repliku zastupnika Borića. Izvolite zastupniče Borić. **Borić, Evo pažljivo sam slušao kolega Sinčić. I vi ste u jednom trenutku posumnjali u ono o čemu ja govorim cijelo vrijeme. Znači možemo li mi osnivajući ovo istražno povjerenstvo uopće temeljem ovakve odluke koja je napisana, znači doći do kraja mandata do nekakvog rezultata? Samo prva točka koju stalno čitam iziskuje toliko vremena koje su izgubile u proteklih 25 godina sve vlade, sve službe i gotovo svi živi političari, svi sazivi Sabora, sve ono što se događalo u poslovnom dijelu tog koncerna. I ne znam tko bi utvrdio istinu po prvoj točki dnevnog reda. Koliko svjedoka, ljudi i papira? Kažete o jednom ormaru. Ovdje su šleperi papira koji trebaju doći ovdje i 9 ljudi koji to trebaju proći, da bi nešto mogli reći. Vaše povjerenstvo, vi ste ga predložili svi su bili za njega. Jednostavno nije bilo pokrenuto nikakvog istražnog postupka. Vi ste se potrudili. Jednoglasno su ljudi stali iza toga. Ali da ja pristajem na to da me Maras uvjerava da je on u stanju za 143 tvrtke koje su sada u koncernu Agrokor sa udjelima koje oni imaju od brojke do brojke različito, da on mene uvjerava da će on i ne znam kojih još osam ljudi u tom povjerenstvu utvrditi istinu o tome kakvo je bilo poštivanje zakona vezanih uz plaćanja potraživanja, te dugovanja koncerna Agrokor i tvrtki u njegovom vlasništvu prema svojim dobavljačima. Mi tri mjeseca imamo izvanrednu upravu, sa desecima ljudi koji pokušavaju uopće utvrditi kolike su tražbine tog koncerna prema van. I još nisu utvrdili i pitanje kad će. Ali će to ovo naše istražno povjerenstvo bez problema riješiti, samo ta eto treća točka, da ne govorim o prvoj. Ili će se ovo suziti i staviti u nekakav normalan okvir da se zna što se hoće ili ćemo ovako pričati koliko god hoćete da ostavimo dojam. To nije svrha istražnog povjerenstva. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Hvala zastupniku Boriću. Odgovor na repliku zastupnik Sinčić, izvolite. **Sinčić, Ivan Da, vi ste nastavili sa svojom raspravom u smjeru u kojem ste imali cijeli dan, a bavi se prije svega obujmom prije svega papira i opsegom posla koje treba obaviti. svom mojem dosadašnjem iskustvu i prema zapisnicima i razgovorima sa dakle članovima bivših povjerenstava koja su radila također uzimajući u obzir sam slučaj i ovo što je napisano u prijedlogu mogu reći da svakako treba mijenjati zakon. Šest mjeseci je ograničavajuće, neke stvari su jednostavne, jedan slučaj, neke stvari su stvarno ogromne kao što je na primjer ovo. 6 mjeseci 9 ljudi bez vanjskih članova. Ako ne ograniče posao na možda 5 do 10 glavnih točaka, glavnih slučajeva nečega onda bojim se da će se razvodniti stvar i ne bih htio da se to dogodi. Međutim, ako uzmu neke ključne točke u povijesti Agrokora i na to se usmjere i ako budu intenzivno radili bez obzira na zimske, ljetne stanke, sve ostalo mislim da mogu ispuniti ovo što je napisano. Što se tiče ovoga što je gospodin Culej napisao i ja bih rado volio vidjeti, volio bih vidjeti istrage u tim stvarima i mogu mu potpisati. Ali volio bih još više vidjeti da sve ovo što ste vi naveli 143 tvrtke i sve ovo što je on naveo i sve razne druge stvari da je davno, davno to riješilo Državno odvjetništvo i druge institucije na vrijeme i pravedno, a ne da se mi moramo ovime baviti i da se vode beskrajne trakavice. Eto hvala. Hvala. To je bio odgovor na repliku. Sljedeći zastupnik u ime Kluba nezavisnih zastupnika i Hrvatske stranke umirovljenika je zastupnik Goran Beus Richembergh. Izvolite. **Beus Poštovani gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege želim odmah na početku reći da će Klub nezavisnih zastupnika budućega dakle, Glasni i glasniji i Hrvatske stranke umirovljenika podržati prijedlog SDP-a o osnivanju istražnog povjerenstva, u slučaju Agrokor. Međutim,, isto tako moram reći da nemamo visoka očekivanja. Naime, povijest nas uči da nijednome prozvanome ili nekome koja nam je bila i jedna razina sa aspektnosti o kojemu su odlučivali, raspravljali, zaključivali članovi istražnih povjerenstava koje je do sada osnovao Hrvatski sabor, nije falila ni dlaka s glave. Pa i onda vi koji se suprotstavljate ideji o osnivanju povjerenstva, ja vas pozivam da se relaksirate i opustite, naprosto nema nikakve opasnosti da će bilo kome od vaših klijenata i prijatelja ista se loše dogoditi. Neka DORH radi naravno svoj posao. Mi nemamo ništa protiv toga, čak što više mi bismo voljeli i ubrzati taj posao. Voljeli bismo da brojne sumnje javno iznesene ali i činjenice koje su u javnosti poznate, dobiju svoj sudski epilog, ali, mi iz ovih prijedloga odluke vidimo da bi se istražno povjerenstvo trebalo pozabaviti čitavim nizom pitanja, kojima se neće baviti DORH. Jer, to su pitanja koja izlaze iz njihovog fokusa. I kad govorimo, kao nitko ništa nije znao, od ministara, zastupnika, pa mi svi dobro znamo da to nije istina i da smo mi zapravo veliki licemjeri. Jer smo svi znali ako ne sve, onda ponešto. Svi mi imamo doticaj na ovaj ili onaj način s nekim tko tamo radi, s nekim tko s njima posluje već godinama. Neki su znali da se npr. dugovanja prema dobavljačima knjiže kao kratkoročne pozajmice. Ja automatski su znači bilance bile frizirane. Ako dakle, dugujete dobavljaču, po fakturi jednoj ili 5 i vi znate unaprijed da mu ne želite platiti 6 mjeseci, pa to onda knjižite kao kratkoročnu pozajmicu, onda je već jasno, da cijela ta kula od karata počiva na vrlo lošim temeljima. Nemojmo mi tu bježati od odgovornosti političkih elita. Agrokor i Ivica Todorić valjali su mnogima. Političke elite su se natjecali u iskazivanju naklonosti ili glasnom ignoriranju javno postavljenih pitanja što se to događa s Agrokorom i na koji način on raste i posluje. Nemojmo zaboraviti, sinovi i kćeri odličnih Hrvata, rado su zapošljavani u Agrokoru. Mnogi od njih i dan danas tamo rade. Nemojmo zaboraviti da ministar Marić nije prvi član Vlade koji je došao iz Agrokora ili poslije svoje dužnosti završio u njemu. Mnogi su državni dužnosnici u rangu pomoćnika ministara, državnih tajnika, načelnika, voditelja upravnih organizacija, svoju karijeru tamo počinjali ili nastavljali. I nije bez vraga ona tvrdnja da je Todorić u svakoj administraciji i u svakoj Vladi imao svoje ljude. Pametan čovjek, rasporedio ih na vrijeme tamo gdje su se odluke donosile i tamo gdje su se informacije mogle dobiti. Ali, bivajući blizu oltari, on je glavnih dana osigurao svoja leđa. Ja ću podsjetiti samo na jednu epizodu. U drugoj polovici 90'-tih godina, kćer predsjednika Republike, počela se baviti, zamisliti proizvodnjom korneta. I imala je ekskluzivni ugovor sa tvornicom Ledo, dakle, nikome drugome nije prodavala kornete, nego samo Ledu. Možete li vi zamisliti lukrativniji posao na ovome svijetu? I nakon nekoliko godina, taj Ledo dođe pa još otkupi tu tvornicu. Dakle, 2 puta vas nagradi. A onda 2 godine poslije toga, tu tvornicu zatvori. Zašto? Jer mu nikad nije ni trebala. I mediji su bili klijenti Agrokora, odnosno, formalno, Agrokor grupa sa svojim članicama bio je klijent medija, kao jedan od najvećih oglašivača, a u praksi su mediji klijenti njihovi. Jer, ni jedno se pitanje nije moglo postaviti i elaborirati u ozbiljnim medijima u strahu da ne bi možda treća, osma i dvanaesta stranica, koja je danas baš bila opremljena reklamama za Agrokorove proizvode iz različitih tvrtki, sutra možda već bila otkazana. I tako je ta istina odgađana. Kad se sve zbroji i oduzme, Agrokor nije ništa drugo, nego klasični primjer hrvatskoga kroni kapitalizma. On je školski primjer na kojemu je vježban model HDZ-ove, odnosno oprostite hrvatske pretvorbe i privatizacije. Čast svaka našim tajkunima i biznismenima koji su krenuli sa vlastitim novcima ili su ih posudili i danas imaju velike sustave. Cijenim sve što su napravili da bi stvorili vrijednost i nova radna mjesta. Ali Ivica Todorić, nije morao kretati tako. On nije krenuo od 0, on je imao ono što mu se dalo po vrlo povoljnim uvjetima. A stjecao je pod još povoljnijim uvjetima, prostor za širenje. Pogledajte, recimo, koliko su tvrtke iz sustava Agrokora u postotku uzele novce iz hrvatskog državnog proračuna za poticaje. Za svoje poljoprivredno zemljište i za proizvodnju. Osobito u ono vrijeme, kad poljoprivredna zemljišta nisu bila uopće obrađivana niti je to iko kontrolirao nego se dobivalo po hektaru, a ne po proizvedenoj jedinici kao u normalnim državama. Sjetite se recimo kod nekih akvizicija vrlo važnih i velikih tvrtki kao što je npr. Vupik iz Vukovara ili PIK Vinkovci, koliko je dugova najprije očišćeno i oprošteno, a onda tvrtke predavane u vlasništvo novome vlasniku. To su sjajni uvjeti tko je malo tko imao u ovoj zemlji. Bilo je stvar prestiža biti u društvu sa Ivicom Todorićem. Koliki su samo hrvatski ugledni muževi išli s njim u lov, pa koliko je samo nastradalo muflona u njegovim lovištima recimo na Biokovu. Za tu vožnju helikopterom i nekoliko sati pucanja po kamenjaru ljudi su bili spremni svašta napraviti i suci i odvjetnici i ministri, zastupnici. Zato velim valjao je Todorić mnogima, nisu ga zaboravljali. Zato se šutilo kada su bile uspostavljane kartel grupe, pa se šutilo kod nenormalnih tržišnih koncentracija, pa se šutilo u mnogim situacijama u kojima mali i srednji poduzetnici nisu mogli ni sanjati da će dobiti odgodu plaćanja, ali tvrtke iz sustava Agrokora osobito one koje su se bavile maloprodajom imale su tu jednu specijalnu poziciju da se njima ne šalju inspekcije. Jel se sjećate koliko je tvrtki u RH svojim radnicima dijelilo bonove Konzuma. Konzum je tiskao ilegalni novac godinama. Meni je žao što nema kolege Šukera i u njegovome i u prvom i drugom mandatu i to je postalo platežno sredstvo mimo svakoga zakona u RH. Nitko ih nije pitao za junačko zdravlje, ali oni su odgovarali naravno široke ruke i u kampanjama. Pa sjećate se da su promotivne materijale za referendum „U ime obitelji“ dijelili na blagajnama Konzuma. Kako je to divno i kako je to humano bilo. Koja je firma privatna u RH napravila toliko za jednu tako divnu i čovjekoljubnu ideju? Nijedna. HBOR-ovi krediti, mi se sada tu sekiramo oko nekoga od 48 milijuna kuna. Jao ljudi pa budite pametni, pa čuli smo i danas da je ukupna izloženost riziku što se HBOR-a tiče u grupaciji Agrokor oko 600 milijuna. Šta je ovo? Tričarija, manje od 10%. pa bar smo mi u Hrvatskoj navikli na veće postotke. Ali nama je godilo našem provincijalnom duhu u kojemu čuči imperijalizam jer smo mali narod, kada je krenula priča o akvizicijama u regiji tada je Ivica Todorić bio heroj koji je bez ispaljenog metka osvajao velike tvrtke u BiH u Srbiji i na kraju šlag u Sloveniji, e tada je bio nacionalni junak. I tko se usudio Ivici Todoriću da radi nešto loše, pa on je pronosio slavu i stijeg hrvatske dominacije u čitavoj regiji. Trebalo mu je dati orden. Neko neki dan reče da treba po njemu nazvati ovaj trg sporni u Zagrebu jer da je najviše zadužio RH. Sad kada Sad kada je pukla tikva i ljubavne veze ostale su suhe jer više nama tog dotoka limfe u političke strukture, sada su mnogi ni ludi ni pametni jer ne znaju što im je činiti. Oni znaju da to nije bilo dobro, ali znaju da su u tome sudjelovali. Oni znaju da to ne valja i da neće završiti kako treba po njih, ali eto imaju još malo snage pa će zaustaviti javnu priču o tome ako je moguće. Ja nemam problema toliko s tim što je izglasan lex Agrokor jer stvarno mislim da briga o 30-ak tisuća ljudi je nešto o čemu ne treba dvojiti i briga o stotinu i nešto tisuća ljudi koji rade za taj sustav i tamo prodaju svoje proizvode, nije nešto što se smije zanemariti. Mi moramo biti odgovorni za to, ali vidjet ćemo kako je postavljena ta priča. Hoće li ona puknuti za pet, šest mjeseci i hoće li u konačnici rezultat bio isti kao da su otišli u stečaj jer će lagano, ko kad mačku režete centimetar po centimetar repa ostati na cesti. No, to je stvar Vlade. Mi smo Parlament mi razgovaramo o našoj odgovornosti. Istražno povjerenstvo zlata će vrijediti ako ništa drugo ako pozove sve te ljude da ih pita za junačko zdravlje. Koliko su muflona koknuli, koliko su dana proveli na jahtama, koliko su novaca uprihodili od te silne milosti, da li su išli možda u Milano u šoping s gazdom. Zato na kraju predlažem gospodinu Marasu, ako već bude predsjednik tog povjerenstva da onako za relaksaciju ne počne tvrdo nego neka počne, ako ništa drugo ono s projekcijom filma „Gazda“. Hvala lijepo. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Hvala zastupniku Beus Richemberghu. Na njegovo izlaganje imamo pet replika. Prva je zastupnika Borića, a nakon njega zastupnica Juričev. Zastupniče Borić izvolite. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče. Kolega Richemberhg bila je nadahnuta rasprava, čestitam. Ali ja ću se držati ovoga, ovo je Odluka o osnivanju istražnog povjerenstva i u njoj piše recimo da će u ime predlagatelja ovdje biti Davor Bernardić, Gordan Maras, Peđa Grbin i Arsen Bauk. Jedan jedini, sada je došao, već ga pola sata nema. Znači toliki je njegov trud da on mene uvjeri da ja za ovo moram dignuti ruku. Toliki da ga uopće boli đon za ovo. Hoće svoju platformu, hoće da priča, hoće da privodi ili da istražuje itd.. I onda pogledajte koja pitanja je postavio, što treba sve povjerenstvo ispitati, onda valjda u brzini zaboravi jedno od 13 u odluci. Recimo najvažnije. U odluci koja bi trebala biti donesena. 10. pitanje, da li je u ovom slučaju zaštićena imovina koncerna Agrokor s obzirom na vlasničke promjene u pojedinim tvrtkama koje su bile ili jesu u vlasništvu Agrokora posljednjih godina itd., itd., nema je u ovom drugom dijelu. Toliko je žurio da je zaboravio. Kako ti se to desilo? …/Upadica se ne čuje./… Da. Znači toliko neozbiljan materijal, znači da preskočite jedno od tih pitanja na koja trebate dati odgovor kroz odluku nema je, možda najvažnija, ona je sukus svih onih drugih. I I sada bih se ja trebao oduševiti sa željom i interesom javnosti da ona sve to nešto sazna i da mi ovdje radimo, svi nekakvih 9 ljudi, da ispitujemo, da tražimo papire, ne znam gdje ćemo ih ni staviti. I veselimo se danas ovoj lijepoj raspravi. I vi ovako nadahnuto sve to prođete kroz povijest, gotovo ste odgovorili na sve ove točke ovdje ali bez papira. I sada bih, kažem u pokušaju da on mene uvjeri da ja trebam dignuti ruku za ovo trebao staviti ispred sebe javni interes i reći bravo, Maras, evo stvarno, sve si pripremio kako treba i svi smo za ovo. Ja nisam za ovakve diletantske, kažem priče u kojima se sve napisalo u 13 točaka. Od tih 13, možda je moguće istražiti ovu 8., barem nju nekako jer ona je fokus svega, a čak se najavljuje i to istražno povjerenstvo za neko buduće vrijeme znači. Pa budimo iskreni i onda recimo, smeta nam taj i taj ministar a pustimo onda priču o Agrokoru, neka ti ljudi rade i zarade svoju plaću, barem danas kada su već došli u takvu tešku situaciju, kažem, uz mnogo Vlada, uz mnogo političara koje bi mi trebali privesti ovdje svrsi. Ja to ne vidim kroz ovu odluku, to vidite i vi sami a koliki je interes predlagača da budu ovdje,

(Nezavisni)** Kolega Boriću, budući da ste vi stručnjak za turizam, ja ću vas jako brzo umiriti. Naime, vi znadete da zbog praznovjerja u avionima ne postoji 13.-ti red, u hotelima ne postoji 13.-ti znate to? E pa kolega Maras je praznovjeran, tako da je 13.-tu preskočio. Ali nemojte se sekirati zbog toga jer ima dalje, razumijete? Dakle opustite se, će svih 13 pod uvjetom naravno da vi dignete ruku. Jer dok god se vi tako opirete ja ne vidim velike šanse za ovaj prijedlog. (SDP)** Hvala zastupniku Beusu na odgovoru. Sljedeća replika je zastupnica Juričev a nakon nje zastupnik Grmoja. Hvala. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče. Pa uvaženi kolega Beus-Richembergh, uvijek sa posebnom pažnjom slušam vaše rasprave i vidim da se redovito dobro pripremate. Nije mi jasno kada kažete na samom početku, podržati ćete formiranje ovog povjerenstva a onda kažete da nemate nikakva očekivanja i da bi bilo dobro da to povjerenstvo bude, makar da pitate pojedine aktere za njihovo zdravlje, kako im je bilo na jahtama i Ja osobno mislim da mi imamo i zakonske osnove zašto ne podržati formiranje tog povjerenstva. Vjerojatno ste i vi dobro pročitali a ja bih vas još još jedanput podsjetila, u Zakonu o istražnim povjerenstvima u članku 4. stoji: „Istražno povjerenstvo se ne može osnovati za pitanja o kojima je pokrenut sudski postupak tako dugo dok taj postupka teče.“. Upoznati smo da su istražitelji USKOK-a smješteni na cijelom katu Agrokorovog poslovnog tornja, da je Porezna uprava i porezni USKOK unutra, da će trebati uključiti i međunarodne elemente kako kaže gospodin Cvitan. Samo malo, e sada vratimo se znači na DORH, znači DORH je već unutra. Prema Ustavu RH u članku 125. u stavku 1. uređuje se položaj i ovlasti državnog odvjetništva. Prema toj odredbi Ustava državno odvjetništvo je samostalno i neovisno pravosudno tijelo. Kako onda objasniti ako imamo već DORH u Agrokoru kao početak, po meni, nekog sudbenog postupka? Hvala. (SDP)** Hvala lijepo. Odgovor na repliku zastupnik Beus. Izvolite. **Beus Richembergh, Goran (Nezavisni)** A pokušati ću biti onako fin, dakle istražni i sudski postupak nisu isto. Znajući koliko se temeljito priprema i provodi svoje akcije i radnje DORH, ja sam siguran da ovo povjerenstvo radi par godina da ne bi došlo u koliziju sa eventualnim sudskim postupkom osobito ako naslonimo na to krasna iskustva sa našim pravosuđem. Recimo, ispričati ću vam jednu prispodobu. U ovoj državi živi jedna štetočina, jedan bandit i tajkun koji je Hrvatskoj nanio oko milijardu i 200 milijuna kuna štete. Ja potrošio dvije pune godine svog života da uvjerim DORH da ga …/Govornik I na kraju šta se dogodi? Na sve ono zbog čega je trebao biti u ćuzi za 7 ljudskih života, oni njemu dignu optužnicu za to što nije platio porez na 20 milijuna kuna razlike u nekretninama koje je nezakonito stekao, dakle na porezu kao Al Capone. A još k tome pojave se iza ćose sa pričom da je on svjedok pokajnik u jednom i drugome slučaju, zamislite te strave i užasa. Oni njemu nude svjedoka pokajnika, taj status. I ajde hvala ti Bože, Županijski sud u Zagrebu kaže ne može. E sada su u problemu. Dakle ajde da pitamo te ljude za junačko zdravlje koliko su korneta prodali, koliko su sladoleda polizali, koliko su muflona pobili, gdje su sve bili, kakva je jahta, je li dobra šta se kupovalo u Milanu, a DORH će se baviti ovim kad ste dizali kredite, jeste li, šta ja znam falsificirali bilance, zašto ste vagali ove, zašto ste vagali one, a mi ćemo se bavit ovim političkim stvarima, može? Hvala zastupniku Beusu. Slijedeća replika zastupnik Grmoja, nakon zastupnika Grmoja, zastupnica Ninčević. Hvala. u svom izlaganju ste iznijeli ono što sam ja već u nekoliko navrata govorio da je Todorić praktički imao svoje ljude u svakom ministarstvu, da je pokušao svoje ljude ugurati u svaku Vladu, da je imao pristup svugdje i da mu se nitko nije imao hrabrosti usprotiviti. Ima jedna zanimljiva situacija koja pokazuje da je Zdravko Marić upravo takav čovjek. Znači Zdravko Marić je ušao u prvu Vladu kao ministar financija, ne znam na čiji prijedlog, ja pretpostavljam na prijedlog Ivice Todorića. U prvu Vladu u kojoj smo mi sudjelovali. I onda kad je oslabila politička moć stranke koja ga je dovela odnosno njenog čelnika, Tomislava Karamarka, u tom trenutku slabe političke moći te osobe koja vodi tu stranku, on se nameće kao mandatar. Nije bilo dosta što Todorić ima Ministarstvo financija, on je trebao preuzeti i upravljanje Vladom i on je bio taj za kojeg su se skupljali potpisi u tom preslagivanju u kojem smo mi odbili sudjelovati pa smo zajedno sa oporbom potpisali zahtjev za raspuštanjem Sabora i za novim izborima. To je najveći dokaz da taj čovjek, znači nije ušao u politiku da ostvari nekakve ciljeve, ideje, nego da pogoduje jednom čovjeku, jednom koncernu a to se pokazalo i kroz i kroz ovaj period Vlade Andreja Plenkovića što smo mi uočili, aj sam u više navrata to upozoravao i kod porezne reforme gdje me ministar nije želio poslušati, oko toga se nesrazmjeri imovine sada može istraživati samo za zadnjih 6 godina, prije je mogao do 2005., čak je želio smanjiti stopu ti argumenti pokazuju da taj čovjek nije imao onaj nagon koji ima svaki ministar financija, napuniti proračun. on je išao onemogućiti da se proračun što više napuni na teret onih koji nesrazmjerne imovine. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Hvala lijepa zastupniku Grmoji. Odgovor na repliku zastupnik Beus. Izvolite. Kolega Grmoja, ja vam nisam neki fan ovih teorija zavjere, ali ne samo je Ivica Todorić imao svoje pouzdanike u svakome ministarstvu, nego budite sigurno da ih ima i u MOST-u. Siguran sam da ih ima u HNS-u, čak nije isključeno da ih neće imati u GLAS-u, mislim čovjek je pametan i sposoban, zna on svoj posao, pa nije on vesla sisao. Znate vi koliko godina je gradio tu priču? mi svi da se udružimo, nismo toliko pametni ko on, da jesmo imali bi tolike pare, ali nemamo džaba, da svi se svoje plaće stavimo na kup, ne bi mi mogli do Kumlerovih dvora na koljenima da idemo. Tako da ja njega ne bi podcjenjivao, on je jedan sjajan čovjek, dakle on je bio dvorski miljenik, pazite. Jeste vi možda bili u Vlaku slobode za Vukovar? Niste. Vidite nisam bio ni ja. Nije nitko od nas ovdje bio, nikoga nije pozvao Franjo Tuđman, ali njega je. Zato što je bio odličan hrvatski muž, a to što smo vi i ja ljubomorni na njega, pa sad tražimo neko istražno povjerenstvo, Bože dragi, imamo na to pravo. Što se pak tiče gospodina Marića, ja njega poznam još iz vremena kad je bio državni tajnik. On je jedan fin, pristojan čovjek. vam je ovdje uvijek koncilijantan, korektan, on je uvijek izvještavao na jedan krasan način, i on je meni jako simpatičan. Čak štoviše, ja imam stvarno dojam da je on nekakav pozitivac. Ali „vrag ne ore i ne kopa, nego o zlu radi“, rekli bi moja baba , a vjerojatno i vaša. Hvala lijepo zastupniku Beusu. Slijedeća replika zastupnika Ninčević-Lesandrić Ivana. Izvolite. **Ninčević-Lesandrić, Ivana Kolega, u ovom vašem vrlo zanimljivom izlaganju, dotakli ste se i poticaja, rekli ste tko zna koliko je poticaja zapravo Todorić dobio. Pa evo obzirom da se dugo vremena bavim tim poslom, ja ću samo reći da je u samim počecima, dakle, kada su nam tek krenuli biti na raspolaganju eu fondovi, u svim aplikacijama, dakle dokumentaciji koja se predaje za nepovratna sredstva, tražilo se u biti samo potpis direktora. Nije se ni tražila vlasnička struktura, a vi znate da je direktor član uprave, ne mora nužno biti i vlasnik tvrtke sad samo zamislite koliko jedna osoba može imat, evo kao slučaj Todorić, 50 tvrtki, dakle 50 direktora i svaki od njih ima jednaka prava dobit sredstva. Tek unazad par godina mi smo promijenili te pravilnike i uveli dakle, da se gleda i vlasnička struktura prijavitelja i povezane osobe i društva. ali cijeli jedan niz godina, to nitko nije pratio. Richembergh, Goran (Nezavisni)** Rekao jedan moj turopoljski plemenitaš kad su ga pitali kako te nije sram, uzeo si državnu zemlju u zakup, a ne radiš je, a uzimaš poticaja, onda je on rekao pa ljudi dragi, kaj je vama, veli, pa sam ja domaći. Kaj nije bolje da dobim ja nego neki sa strane? Što se tiče priče o poticajima, gospodin Todorić je toliko puta poticao sve druge ljude da mu je država moral to vratiti na neki način, ta ljuba v je morala biti uzajamna, inače ne bi bila ljubav. A iz te ljubav je nikla tolika nova vrijednost da smo mi postali regionalni igrač broj jedan. To je ono što se vraćam, kad je on krenuo u osvajanje regije, mi smo svi bili ko da igra Čilić. Mi navijali, čovjek kupio, pazite nakon nekoliko godina muke i nevolje, kupio Mercator. Te mrske Slovence je pokorio. Pa da je njega bilo pustit pa ne bi mi izgubili arbitražne sporazum. Pa on je znao kako se Slovencima radi, a ne vi tukci i amateri. Mi visoka politika. Vlada, diplomacija, pa dajte molim vas. Pa zato vam ja velim, njemu treba dati ovaj trg što ga sada mijenjaju nek se zove po Ivici Todoriću. Ja ne zna ko je drugi zaslužio u ovoj državi, ko je tolikog kapaciteta, to neće lako nać. Dakle, ovo je jedna priča, ja se malo ispričavam što na ovaj način govorim, ali postali ste mi dosadni, ja ovdje sjedim već 8 godina, ovo je najdosadniji saziv Hrvatskoga sabora, dajte malo ljudi živosti, dajte malo emocije, dajte malo pokažite da vam je stalo, malo strasti. Govorite u ime naroda. Tehnicistički govorite o stvarima, to nije dobro. Probudite se! Mi smo narodni zastupnici i zastupamo ideju pravednosti i zato sam danas govorio ovako, a vi razmislite zašto. Hvala zastupniku Beusu na odgovoru na replici. Zadnja replika na vaše izlaganje je replika zastupnika Davora Vlaovića. Izvolite. Hvala potpredsjedniče. Kolega Beus-Richembergh rekli ste u svojoj raspravi da je interes javnosti da se ipak progovori o tom o tom klijentelističkom pristupu i o modelima privatizacije koju drugi nisu imali šansu jer nisu imali svoje prijatelje, kumove i rodbinu ministarstvima i da je temeljem toga uspješno privatiziran VUPIK, Belje, PIK Vinkovci, a ja bih vas podsjetio da je tih godina '95., problem Jasinja u Slavonskom Brodu očito zbog toga što nisu imali nekog svog prijateljstva sa Agrokorom, otišao u stečaj, nestao sa tržišta. Bilo je u pitanju svega 64 milijuna kuna obaveza. I nitko ne osporava volju i želju poljoprivrednih gospodarstava iz područja Vinkovaca i Vukovara da posluju sa Agrokorom, jer je on u biti spasio ta radna mjesta i svi su u njemu gledali boga i oličenje nečega dobroga. Međutim, zaboravilo se, a to bi ovo povjerenstvo trebalo utvrditi čijim je to novcem dalje investirao u PIK Vinkovce, VUPIK jer imao je obvezu po tom ugovoru zbog otpisa tog dijela potraživanja investirati u ta poduzeća, dići proizvodnju i voditi brigu da radnici imaju, da bude zaposlenost ona koja je potpisana i da budu plaće onakve kakve će ljudi moći živjeti od svog rada. Da li je tome tako? Nije i sigurno da nije dobro da šutimo o tome i moramo progovoriti kako bi javnost znala istinu. Hvala. Hvala lijepa zastupniku Vlaoviću. Odgovor na repliku zastupnik Beus. Izvolite. **Beus Richembergh, Goran (Nezavisni)** Moram priznati da situacija oko VUP-ika i oko PIK-a u Vinkovcima ne znam do detalja. Znam za tu obavezu i znam da nije ispunjena i znam da ga nitko nije pitao za junačko zdravlje i znam da to nije dobro. Znam nešto malo više o Belju, znam onaj dio koji se tiče recimo vinogradarstva i vinarstva i tu je napravljeno čudo. Ne samo da je obnovljen ovaj čuveni podrum Eugena Savojskoga, nego zapravo kultiviran je drugi po veličini vinograd u Hrvatskoj. Napravljeno je mnogo toga i nije da nije i nije da je Ivicu Todoriću samo bilo stalo do toga da zgrče lovu i da on i njegova djeca, zetovi i unuci to troše, arče i banče od toga, puno je toga napravljeno. Ali se njemu dozvolilo ono što se nikome nikada nije dozvoljavalo. On je bio taj koji je imao vrlo privilegiranu poziciju i on ju je zloupotrebljavao. Na tom putu zlouporaba nestali su ili su nastradali mnogi mali poduzetnici. Recimo dobavljač Konzuma koji je podigao 100 tisuća eura kredita da bi postavio jednu proizvodnu liniju po šest, sedam mjeseci nije mogao dobiti svoje novce, a u međuvremenu su anuiteti za kredite stizali. Mnogi od njih su nastradali. Ali nije on jedini. Tako ih je zgazio i Kerum, tako su ih zgazili neki drugi. O mnogo čemu se tu dade razgovarati, ali Agrokor je paradigma hrvatske Frankensteinovske pretvorbe i privatizacije gdje se zapravo u izlog guralo ono svjetlo, a iza toga je stvarana jedna nemoguća situacija da se stalnim zaduživanjem po onom Kutlinom načelu dok vrtiš pedale dobro je, ali kad staneš padaš kao vožnja biciklom. Dakle, da se po tom načelu stvorio jedan mastodont čiji problemi sada dovode u velike glavobolje praktički čitavo gospodarstvo. Kako je moguće da se Hrvatska uopće dovela u tu poziciju da zbog jednog koncerna kakav god on bio danas stenje cijelo hrvatsko gospodarstvo i strahuje šta će biti zapravo na kraju od ove sanacije. Hvala. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Hvala lijepa zastupniku Beusu na odgovoru na replici. Nastavljamo sa raspravama u ime kluba zastupnika. Sljedeća rasprava u ime Kluba zastupnika Hrvatske seljačke stranke i zastupnik Davor Vlaović. Izvolite. **Vlaović, Davor (HSS)** Hvala potpredsjedniče. Kolegice i kolege, u ime Kluba Hrvatske seljačke stranke kažem da ćemo podržati donošenje odluke o osnivanju istražnog povjerenstva za Agrokor, jer svima nam je dosadašnjim raspravama bila glavna riječ istina, svima nam je pravna država motiv, svima nam je motiv da svi jednaki budemo pred hrvatskim zakonima i pravosuđem. I ovo povjerenstvo upravo treba utvrditi, a ja vjerujem da će utvrditi, da nismo svi bili jednaki, da je Agrokor, odnosno obitelj Todorić bila jednakija od drugih. Već sam postavljao pitanje i premijeru i ministru i ovdje u sabornici koliki su ukupni dugovi da li se zna. Evo danas smo dobili izvještaj o poslovanju u prva tri mjeseca od gospodina Ramljaka. Još uvijek nije završena ta procedura, još uvijek se ne zna koliko su ukupni dugovi, a javnost se pita koliki su dugovi i kako je moguće da nitko nije reagirao da se dovede taj sustav u toliku dubiozu i kako je moguće da ni jedan od institucija koje je to trebalo nadzirati nije odreagirala. Zbog toga smo mi da se ovo povjerenstvo osnuje. Također treba utvrditi koje to institucije nisu odreagirale, a koje su imale nadležnost da odreagiraju u kontroli poslovanja tvrtki u sustavu Agrokora. Pitao sam ovdje i premijera i ministre da li je u proteklim godinama bila tamo nekakva revizija, financija policija, USKOK, bilo kakva inspekcija i imamo li informaciju o tome što su utvrdili. Pa zar nije sramotno da tek nakon međunarodnih institucija i njihovih informacija da su financijska izvješća frizirana mi reagiramo, tek onda smo reagirali kad je to bilo objavljeno u medijima. Da li su financijska izvješća frizirana? Pa ja mislim da već iz onoga što smo danas čuli u raspravama oko mirovinskih fondova i izvješća da su oni već krajem godine prodavali udjele, dionice tvrtkama iz koncertna Agrokor dovoljno govori da se neki znali. A samo Vlada i ministri nisu znali. I mislim da zbog toga povjerenstvo i utvrđivanje istine ima smisla i da ga treba osnivati. Rok za prijavu tražbine je bio 26. zaprimljeno je 11659 tražbina za 68 društava u sustavu Agrokor. Za 26 još nisu uzeti u obzir. I tu ostavljam sumnju zašto su neke tražbine uzete u obzir, neke nisu. Koliko je mjenica koje su izdane bez pokrića? Na koje rokove dospijeća? Ni tu nemamo odgovor. Kako je moguće da sustav tu nije odreagiralo i zbog toga ima opravdanja osnivanje povjerenstva, da vidimo što je tu radila Porezna uprava, inspekcija, Ministarstvo financija i druge nadležne institucije. Također treba istaknuti da je upravo ovo što je bilo izrečeno briga o radnim mjestima i nama u fokusu interesa i da svako sačuvano radno mjesto u sustavu Agrokor i kod njihovog dobavljača je za nas dobitak i za te ljude. Međutim, treba biti iskren i reći i tim ljudima što ih očekuje nakon 10.4.2018. kad prestaje ovaj rok da se ne smije tužiti i ovršiti tvrtke iz sustava Agrokor, a prema danas dostupnom evo izvješću za prva 3 mjeseca, tvrtke Konzum, Konzum BIH, Tisak, Velpro, Velpro BIH su iskazale negativnu operativnu dobit, skoro blizu 200 milijuna kuna. Pravo je pitanje, da li sa tekućim poslovanjem, sa aktualnim prihodima i primicima, može te tvrtke iz sustava Agrokora servisirati obveze prema radnicima, prema državi, prema dobavljačima i u konačnici prema bankama. A žalosno je da banke, i to ugl. strane banke imaju prioritet u naplati u svojim istraživa, a da se RH, i HBOR, tu nisu zaštitili i nisu u prvenstvu naplate svojih tražbina. Iz tih razloga treba utvrditi istinu i ovo povjerenstvo svoj posao odraditi. Naravno, da treba čuvati svoja radna mjesta, ali bih podsjetio i da je, već sam rekao i problem jasina u Slavonskom Brodu, ali u sustavu Đure Đakovića, zbog krivih političkih odluka, izgubljeno je više od 10000 radnih mjesta, šaptom su pala, bilo je nešto prosvjeda sindikata, ali nitko iz Vlade iz ministarstva nije odreagiralo da se pokuša pronaći zakon ili model kako spasiti ta radna mjesta u Đuri Đaković. A gle čuda, ovdje kod Agrokora, u 2 dana ili u 3 dana se našao model da se donese zakon kojim se štite radna mjesta, štiti sustav Agrokora i obitelji Todorić. Mislim da na taj način upravo pokazujemo da nismo svi jednaki pred pravosuđem i zakonima u RH, da ne skrbimo jednako o Zagrebu i okolici i o Slavoniji i Baranji. I danas, evo, pročitah i da je doktor, demograf Šterc šokiran šutnjom premjera, Vlade i ministara, nakon objave statističkih podataka iz Njemačke da je više od 56000 ljudi se uselilo u Njemačku u protekloj godini. I da je prirodni pad preko 40000 ljudi. Znači, 40000 ljudi je više umrlo nego što se rodilo u RH. I da to nikog ne zabrinjava, a rezultat je to upravo ovakvih loših politika, da smo dozvolili da ovakva tvrtka kao što je Agrokor, nikne, da nezakonito posluje prema svemu dosad što se vidi i da zbog toga izgubimo povjerenje u državu, jer upravo mladi koji su anketirani, su rekli da nemaju povjerenja u svoju Hrvatsku državu i zbog te nesigurnosti, zbog toga što nema radnih mjesta i nema radnih mjesta adekvatno plaćenih odlaze iz Hrvatske. I zbog njih i zbog nas, treba nam ovakvo povjerenstvo i da vratimo povjerenje građana u pravosuđe RH. Hvala. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Hvala zastupniku Vlaoviću. Na njegovo izlaganje imamo 4 replike. Prva replika je od zastupnika Mladena Madjera. Izvolite. **Madjer, Mladen (HSS)** Zahvaljujem predsjedavajući. Kolega Bačić je napomenuo da 10000 obiteljskih poljoprivrednih gospodarstva ovisi o Agrokoru. Pa ne 10000 obiteljskih poljoprivrednih gospodarstva ovisi cjelokupna poljoprivreda. Gospodin Todorić je bio ministar poljoprivrede. On je vodio ministarstvo. Ovi ministri koji su bili, nisu bili ministri. Gospodin Todorić je bio ministar, koji je određivao cijenu pšenice, cijenu repice, sve. A da upitam, vi ste kolega Vlaović govorili o kontroli. Vi znate isto, kontrola mladih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstva koja je vršila i Porezna i određene poljoprivredne službe. Zanima me, koliko je izvršeno kontrola u Agrokoru, koliko je izvršeno kontrola nad njegovim obavezama, pogotovo što se tiče poreza, a uredno je dobivao državne poticaje. Mislim, di su tu državne institucije koje su trebale odraditi svoj posao? Hvala zastupniku Madjeru. Odgovor na repliku zastupnik Davor Vlaović. Izvolite. **Vlaović, Davor (HSS)** Hvala potpredsjedniče. Kolega Madjer, da, više od 10000 obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava je potraživalo u ovom trenutku od Agrokora i dobro ste primijetili da su ta potraživala bila stara više od 12 mjeseci. I najčešće je to bilo dužničko-vjerovnički odnos da su morali prihvatiti cijene i repromaterijala od Agrokora koje je diktirao Agrokor, a diktirao je i otkupne cijene njihovih merkantilnih roba, njihovih proizvoda. Pa i evo, i danas imamo situaciju, da predaju pšenicu, ječam, uljenu repice i njihove silose, da se još uvijek ne zna koja je otkupna cijena, da se mijenja kodeks i pravilnik o otkupu žitarica tijekom žetve i da će opet naši poljoprivredni proizvođači biti prevareni. Zbog toga nije dobro, da da jedan sustav, kao što je Agrokor ima toliki utjecaj na kompletnu poljoprivredu u RH i da ne možemo takvom, uvjetno rečeno tržištu prepustiti naše poljoprivredne proizvođače, a naravno da tržište treba samo moramo biti svi jednaki na tom tržištu. Hvala lijepa zastupniku Vlaoviću na odgovoru na replici. Sljedeća replika je replika zastupnika Mire Bulja, a nakon njega Sinčić Ivan. Izvolite gospodine Bulj. **Bulj, Miro Kolega, povjerenstvo, povjerenstvo treba i naravno da tribamo svi zajedno sagledati šta se događalo. Međutim povjerenstvo vidio sam prije kolega vas u svom izlaganju u ime glasa ove stranke ili nezavisnih poziva na oštrinu, na njegovu dugovječnost kao šta je i HSS stožerna stranka dugo vremena bila, međutim doista ste pogodili. Ministar Pankretić kada je bio i svi ostali ministri su bili pod kontrolom Todorića. Da nije tako ne bi momak u Vrgorcu uzeo motornu pilu i ispilao voćnjak bresaka koje su dozrele jer njegove su 4 kune u otkupu, a one iz uvoza 6 plaćaju kuna. I čovjek je stvarao svoj nasad višegodišnji godinama, mlad dečko, 5, 6 godina on je sve popilao. I sada kada govorimo o Todoriću i povjerenstvu, pa evo ja saborskom zastupniku otišao je žao mi je nisam dao repliku, ja sam osobno dizao kaznene prijave zbog tvrtke kojoj je bio vlasnik Tedeschi u Sinju zbog sredstava koje je pokupio, DORH nije ništa odradio u Domovinskome ratu. Sada sam digao protiv HNB-a i HANFA-e i kako to glasni ljudi ovdje u Saboru koji su pogodovali Todoriću, sve stranke, odjedanput kaže budite oštri. Kada je Bože Petrov digao kaznenu prijavu, sablazan. sablazan. Kada je rekao ne, nećete Todoriću dobiti milijardu i 200, milijardu i pol kuna kroz subvencije i poticaj. Davao je to i Jakovina, davali su to i vaš ministar i ovi ministar amo i žalosno je što ovo ne prenosi ni HTV, šta su prazne ove klupe, pa i moje kolege iz Most-a koje nisu ovdje, ovo je žalosno, ovo je tragikomično jel ovo je svedeno na cirkus o ovako ozbiljnoj temi. Podržajem povjerenstvo ali me je stid zbog naroda na ovaj način na koji se raspravlja o ovom problemu. **Hajdaš Molim zastupnika Vlaovića odgovor na repliku. Izvolite zastupniče. **Vlaović, Davor (HSS)** Hvala potpredsjedniče. Kolega Bulj, da, treba povjerenstvo i ja vidim da i kolege iz HDZ-a bi podržale povjerenstvo i da je i njima cilj da bude rečena istina o sustavu Agrokor i o poslovanju Agrokora i ukoliko to stvarno žele nek daju primjebe na prijedlog, nek se usuglase sa onim što bi bilo provedivo i nek to povjerenstvo odradi posao. Jer nemoguće je da jedan koncern nastaje u tako kratkom periodu da dosegne takve visine, a da tu nije bilo nezakonitih radnji, a pogotovo što su nam međunarodne institucije ukazale da su financijska izvješća frizirana i da u takvim okolnostima ne želi više s takvom tvrtkom poslovati. Stoga je na nama da pokažemo ozbiljnost i prema međunarodnoj zajednici i da se ovdje utvrdi prava istina. Hvala.

taj kombinat PIK kako bi već rekli Jasinje za vrijeme rata u vrijeme privatizacije to je Bogu za plakati koliko je to bilo moćno poljoprivredno dobro, a što je nakon toga ostalo, koliko se tamo mnogo proizvodilo, a kako je to u vrlo kratkom vremenu devastirano. Pa evo to me potaknulo da, mislim to nije niti jedini PIK to je tragedija koja je multiplicirana po cijeloj Hrvatskoj, potaknulo me to da se ispita odnosno da ovo istražno povjerenstvo ispita kvalitetu hrane koju je gospodin Todorić preko Agrokora uvozio i plasirao i prodavao u svojem Konzumu. Mislim da bismo svašta našli što je uvozio i prodavao kao nešto što nije ono za što je tvrdio da jest. Eto mislim da što se tiče povjerenja u državu koja je jedna od glavnih uzroka svakako iseljavanja je, je mišljenje da je Hrvatska ovog časa pretvorena, to je proces koji je dugo trajao u jednu nažalost gubitničku državu gdje god okrenete crnilo, gubimo ne znam arbitražu, korupcija, masovno iseljavanje, ljudi su jednostavno izgubili vjeru. Znači nema zanosa kako je rekao kolega Beus, nema strasti, nema nečega što bi što bi dovoljno dobro jako uvjerilo dovoljno ljudi da će uskoro biti bolje. Zato sam rekao gospodinu Oreškoviću morate reći e sada će biti drugačije, međutim on je to propustio napraviti.

da za vrijeme Domovinskog rata je rađena privatizacija i često se zaboravi i omalovažava uloga nas Slavonaca koji smo branili i stvarali Hrvatsku, pogotovo nas iz Brodsko-posavske županije jer 4 brigade je bilo u jednoj županiji, 3 u Slavonskom Brodu, 1 u Novoj Gradiški. Koja je to županija još imala? Preko 600 poginulih i onda nam se dogodi da to isto Jasinje ne može biti sanirano zbog 64 milijuna kuna duga, dok su drugi agrokombinati tada sanirani da bi bili privatizirani i od Todorića, ali ima i drugih da budemo tu otvoreni i iskreni i drugih. Primjer Kutjeva koje je dva put sanirano, pa privatizirano i na kraju sada teško posluje, a pitam se da li je onaj tko ga je sada kupio je investirao onoliko koliko se je obvezao ugovorom o privatizaciji. Da li su to državne službe provjerile jer nije Todorić jedini, ima još Todorića u Hrvatskoj. I zbog toga ovo povjerenstvo treba, da vratimo upravo to povjerenje u sustav, u pravosudni sustav i da se konkretno nešto napravi i da se zna tko je stvorio dug, koliki je on i tko je za to odgovoran. Dok toga ne bude neće biti ni povjerenja kod mladih da ostaju u Hrvatskoj. Hvala. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Hvala na odgovoru na replici. I zadnja replika je zastupnik Željko Lenart. Izvolite zastupniče. Poštovani potpredsjedniče. Evo, kolega Vlaović govorili ste o mnogim stvarima koje su problem po pitanju Agrokora. Kolege iz HDZ-a pokušavaju nam tu cijelu priču zamagliti sa tim radnim mjestima koje bi se mogli izgubiti ili su se trebala izgubiti da nije došlo do Zakona lex Perković. No ne razmišljamo i ne pričamo o onome što ide uz Agrokor a to je nekadašnje društveno vlasništvo koje je u privatizaciji prešlo u vlasništvo ovih firmi, govorimo o poljoprivrednom zemljištu koje je u koncesiji Agrokora ili njegovih firmi no međutim ne govorimo o vlasništvu tih firmi i poljoprivrednog zemljišta kojega ni ne znamo koliko ima u njihovom vlasništvu koje će od strane ovih lešinarskih fondova koji su sada dali kredite kojima se kupuje vrijeme da opstane Agrokor, nakon svega toga kada će se urušiti i kada će trebati to sve vratiti i to naše poljoprivredno zemljište, tj. prirodna bogatstva koja imamo će završiti u nečijim rukama, vrlo jednostavno, izgubiti će ih hrvatski čovjek, hrvatski proizvođač. A ono što je politika Agrokora radila hrvatskoj poljoprivredi sa niskim cijenama, sa dugim rokovima isplate, sa kada je račun došao pred naplatu onda se je reklo da nije dobar račun, pa se ponovno pisao račun, pa se to duplalo. I mnogi su propali zbog toga što nisu svoje kredite mogli vratiti jer nisu na vrijeme dobili novac. No, cijene koje nam je Agrokor određivao na tržištu poljoprivrednih proizvoda su bile ispod svake razine, ispod svih cijena koje je burza tada određivala a što bi seljaci bili sretni da su mogli po burzovnim cijenama prodavati. I hvala Bogu što Talijani imaju tolike potrebe za kukuruzom, pšenicom, sojom pa su oni otkupljivali taj višak koji smo imali i poljoprivreda je praktički preživljavala na tom izvozu u Italiju a ne onome što nam je Todorić kupio. Hvala. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Hvala zastupniku Lenartu, to je bila ujedno i zadnja replika. Sada nastavljamo sa klubovima zastupnika. Ispred Kluba zastupnika SDP-a, zastupnik Maras. Izvolite. Hvala lijepa. Kolegice i kolege. Peti sat rasprave, dosta toga je rečeno i ako rezimiramo dosadašnji dio i dosadašnji tijek imamo ovakvu bilancu. SDP je predložio, MOST prihvaća, Živi zid prihvaća, HSS prihvaća, HDZ ne prihvaća, HNS ne prihvaća, tako su se oglasili na Internet stranicama i ostali klubovi se nisu prijavili ili nisu izrekli svoj stav. Znači mi u ovom trenutku još uvijek ne znamo da li postoji dovoljni broj saborskih zastupnika koji će glasati za osnivanje istražnog povjerenstva, problem naravno postoji jer očito najveća stranka pozicije to ne želi i ne želi javnosti prezentirati informacije vezane uz Agrokor i vezano uz ove sve probleme koji su ovdje pobrojani a njih nije malo, pardon, zaboravio sam još i novu stranku GLAS koja također prihvaća, ne žele dati informaciju hrvatskoj javnosti, misle da DORH treba odrađivati i štiti interes javnosti šta po nama nije tako ali u biti ni oni sami u to ne vjeruju nego je jednostavno to isprika kako bi se glasalo protiv odluke za povjerenstvo. Hrvatska javnost ima pravo znati sve što se dešavalo oko Agrokora, ima pravo znati šta se dešavalo oko ovih spornih kredita, donošenja zakona, svega onoga šta smo danas ovdje slušali ništa i nitko ne smije te informacije uskratiti. I sa druge strane ono što je također vrlo bitno, hrvatska javnost ne smije ovisiti o volji jedne stranke ili nekolicine stranka u tome i ne smiju se oni igrati arbitra šta je interes javnosti a šta nije. Do sada u Hrvatskoj smo imali jako puno istražnih povjerenstava ali ja sam apsolutno siguran da je ovo istražno povjerenstvo s obzirom na interes javnosti i značaj ono koje ima najviše argumenata da ga se osnuje. Pa ako smo osnivali možda i desetak istražnih povjerenstava do sada i nije bilo problema zbog čega je problem oko ovoga? Odgovor može biti samo jedan a to je da gospoda iz HDZ-a žele sakriti informaciju od hrvatske javnosti, zaštiti ministra Marića, vjerojatno ministricu Dalić i sve one veze koje su 10-ak i više godina povezivale HDZ i Agrokor. Rekao sam to na samom početku, ministar Marić i premijer Plenković su rekli da se radi o recikliranom prijedlogu iskazivanja nepovjerenja ministru Mariću. Ja ću reći da se ovdje radi o recikliranom HDZ-u iz '90.-tih iz vremena privatizacije i 2000. iz vremena korumpiranog HDZ-a Ive Sanadera. Znači ako se radi o reciklaži takvih, takvih, odnosno takvog HDZ-a ne možemo od njih drugo ništa niti očekivati. Ono šta je bitno, mi ćemo pokazati kao i klub zastupnika i kao zastupnici i kao stranka u Hrvatskom saboru da na kompromise i na neargumente ne pristajemo. I danas sam čitao po medijima da se govori o nekoj ucjeni SDP-a prema HDZ-u da neće biti izglasani ustavni suci. Ali ja ovdje moram još jednom reći, nama je bitnije da javnost dobije informaciju oko ovoga šta je obilježilo hrvatsku politiku i hrvatsko društvo proteklih 20 godina nego da li ćemo izabrati i dvotrećinskom većinom ustavne suce i jednostavno moramo pokazati tu svoj stav. I ja sam uvjeren da će hrvatski građani to razumjeti. Znači nema ustavnih sudaca dok god se istražno povjerenstvo ne osnuje i ne počne sa radom i tek onda možemo govoriti o tome da se određeni konsenzus po drugim pitanjima u Hrvatskom saboru može ostvariti. Znači nema konsenzusa niti po jednom drugom pitanju u Hrvatskom saboru dok hrvatska javnost ne dobije mogućnost da čuje istinu o svim ovim točkama koje su u istražnom povjerenstvu navedeni. Još jedna stvar koja je ovdje vrlo bitna, s obzirom da se radi o vrlo važnoj temi, vrlo je neobično da da HRT uopće ne prati ovu sjednicu, znači to se prati u tragovima ali zato imamo cijeli dan vijesti izvještavanja iz Slovenije, sa posjeta premijera Plenkovića da su hrvatski građani dobili barem dva priloga koliko je to bilo o tom događaju, mislim da bi dobili bolju informaciju i moram se zahvaliti, rekao sam u prijašnjoj raspravi da se ovo prati preko Max tv-a, B net-a, N1 televizije, moram se zahvaliti tim televizijama koje radi u biti javni posao HRT-a. Koji se bavi raznoraznim nagodbama, ugovorima, trošenju javnim novcem, ali ovo izvještavanje ga ne zanima, odnosno ne daje informaciju hrvatskim građanima i sa te strane evo mogu sada reći još jednom, da ovi servisi rade barem jedan mali dio posla odnosno u biti, u veliki dio posla da mali dio javnosti bude koja je zainteresirana za ovu temu, bude informirana šta se ovdje dešava. Ja još jednom apeliram na sve zastupnike da se pridruže inicijativi, bez obzira na stranke jer sam svjestan koliko je ovo važno inače ne bi tu temu ni predlagali s obzirom na to da Hrvatska ima puno problema, jasno o kojima se treba govoriti, ali ja mislim da ovo jedan od većih problema pogotovo što neki dionici ovog cijelog ciklusa nastavljaju obnašati najodgovornije dužnosti u RH. Znači i premijer Plenković i ministar Marić će i dalje će u naše odnosno u ime građana, u ime većine u Hrvatskom saboru donositi ove odluke nakon ovakvih stvari koje smo čuli ako se ne dobije potpuna informacija i odbace sumnje, nije moguće da imaju više povjerenje hrvatske javnosti. Ja sam uvjeren da to građani osjećaju. Hvala vam lijepa, ja se nadam da će evo ipak do petka razum presuditi, da će Klub zastupnika HDZ-a promijeniti svoje mišljenje i da će se očitovati možda manjinski zastupnici s obzirom na njihovu na njihovu aktivnost i želju da se određene stvari mijenjaju, moguće da će i oni dati podršku, danas nismo imali prilike čuti, ali ne bi trebalo sve gledati kroz vladajuću koaliciju, trebalo bi pokazati u nekim situaciju i kičmu, odnosno stav i omogućiti ljudima da čuju sve ono što ih zanima. Hvala lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. Imamo više replika na vaše izlaganje, prva je ona uvažene zastupnice Branke Juričev-Martinčev. Izvolite. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče. Kolega Maras, na samom početku ste rekli da znate kako će glasati naši klubovi koji su sad tu, ne znate kako će glasati manjinski klubovi, u više navrata ste isticali kako je ovo vrlo važna tema, kako je veliki značaj formiranja ovog povjerenstva, veliki interes javnosti, radi se o većem problemu i jako je tužno da od 151 zastupnika, ovaj vaš prijedlog potpisuje njih 18, a od 151 zastupnika na ovu temu, sad nas je prisutno nakon dolaska i dvije kolegice, 17. Gordan (SDP)** Pa dobro, ja se slažem s vama da to nije dobar primjer, možda je tome razlog i to što ljudi ne očekuju da će HDZ prihvatiti argumente, nego da to ide sve kako se dogovori na nekom drugom mjestu, konkretno kod nas se to radi o Vladi RH. Vjerojatno je premijer Plenković kao što je rekao, to je njemu reciklirana tema, i ne želi nikakvu više raspravu oko Agrokora, ali će je dobiti. Neće ovo proći. Ok, tražimo nakon toga sa ovim argumentima, znači raspravljat ćemo ako treba svakih 2 mjeseca u Saboru o ovome, znači nećete, i pokušat ćemo stimulirati ljude da se izjasne, da govore, da se ne boje, i da kažu što ih je tamo mučilo, a ja vas uvjeravam da će malo ljudi koji su osobno svjedoci ovoga šta se desilo na sastanku Nadzornog odbora primjerice, neće govoriti istinu, odnosno ja sam uvjeren da će se mnogi od njih i ohrabriti i reći šta je tamo govorio Zdravko Marić, postoji kao što kažu kolege i tonski zapis i mi nećemo stati dok se ne bude znala istina. Možete vi ovo odbit 5 puta, rekao sam, ustavnih sudaca neće biti, s druge strane, može ići zahtjev za opozivom Vlade, premijera, svakih mjesec dana se može nešto organizirat. Ali mi prestati nećemo. I svakim danom će bit vam sve teže i teže branit tu situaciju, vidjet ćete. Zato šta danas se ljudi pitaju zašto neko dobiva novac, a zašto neko drugi ne dobiva novac u Agrokoru? Ljude će to zanimat. Ko tamo do vjerovnika ima pravo prosuđivati koji će dobit novac, i da li su oni koji su u Vjerovničkom vijeću ispred malih dioničara privilegirani, dok neki drugi čekaju mjesecima a čekat će vjerojatno još. Tako da za vas bi bilo u interesu da se ovo što prije rasvijetli za nas. Što dalje odmiče vrijeme, vjerujte bit će vam teže gledati to šta ne date ljudima informaciju. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Slijedeća replika uvaženog zastupnika Nikole Grmoje. Poštovani potpredsjedniče. Kolegice nije bitno sada koliko je zastupnika tu, bitno je da mi ovdje iznosimo argumente koji su neoborivi. Cijelo vrijeme je priča da je nekakva intencija SDP-a rušenje Vlade. Ova Vlada neće pasti. Ova Vlada neće pasti, ova Vlada je kupljena. To su ljudi koji su kupljeni, koji dolaze tu po potrebi glasovati. Ovo je iako tanka većina, ovo je najčvršća moguća većina i ovdje se ne radi o pokušaju rušenja Vlade. Vlada neće pasti. Ali ono što mi želimo je istražiti sve okolnosti, utvrditi što su radile institucije kolega Maras, što su radili regulatori, gdje su učinjene pogreške kako nam se ovo ne bi ponovno dogodilo. Vi jednostavno nemate, znači odnosno kolege iz HDZ-a nemaju argumentacije protiv ovog zahtjeva, nemaju argumentacije. I nemojte se nadati kolega Maras da će manjine podržati ovaj prijedlog, neće ga podržati. Neće ga podržati kolege iz HNS-a koji su pokrenuli opoziv Marića. Sad ne žele podržati ni istražno povjerenstvo oko Agrokora. Neće podržati. Ali bez obzira što je ova točka stavljena popodne na dan kada je premijer u Sloveniji, kada HRT samo to prati, a ne prati ovdje ovu raspravu uopće bez obzira na to istina se neće moći sakriti. Istina će kad-tad izaći na vidjelo, a oni koji pokušavaju zaustaviti istinu i oni će možda odgovarati i biti predmet tog istražnog povjerenstva. Kad-tad će istina izaći na vidjelo

da ljudi bez alternative političke nemaju drugu opciju nego dizati ruke. Pazite, ti ljudi se niti ne oglašavaju, znači ne govore. Ja nisam čuo jednu raspravu od zastupnika HNS-a po ovom pitanju. Njih petero je ovdje u Saboru. Kao da ih se ne tiče. Njihov glasnogovornik je Branko Bačić predsjednik kluba HDZ-a. Oni su se oglasili na na Internet stranici. Oni nemaju alternative nego braniti zubima ovo što imaju do kraja mandata, jer poslije toga će imati ništa, odnosno imat će ono šta im udijeli ako im udijeli HDZ na svojoj listi i to je užasno tužna situacija i ne bih nikad poželio niti jednoj stranci da se nađe u tako ovisničkom položaju. Znači ili ćeš glasati ili te nema. A to je doslovce HNS u takvoj situaciji sada. I sa te strane pokušavam barem zamisliti da i nadati se da će recimo zastupnici koji se iz mandata u mandat bore za svoje mandate kao što su manjinski zastupnici kolega Furio Radin, da će se bar zainteresirati minimalno, mada sam svjestan da je to njima tema od sto razrednog značaja. Njima je puno važnije nešto drugo i vjerojatno ima neke svoje parcijalne, odnosno manjinske interese koji su najčešće vezani uz određene projekte u proračunu. Ali iako manjinski zastupnici oni bi trebali voditi računa o tome da se ovdje radi o nacionalnoj temi, da su oni zastupnici u Hrvatskom parlamentu i sa te strane se nadam da će bar dio njih podržati inicijativu, a onda naravno da ćemo doći do onog što smo predložili. Sljedeća replika je uvaženog zastupnika Bulja. **Bulj, Miro (MOST)** Hvala lijepa predsjedniče. Kolega Maras, istražno povjerenstvo trebalo bi biti jednoglasno doneseno i ja se nadam da će biti jednoglasno. Kolegica iz HDZ-a je rekla da je žalosno što je vrlo malo saborskih zastupnika. Pa nema veze što je vrlo malo saborskih zastupnika, ali je bolno, ali je bolno je bolno što o ovoj našoj temi niti jedna tv emisija pogotovo HTV evo ne prenosi. Ovo naravno da je bitnije da je Andrej Plenković po televiziji cijeli dan, čovjek koji je mogao mijenjati stvari oko arbitraže ali nije mijenjao kad je trebalo 2009. ili gospodin Bačić i svi ostali koji su mogli utjecati da ne prodamo to more. Ali vratimo se na temu. Činjenica da 50 milijardi kuna duga zaslužuje javnu i otvorenu raspravu kroz povjerenstvo. To narod zaslužuje, to zaslužuju radnici Dalmatinke, VUPIK-a, Škvera, Splitske željezare, Sisačke željezare. Pometena industrija kompletna, mladi odlaze. Dok se pogodovalo osobi u liku i djelu Ivice Todorića koji je bio bog na zemlji. I naravno, da šta će sada saborska zastupnica ovdje ili zastupnik govoriti ako im je šef boja tunele, pogađa poslove, a oni dizali novac. Šta će reći? Mislim, nemaju oni šta reći. Šta ćete kazati? Šta će kazat recimo ljudi koji su iz krajeva odakle dolaze koji su, ti su ih stavili na listu. Kako će reći? Šta će reći? Pa nije im bitna ta tema. Bitno je pričati o zakonu lex Agrokora 2 sata nakon Bačića koji jednostavno političkim manipulacijama, svojom dobrom voljom da pomogne tim radnicima u biti zamagljuje istinu da je Hrvatska država opljačkana od pojedinaca iz ovoga Parlamenta koji bi bio na glavnim sada televizijskim programima treba biti ali je sporedna uloga mu dana Parlamentu, dana je faraonu zbog vas gospodo, zbog vas.

da je interes javnosti i da je pravde vjerojatno bi ovo povjerenstvo bilo izglasano jednoglasno. Ali ne treba imati iluzije da će se to desiti pogotovo nakon ovih šupljih i nikakvih argumenata da će se to konfrontirati sa DORH-om. I znate što nam je jedina šansa da se to usvoji? Vlado Šeks, jedina šansa nam je Vlado Šeks. Jer on sada možda odreagira kad vidi da neće Miro Šeparović u Ustavni sud i drugi kandidat kojeg su predložili, tako da sa te strane to nam je jedina šansa da ljudi shvate da se ne šalimo i da nećemo pristati na nikakvu suradnju ako nema suradnje oko najvažnijih stvari. Ovo je važnije od Ustavnog suda. I ja vam kažem, jedino ako se Vlado Šeks uključi i objasni. Jel moguće da se određene stvari promijene? Ne znam, da li ovo gleda, ali ukoliko čuje ovu poruku i ukoliko bude shvatio da SDP ne želi suradnju na drugim temama, a vjerujem da je njemu Ustavni sud posebno bitna tema, vjerujem da će objasniti i kolegi Bačiću, i kolegi Plenkoviću, da pokušamo naći kompromis oko istražnog povjerenstva. Hvala lijepa. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Sljedeća replika uvaženog zastupnika Davora Vlaovića. Hvala potpredsjedniče. Kolega Maras, iako je ova rasprava bez HTV-a i bez šire javnosti, ipak evo šire poruke od građana da prate i čestitaju na raspravama i stalo im je da se utvrdi istina, gdje je novac Hrvatskih građana, tko je kriv što institucije nisu reagirale i vjeruju da oko ovakvih pitanja, kao što ste i vi rekli, treba postići konsenzus i da se mora kroz rad povjerenstva doći na ovaj ili onaj način do istine. I vjerujem iz dosadašnjih rasprava da će kolege iz HDZ-a vama predložiti određene amandmane na ovaj prijedlog i da apeliram da postignemo taj konsenzus i da se zajednički postigne dogovor i osnuje ipak povjerenstvo kako bi došli do istine gdje je novac hrvatskih poreznih obveznika. U čijem je džepu završio i tko od državnih institucija nije reagirao i

bi to bilo dobro. Znači ja sa te strane bi volio da je HDZ rekao konkretno šta im smeta ovdje i šta misli da ne bi trebalo biti unutra. Znači, ovdje ima 10 i više navedenih ciljeva i stvari koje jesu i šta im smeta, šta bi trebalo izbaciti i eventualno šta bi trebalo ubaciti. Znači, mi nemamo nikakav problem s time. Čuli smo od predsjednika Kluba HDZ-a da će predložiti određeni zaključak, ne znam da li je on došao već, možda mi predsjedavajući gestikulacijom može reći, da li je došao ili nije, znači, došao jel? Neki prijedlog, da vidimo, zaključak tipa, da pričekamo da DORH odradi svoj posao, ali po kojem slučaju? ali po kojem slučaju? Pa mi ne znamo šta DORH tamo radi. To može ispasti bilo koja kriminalna radnja u, ne vezana uz ove sve stvari koje su ovdje nabrojane. Znači, neki normalni opravdani, razlog, amandman, da se nešto stavi, nešto izbaci, možda ih nešto smeta, ma da ovdje nema razloga da se bilo šta izostavi. I onda možemo razgovarati. Ali, nema nikakvog prijedloga osim ovoga prolongata, koji bi opet trebao kupiti vrijeme, Šta bi mi sad trebali, čekati, tako je bilo prije 2 mjeseca i rekao Klub HDZ-a da će prihvatiti istražno povjerenstvo, ali da će doći na raspravu sukladno poslovniku. Sad će reći, treba odgoditi dok DORH nešto ne odradi kao što je netko rekao, maloprije, pa DORH može raditi 2, 3 godine. Ne. Kaj ćemo s tim. Pa nemojte raditi od nas idiota. Pa to je samo da izbacimo loptu u aut, nogometnim rječnikom, ne. Znači, utakmica se bliži kraju i treba izbaciti loptu u aut ili u korner. Tako da s te strane niti na jedan od takvih prijedloga nećemo pristati, ali ćemo pristati, ukoliko ima nešto suštinski i ukoliko se može u petak može osnovati povjerenstvo, to može biti predmet rasprave.

Prestrašno mi je zapravo gledati cijeli dan kolege kako se trude na sve moguće načine pronaći rješenje, odnosno, pronaći razlog zbog čega su oni protiv istraživanja Agrokora. Istraživanja Agrokora. Pa zar je stvarno moguće danas, nakon svega šta je Agrokor napravio ovoj državi, pa unazadio ju je za cijelo 25 godina koliko postoji. Zar je stvarno moguće da u ovoj državi postoji čovjek koji je protiv istraživanja Agrokora. Evo ja jednostavno ne mogu shvatiti taj. Hvala. Nešto će odgovoriti uvaženi zastupnik Maras. **Maras, Gordan (SDP)** Pa većina ljudi ovdje koji su diskutirali su za, znači, imate nekoliko klubova, ostale zastupnike koji se ne izjašnjavaju, koji će vjerojatno ići za većinom a to je knap, ne, to je 2, 3 zastupnika preko, vjerojatno će se neki pojaviti samo u petak, na glasanju, uopće ni ne dolaze, I razlog je jednostavan, znači oni ne žele da mi saznamo šta se dešavalo oko toga, vezano uz neke njihove aktualne članove. Da nije izložen Zdravko Marić, da nije izložena Martina Dalić, vjerojatno bi se o tome raspravljalo. Ako se sjećate INA, kad je bila, Sanader je već bio van HDZ-a. Bilo ih je briga, ne. Tada se moglo i raspravljati i istraživati i zvati i analizirati i dobivati dokumente. Na kraju, smo dobili sudske procese kao nastavak svega toga. Tada DORH nije bio u problemu. Tada je DORH bio skroz ok, ne. Nije bio razlog nepovjerenja u u državne institucije. Inače to je jedan od najglupljih razloga koje sam čuo. Ja sebe ne mogu zamisliti da neka ozbiljna stranka bi obrazlagala da ne želi povjerenstvo, jer to bi moglo narušiti povjerenje državne institucije. Pazi ovo. A zakon je od 96' godine na snazi. Osnovano je već desetke povjerenstava i sad su se tog sjetili. Oni fakat misle ili da smo mi debili i ljudi koji nas gledaju i slušaju ovo ili oni baš nisu, kako bi rekao vičnija, ali to je onaj problem koji sam rekao maloprije, očajni ljudi će pristati na sve, nažalost, to je tako i oni će braniti sutra će reći da nije problem ništa za ono što se zalagali svih ovih godina. Ne bi se kladio na kraju da pristanu i da im Markićka vodi ovo ovo povjerenstvo za kurikuralnu reformu, toliko su čvrsti i toliko su jaki oko svojih stavova ti ljudi iz HNS-a. Hvala lijepa. Hvala. Sada idemo na pojedinačnu raspravu i u pojedinačnoj raspravi će prvi govoriti uvaženi zastupnik Miro Bulj.

i da vidimo nas saborske zastupnike da se o tome raspravi, vidi, da se razgovara sa svima koji su sudjelovali u ovome svemu. Činjenica je da od samostalne RH koja je nakon 9 stoljeća ostvari taj san tisućljetni san tada na pomirbi po prvi put u povijesti Hrvata planirajući da ćemo napokon ostvariti tu svoju državu i ostavili smo je u jednom osloboditeljskom Domovinskom ratu gdje su date velike žrtve, gdje su ljudi oni koji su prija i zatvarani i patili bili jednostavno presretni što je ostvarena RH. To je bilo tada na zajedništvu i sinova partizana i ustaša i livi i desni i nacionalnih manjina. I zaista bilo je časno biti generacijom bez obzira neko u Domovinskome ratu neko je bio školarac, neko je bio u radio u tvornicama, neko je bio u civilnoj zaštiti nebitno, ali hrvatski narod je bio jedinstven. I taj san pretvorio se u noćnu moru. Zaista kada je počeo rat bio sam tek svoju punoljetnost i tu Hrvatsku državu promatrao sam da će to biti ono što je se govorilo da će biti ostvaren taj stoljetni san o slobodnoj i neovisnoj Hrvatskoj. Kao obični čovjek otišao sam u rat, dječak naravno nikad nisam planirao biti visokopozicioniran u politici ali me uvijek me zanimala politika i odmah sam se u prvih tih trenutaka uključio u politiku u taj pokret koji je vukao za samostalnost RH i vjerujući iskreno i gledajući kroz rat brojne žrtve i ljude koji su dali svoj život, nisam mogao vjerovati niti sam planirao da ću biti u poziciji da ću doživjeti zbog tih koji su dali svoje živote da bi mi danas evo u posljednje vrijeme govorimo o jednoj osobi kojem je pogodovalo iz ovog Parlamenta cijelo to vrijeme da preuzme cijeli gospodarski sustav i da se uruši i dovede u poziciju da se nakon 25 godina tj. 22 godine od oslobođenja samostalne RH da se uruše svi ti snovi kao kula od karata. Da jedna osoba doduše nisam planirao da ću biti saborski zastupnik niti političar, međutim eto dogodilo se i to pa sam bio u poziciji gdje morate donositi odluke. Ali ne mogu vjerovati da ovaj Parlament jedino je Bog hrvatskom narodu iznad njega, je toliko ponižen u ovome trenutku kada raspravljamo kao najveće tijelo, kao mi narodni zastupnici najveće tijelo kada raspravlja o najbitnijim stvarima u RH da je puno bitniji taj taj faraonski sustav vladanja ili taj mentalni sklop sanaderizma kada se je pokušalo utjecati na ljude tim biselskim manirima, kada se pozivaju svi na svoje prijatelje i bitnije su te teme kada se pozivaju na svoje prijatelje od Bruxellesa nego ova pljačka koja se je dogodila nego svi okupatori od Turaka na ova vremena. A rezultati toga su vidljivi danas gdje statistički pokazatelji u Njemačkoj kažu nakon Plenkovićevog hvaljenja, 56 tisuća radnih mjesta manje nezaposlenih. Gdje su? U Njemačkoj. Od 2012. je bilo 225 tisuća Hrvata u Njemačkoj danas ih je 335, 110 tisuća više Hrvata u Njemačkoj. Vidjet ćemo sada pokazatelje u Irskoj i u drugim državama. Da li je to slobodna samostalna RH? Da li je to samostalna RH gdje jedan Parlament ne može zbog ove najveće pljačke, najveće veleizdaje, većih šteta nego što su napravili srbočetnici, većih šteta nego što su napravili Turci, svi osvajači u povijesti koji su napravili da jedan Parlament, mi saborski zastupnici, vi mladi zastupnici niste za istražno povjerenstvo. Osobno sam dizao kaznene prijave. U Sinju je nestao novac tj. posuđen je milijun i pol maraka njemačkih za obrnu Sinja i Cetinskog kraja posuđeno je tvrtki kojoj je vlasnik Emil Tedeschi nikada nije vraćen. Tu je gradonačelnik Trilja, to je bivša općina 4 puta kaznenu prijavu. Nije ovo meni prvi put, bio sam obični čovjek da sam dizao. Digao sam sada protiv Vujčića, protiv radnica Dalmatinke stao sam u zaštiti tih žena koje nisu ostvarile svoja nikakva primanja. Izumiru nam krajevi zbog ovih ljudi koji su ili lovili u helikopterima, koji su imali kada bi ubijali na Biokovu životinje imali su svoje roblje koje je trkalo dolje da bi tražili umjesto pasa tražili bi te životinje, katastrofa, katastrofa. I vi se mislite o istražnom povjerenstvu 50 milijardi kuna duga, 150 tisuća ljudi je ovisilo o tome hoće li propasti hrvatska gospodarska urušit urušit se, pozivajući se na briselska svjetla, na nemoć i neznanje jednog čovjeka ministra koji se izuzme. Pa ja ne mogu zamisliti jednoga generala recimo Gotovinu koji mi je bio zapovjednik pa i čudi me i general Krstičević koji mi je bio zapovjednik da se je izuzeo u najključnijoj bitki i da poslije toga nastavi biti general zapovjednik. Ne može, ne može, to je prevara. Pa ljudi vam pilaju voćnjake, zasade višegodišnje. Mladi čovjek u Vrgorcu pred kamerama je pilao cijeli zasad. Da, smiješno je, smijte se. Pa o tome čovjeku se ne smije progovoriti, Todoriću. U trenutku kada je tražio taj novac, u trenutku kada je tražio potporu na sastanku kada mu je Božo Petrov kazao da ne smije to napraviti, da neće to dozvoliti mu, kada je dignuta kaznena prijava, kada je vidio informacije i saznanja onda se je digla halabuka odakle ima netko pravo dignuti kaznenu prijavu. A sada se pozivate na DORH a ne istražno povjerenstvo. Ma koji DORH? Koji DORH? Ono što imaju u ladicama milijarde su u pitanju. Možemo mi istražna povjerenstva otvoriti i o vašim koalicijskim partnerima, recimo vjetroelektranama. Milijardu i pol kuna godišnje. O bankama, 4,5 milijarde kuna na naknadama izvuku iz države godišnje, na naknadama i provizijama, bez kamata. Opljačkan je hrvatski narod ali ovaj Parlament mora biti u udarnom terminu javne televizije ali to Stipići, Jasenovi prijatelji, Bačići, kumovi Šeksovi od Ustavnoga suda do Bačića predsjednika kluba, to je toliko izmreženo. Ja znam da su Boži Petrovu jedanput prigovarali zbog kuma jednog jedinog kojeg je zaposlio, čak nije bio ni zaposlen, prigovorilo i s pravom. A Šeks sve kumove, predsjednik kluba HDZ-a kum, u Ustavnom sudu predsjednik kum, u Vrhovnom kum, ono „Cosa nostra“ je malo tulila, bila složena, eto, toliko o tim shemama. I sada mi dolazimo u poziciju da saborski zastupnici od straha toga velikoga Milera, …/Govornik se ne razumije./… Miler je bio vrlo dobar igrač u operativnoj akciji SOA na osječkom području ne smijemo kvrkniti. Koji je razlog gospodo jer nemamo povjerenstvo? Pa uozbiljimo se. Dignimo ovu ruku bez obzira koji su povodi SDP-a. Ili su povodi ovdje

ozbiljno jer da više neće vrijediti ono pravilo ako ne možete riješiti problem osnujte povjerenstvo. Zbog čega ovo događa se? Zbog toga šta u ovome Domu su sjedili ljudi koji su pogodovali isključivo Todoriću. Znači nije ključni krivac Todorić, nego ovdje je krivac bio, na ovim klupama sjedio, u ovome zraku. Ali odavde ne proizlazi Vlada, znači odavde proizlazi, mi smo odgovorni ne bude li se istraživalo. Mi, mi, ja vi, mi smo odgovorni. Svi od predsjedavajućeg Reiner do tebe gospodine Grmoja, svi smo odgovorni i mene. Prema tome, povjerenstva su propisana, zna se što im je posao, zna im se uloga i znaju im se ciljevi. I vjerujem da je ovo pozitivno i da je ovo dobro i vjerujem da će kolege i iz HDZ-a i iz MOST-a i kolege iz drugih stranaka, SDP-a i HNS-a naravno svesrdno dignuti ruku poglavito kolege iz HNS-a za ovo povjerenstvo. Hvala. Imamo dvije replike. Prva je uvaženog zastupnika Nikole Grmoje. Poštovani kolega Bulj, dobro ste primijetili da je to jedna uvezana priča. Mnogi su imali koristi od Agrokora i od Ivice Todorića, mnogima je zaposlio ili rodbinu ili prijatelje, ja sam negdje čak i rekao i ljubavnice. Pitanje je što se događalo sve kroz ove godine i što sve može izaći. I toga se oni boje. Možda će Ivica Todorić nakon ove istrage i završiti u zatvoru, možda se to i dogodi. Ali ono što izgleda žele oni koji su mu pogodovali, žele onemogućiti da se sazna potpuna istina i u tome im danas pomažu zastupnici HDZ-a koji su podržali početno ovo Istražno povjerenstvo da bi danas nakon Kluba zastupnika HDZ-a promijenili stav i sada čvrsto stoji iza toga da bi istražno povjerenstvo utjecalo na istragu. Mi ne govorimo o kaznenom postupku, mi govorimo o istraživanju svih okolnosti, uloge, institucija, regulatora i svega ostaloga što je dopustilo Agrokoru, odnosno Ivici Todoriću da stvori ovakav koncern koji na ovakav način utječe na hrvatsko gospodarstvo. To su ključna pitanja. Kolege iz HDZ-a argumenta nemaju, ne treba nas biti, pitate se koliko nas je, dovoljan sam ja sam ovdje, dovoljan sam sam ja, kada kolege iz HDZ-a nemaju argumenata. Evo neka svi dođu iz HDZ-a ja sam sam dovoljan jer je istina i argumenti na strani ljudi, zastupnika koji u ovom Saboru traže istražno povjerenstvo. Oni koji nemaju argumenata oni uglavnom šute, evo kolege iz HNS-a šute, oni su poslali nekakvo priopćenje, pišu po twitteru, twittali su danas puno da ne podržavaju istražno povjerenstvo nego, jer ne žele ugroziti institucije. Pa kakva je to priča? **Reiner, Željko Pa da, dobro ste, evo od kraja ću krenuti, HNS je potpisao u biti za opoziv Marića ministra, ali bivši ministar Vrdoljak, tj. njihov koalicijski partner nazvan Ledo škrinja znači Ledo škrinja koje su pune sladoleda njemu dodjeljivane. Ali o tome, po tome. To je dogovoreno već prije koalicija, mi smo s time bili upoznati, znamo lobije unutar energetskih tih isto, pa reći ću pljačkaških namjera prema hrvatskoj energetici. Da u pravu ste, tko je sve zaposlen, žao mi je što nema ovdje SPD-ovaca, i ministrova žena iz SDP-ova ima od Canjuginih žena, ovih, oni do pitaj, mislim da je to sada nabrajati, to je pozapošljavalo, to je se toliko ispremrežilo unutar političkih elita. Meni nitko nije ni u rodbini niti prodavač Konzuma, znači trgovac najobičniji. Znači, apsolutno nema nikakve, ali mi je žao tih ljudi kad ih vidim i trebamo ih zaštititi, s tim se slažem. Ali trebamo povjerenstvo koje će kazati zbog čega je uništeno hrvatsko gospodarstvo. Zbog čega su sve subvencije otišle Ivicu Todoriću, nekom Enveru Moraliću, za Kutjevo i Đakovo, koji ne ispunjava obaveze, nekom Emilu Tedeschkom, ispunjavali obaveze vidimo, trebali pogledati sve, jer ne mogu se stvoriti carstva. Primjera, u mome Sinju, ljudi koji nisu imali 5 kuna u džepu devedesete, godine '91., odjedanput vlasnici svega. Ono što je bilo dobro, oni su vlasnici svih objekata, imaju urednu građevinsku dozvolu jer su to stari kulturni objekti koji dobro posluje, ugostiteljska djelatnost, nije im potrebno sada građevinske dozvole. Prema tome, o ozbiljnoj temi se govori, ovo je ozbiljna institucija, ja mislim da je trebalo zaštititi ovu instituciju, da će predsjednik Sabora tražiti da da ovo budu tv prijenosi hrvatskih sjednica, da narod čuje i procjenjuje o čemu se radi, ali oni su ovo zamaglili jer im veliki voda iz Slovenije sad naredio da ovo ne bude na televiziji. Hvala. Slijedeća replika je uvaženog zastupnika Marka Vučetića, Pa evo gospodine Bulj, vi ste izuzećem gospodina Marića usporedili sa generalom i ratom, evo ja nažalost nisam u Domovinskom rtu, ali bi to usporedio sa nogometom. Vi navijate za Hajduk, ja za Dinamo, oboje volimo hrvatsku reprezentaciju, pa sad zamislite da je izbornik Čačić zapravo gospodin Plenković, i da mu Rakitić, tj. gospodin Marić u ključnoj utakmici za Europsko prvenstvo i Svjetskom prvenstvo, finale Svjetskog prvenstva, jedna od najvažniji utakmica hrvatske reprezentacije kaže ja bi se izuzeo iz ove utakmice, igramo protiv Švicarske, ja sam svoju karijeru počeo u Švicarskoj, ne bi igrao tu utakmicu, ako dođem u priliku za gol, namjerno ću promašiti i sad mu izbornik Čačić, tj. Plenković kaže ma igraj utakmicu, ako dođe do prilike za gol, namjerno promaši, nema veze ako imamo jednog igrača manje. Mi smo najvažniju utakmicu možda u hrvatskoj povijesti igrali bez od ključnih igrača i to je sukus svega. Dakle, radi se o izuzeću ministra Marića koji je bio ključan igrač u svemu tome i mislim da usporedite situaciju sa nogometom jer imali ste sličnu opservaciju sa Domovinskim ratom i generalom. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Nešto će odgovoriti uvaženi zastupnik Bulj. Pa složit ću se s vama, ali Marić je postavljen tu da odradi dio posla jer je to činjenica i je evidentno u onome trenutku kad je Tihomir Orešković Orešković bio, u biti kad se pokrenuo HDZ-ov opoziv protiv svog premijera, da je tada bio mandatar u istom trenutku baš Marić i to na prijedlog oni koji su i tražili ostavku od Orešković, to su Gregurić i Valentić. Oni su treneri ovome slučaju, on je tu samo produžena ruka njihova i to je činjenica i tome nemamo mi spora. Pa to je isto i Andrej Plenković, tako da i tu nemamo spora. Međutim, mi u Parlamentu, mi ovdje u Saboru, moramo sve uraditi da ovo bude javno i transparentno, predsjednik Sabora u ovom slučaju, potpredsjednik, oni moraju inzistirati da se ne ponižava institucija Sabora, saborskog zastupnika, Parlamenta jer je on iznad Vlade. Ovo je parlamentarna demokracija i ovo mora biti izravno na tv prijenosu, na javnoj televiziji. To je demokratski standard parlamentarne demokracije. Ovako nije u Koreji. Nije bilo za vrijeme Sadama Huseina. Parlament je onaj di se debate vode, gdje javnost sluša se ne razumije./… i na taj način smo mi transparentni, javni, jer nas je narod ovlastio da govorimo u njihovo ime, a ne podcjenjivati ovaj Dom, na ovaj način. I raditi cirkus, predsjednik Sabora od Parlamenta jer je zatvoren u ova 4 zida i govorimo jedni drugima. Hrvatski birač je dužan ovo čuti…/Govornik se ne A oni ponižavaju i gaze ovaj Parlament zbog njihovih interesa. Jer ovdje je očito Gregurić i Valentić i Šeks, oni su iznad Parlamenta, ali mi smo ti saborski zastupnici i vi gospodo iz HDZ-a i mi iz MOST-a, i SDP-a, bilo koje stranke, ne smijemo dozvoliti ni predsjedniku Sabora ni Ravnatelju HTV-a da degradira ovaj Dom. I na tom ćemo raditi šta žešće. Hvala. Slijedeća pojedinačna rasprava je uvaženog zastupnika Nikole Grmoje. Izvolite. Poštovane kolegice i kolege, evo nema nas tu puno u sabornici, ali argumenti su svima razumljivi, nisu razumljivi i nisu prihvatljivi onima koji su stav zauzeli, koji ga zauzimaju na temelju onoga što kaže veliki vođa, tako su zastupnici HDZ-a znači kolega Bačić i kolega Borić pokušali braniti neobranjivo, znači činjenicu da su podržavali istražno povjerenstvo, da bi danas promijenili stav iako nikakvog valjanog argumenta za to nemaju. Dakle, radi se o tome da se anketira hrvatske građane, i da ih se pita jeste li za to da Sabor pokrene istražno povjerenstvo, istraži okolnosti koje su dovele do toga, da Agrokor na ovakav način utječe na hrvatsko gospodarstvo, da ugrozi cijeli gospodarski sustav, da Vlada mora reagirati donošenjem jednog neuobičajenog zakona, ja sam uvjeren da bi većina građana podržava taj prijedlog jer građani žele istinu, građani žele istinu o Agrokoru. Građani žele istinu o Ivici Todoriću, ali ne samo o Ivici Todoriću i Agrokoru, nego svima onima koji su omogućili da Agrokor naraste do ovih razmjera i da utječe ovako na hrvatsko gospodarstvo i da bude tema zadnjih nekoliko mjeseci. To je glavna tema. I ta glavna tema ovih zadnjih mjeseci danas nije glavna tema, danas nije glavna tema jer je tako odlučio Andrej Plenković i ovi njegovi mentori koje je spominjao kolega Bulj, Gregurić, Valentić, Šeks. Znači, oni su odlučili da ova rasprava bude na dan premijerova posjeta Ljubljani i da svi mediji pišu o tome, a da ne pišu o ovim argumentima koje mi iznosimo ovdje u Hrvatskom saboru. Ti argumenti su neoborivi. Oni su neoborivi i svatko razuman će podržati ovaj prijedlog. Svatko razuman. Ovdje se ne radi o prijedlogu SDP-a. Pokušale su kolege iz HDZ-a ući u motive iz kojih motiva to SDP čini pa onda jedni kažu da je motiv rušenje Vlade. Teško se ova Vlada može srušiti. Ovo je kupljena većina, ona se teško ruši. Doduše svakome iole poštenom čovjeku ta većina i način do koje se došlo do te većine je mučan, ali ta većina je čvrsta. Ovdje se ne radi o tome, ovdje se radi o istraživanju okolnosti koje su dovele do ove situacije. I zašto bi itko tko nema putra na glavi bio protiv ovog? Zašto bi itko bio protiv istražnog povjerenstva u kojem neće sjediti Gordan Maras, nego će sjediti predstavnici svih političkih stranaka. Kakvog putra na glavi imate kolege iz HDZ-a? imate kolege iz HDZ-a? Ili ste samo poslušnici koji slušaju velikog vođu. Ne znam što je gore, ne znam što je gore! Ja spavati ne bih mogao kada ne bih podržao ovaj prijedlog, kada ne bih podržao prijedlog da istražimo čovjeka koji je mnoge hrvatske poljoprivrednike, mnoge hrvatske OPG-ove, mnoge hrvatske građane zavio u crno. Pa evo danas je demograf Šterc napao Vladu i premijera Plenkovića odlaze nam mladi. Pa ne odlaze mladi samo zato što nemaju posla, odlaze iz tog razloga. Odlaze upravo iz onog razloga kojeg ste vi naveli kao razlog zbog kojeg ne treba pokretati ovo povjerenstvo. Povjerenje u institucije, a mladi više nemaju povjerenja, nemaju nade da će u ovoj zemlji krenuti bolje. I vi se na to pozivate. Može vas biti sram! Može vas biti sram da se pozivate na takve argumente koji vrijeđaju zdrav razum. To nisu nikakvi argumenti! Kakvo povjerenje u institucije, ako ne znamo ni kakvu istragu DORH provodi, ni što se istražuje. Mi ovdje tražimo jedan širi kontekst. Tražimo znači da se istraže sami počeci Agrokora ne samo uloga ministra Marića. Za njega je valjda svima u u Hrvatskoj jasno da je znao što se događa u Agrokoru. I kad se govori o odgovornosti svih članova Nadzornog odbora ona ne može biti ista kao ministra Marića. Ministar Marić je bio visoko pozicioniran u Agrokoru i uz to je ministar financija, čovjek koji poznaje situaciju, koji mora znati ta izvješća koja je dobio mora odmah uočiti u čemu je problem. I trebao je upozoriti kolege. Ali sam uvjeren da će tonski zapis za kojeg je kolega Slaven Dobrović tražio da se javno u cijelosti objavi biti objavljen. Ali ako ne bude istražnog povjerenstva tko zna što se raditi i sa tonskim zapisom? Tko zna hoće li izaći i tko zna što će se s njime raditi, a toga se bojim. Toga se boji premijer Plenković, jer ovdje nije više samo u pitanju glava ministra Marića. Ovdje je u pitanju glava predsjednika Vlade koji je žestoko branio svog ministra, iako su mu ovdje u Saboru podastrte sve činjenice. I sada kada je u jednom tjedniku izašla dokumentacija koja pokazuje da je ministar morao znati kolika je izloženost Leda i Jamnice, da je to morao znati i dalje premijer misli da je teflonska tava i da će uspjeti otresti od sebe to. Ali i teflon ima rok upotrebe i teflon ima rok upotrebe gospodine Plenkoviću. I iz ovoga se nećete lako izvući. I Zdravko Marić će vas u konačnici doći glave! A činjenica da branite ovako čvrsto ministra Marića pokazuje da vam nije stalo do istine, da ste i vi sami upleteni i da očito štitite one mentore koji su vas postavili na ovu poziciju. Rekao sam kolegi Bulju u onoj prvoj Vladi Miro pazi ti si najopasnije oružje za HDZ. Kad se digne Stazić i napadne HDZ oni cvjetaju, njima je to idealno. Onda njima raste rejting, ali kada se ti kao hrvatski branitelj koji si bio na svim bojištima dok su oni pokradali Hrvatsku, kad se digneš i kad ih udariš to najviše boli. I pazi, oko tebe su sami obavještajci koji te filaju određenim informacijama i možda ćete iskoristiti za neku situaciju kad nekoga treba eliminirati. Eliminacija Tomislava Karamarka koja je možda bila, koja je možda bila potrebna, čovjek je bio upleten u aferu je bila jedna obavještajna akcija određenim krugovima u HDZ-u ili krugovima koji stoje iza HDZ-a je odgovarala eliminacija Tomislava Karamarka. I nije čudo da su dvojica zastupnika za koje svi znaju da nemaju dlake na jeziku, da kad čuju za nekakvu kriminalnu aktivnost da će je odmah ovdje reći. Ja tada nisam bio zastupnik, bio sam glasnogovornik MOST-a. Nije čudo da je došla do tebe Miro i do mene. To nije čudno. I ta sva klika, se sada ponovno sjatila u HDZ. Svi su se pomirili. Veliko pomirenje Miro. Svi su na predstavljanju Sanaderove knjige. Luka Bebić i Šeks su sada skupa i Ivo Sanader. Kakav je stav sad predsjednika Kluba HDZ-a Branke Bačića o Ivi Sanaderu. Znadeš li Miro, kad se neprijatelji ujedinjuju? Kad se pojavi još opasniji neprijatelj. Pojavila se politička opcija, koja nije dio struktura, politička opcija koja je u ovom Saboru natjerala HDZ-ove zastupnike da izglasuju Zakon o arhivima. Politička opcija koja je krenula u gospodarsku ilustraciju. Politička opcija čiji je predsjednik rekao Todoriću, nećeš dobiti milijardu kuna, politička opcija čiji je predsjednik podigao kaznenu prijavu protiv Ivice Todorića. Ovo je možda ovako malo, bolna i čudna istina, ali ja je govorim i rekao sam neke stvari možda koje nisam trebao reći. Ali, rekao sam sve što mislim i osjećam i što sam u ovih nešto sitno godina, od kada sam u politici uočio. Ovo je jedno veliko ujedinjenje, veliko pomirenje, kako bi se zaštitile stare strukture, strukture duboke države, veliki gospodarstvenici koji su praktički stari komunistički direktori, koji su nastavili upravljati Hrvatskom i ovladali Hrvatskom dok ste vi ginuli na bojištu. Evo, za repliku se javio uvaženi zastupnik Bulj. **Bulj, Miro (MOST)** Kolega Grmoja, da na predstavljanju Ive Sanadera i Vladimir Šeks i Bebić, sad odjednom cvjetaju ruže i te strukture sad su se ujedinile baš zbog te opasnosti ugroženosti, ali to je naravno pod palicom opet Gregurića, Valentića i tih istih gospodara koji jednostavno su shvatili da moraju zajedno obraniti svoje pozicije. I činjenica je da je rušenje Oreškovića u biti bio produkt, zamislite odakle hrabrost biti i dalje ministar u tehničkoj Vladi u istom trenutku vam je tehnički premjer Tihomir Orešković, a vi mandatar. Zamislite, o kakvoj se tu osobi radi i odakle snagu uopće crpi, a premjer je bio predložen od strane HDZ-a, zbog toga sam promijenio tada mišljenje, tj. dobio mišljenje o Oreškoviću, kada se odupirao i kazao e nećete gospodine Greguriću, Valentiću i vi ostali, da na taj način vi mene vodite kao lutku na koncu. Ali ujedinjenje je interesantno. Čuvaju svoje strukture i Ivo Sanader, jednostavno, oni ga shvaćaju i prihvaćaju kao svoga ćaću, vođu. Mene su gazili, mislim mene su gazili za vrime Ive Sanadera dole u Sinju na sve strane. Zabranjeno sudjelovanje u Alci, ali zato pozivaju kad dolazi u Sabor, gospodina Bačića, ćaću, ali neće mene zovnuti kao bivšeg alkarskog momka, kao člana uprave bivšega, pa čak, sad sam član također oni neće mene zovnuti. Nema šanse, bez obzira na tradiciju alkarsku, obiteljsku, neće. Vaš će zovnuti jer ste u mladeži HDZ visoko pozicionirani. Da ja sam ga osnivao, Tuđman se u grobu okreće. okreće. Tuđman se u grobu okreće šta se događa sa državom. Ja vam kažem, ja sam ga osniva. Ja sam osniva tu stranku. Andrej Plenković se mislio 2011. u koju će stranku.

ne čuje./… Ja se ispričavam, ali ne razumijem čemu ovo vrijeđanje, da se radi mene, šta, pokojni predsjednik Tuđman okreće u grobu, radi čega? Nije mi jasno. Znači, razumim da vas boli, da vas …/Govornik se ne razumije./… nije pozva, kad je došao u posjetu u Sabor, nije uopće tolko bilo ozbiljno, nije uopće tolika teorija zavjere protiv vas. Znači, stvar se slučajno dogodila. Ali da na temelju toga, vi sad mene prozivate, zato što sam ja bia, na prijemu valjda u Saboru, da se sad pokojni predsjednik okreće u grobu, to mi nije jasno. Da uopće vi ko opcija, koja se našla slučajno negdje na ledini, imate pravo komentirati to, to mi nije jasno. I pametovati ovdje i HDZ-u i svima.

se navodi omalovažavanje zastupnika. Da ja sam kazao, da se čovjek koji na Sinjskoj alci kazao da Alka se simbolizira jedinstvo hrvatskog čovjeka i opstojnost hrvatskog čovjeka na ovim prostorima, to je rekao doktor Tuđman na Sinjskoj alci prvi put,

potporu drugom kandidatu. Nije Alka, ni HDZ-ova, ni SDP-ova, ni Mire Bulja. Ali vaša uvreda na kraju, tu stranku koju vi sidite, ja sam osniva. Ja kao dječak, nosio letke, lipo sa svojim ujcom koji je bio politički zatvorenik, koji je umro tužan, što se događa za vrijeme Sanadera. Nemojte mene o HDZ-u i Tuđmanu, jer apsolutno, sva načela su izdana. Sva ocjenjujem da nije povrijeđen Poslovnik apsolutno i predlažemo sa time ako se slažete svi svi i da damo riječ kolegi Grmoji da odgovori. **Grmoja, Nikola (MOST)** Poštovani kolega Bulj, ja ne znam zašto se vi uznemirujete i replicirate kolegama iz HDZ-a. to su ljudi koji svoju poziciju baziraju na tome da moraju slušati ovog ili onog velikog vođu ili na nekakvoj nižoj ili višoj razini. Ja i vi nismo takvi izašli smo i upravo ovo što kaže mladi kolega da smo se skupili na ledini upravo to jest naša snaga. Nikome se niste morali dodvoravati da biste došli na listu Most-a, a onda su vas građani upravo na takvoj listi, nije vam trebao nikakav predznak poseban, brend oni kažu HDZ je brend, nije vam trebao brend. Imali ste vaše ime i prezime i ono što ste radili od vremena dok ste bili hrvatski branitelj pa nadalje. I dok su se oni klanjali Ivi Sanaderu vi ste mu na sinjskoj pijaci rekli izdajniče doći će i tebi kraj, a onda su ga se odrekli. Klanjali su se Tomislavu Karamarku pa su ga se odrekli. Sada se zaklinju u Andreja Plenkovića odreći će se i njega. Odreći će se i njega jer će i on morati odgovarati za ovo što se događa, za štićenje kriminala u Agrokoru, za situaciju da HDZ kao vladajuća stranka koja vlada Hrvatskom na svim razinama ne dopuštaš ni toliki minimum demokracije da se u Hrvatskom saboru raspravlja o najvažnijoj temi u Hrvatskoj o stanju u Agrokoru, čak ni toliko nam ne žele dopustiti. Pa televiziju su okupirali davno. Imaju predsjednika Sabora, imaju predsjednicu države, sam se premijer Plenković hvali s tim, imaju premijera, imaju većinu županija ni toliko demokracije ne dopušta stranka koja je stvarala Hrvatsku državu i koja se borali za demokraciju zajedno sa ostalim strankama i hrvatskim braniteljima prvenstveno čak ni taj minimum demokracije ne dopuštaju. Hvala. Za repliku se javio i uvaženi zastupnik Gordan Maras. Izvolite. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepa. Ja mislim da ovo nije slučajno kolega Grmoja planirano niti za danas rasprava, nije samo to da je premijer Plenković išao u Sloveniju nego se danas i bira predsjednik Vrhovnog suda u Saboru, danas je bila sjednica, danas je bila rasprava i oko tri suca Ustavnog suda, znači sve je to napravljeno tako da se što manje prostora da ovoj temi da se to pokuša izgurati iz fokusa javnosti, šta mislim da se neće uspjeti zbog toga što zbog toga što to ne smijemo dozvoliti. I hoću ovdje reći i odajem priznanje, evo javili su mi sada ljudi da N1 televizija još uvijek prati uživo ovu raspravu i sa te strane mislim da je to velika stvar, da jedna televizija omogućuje građanima RH da čuju koji su argumenti za i šta ljudi neće imati priliku čuti s obzirom da HDZ još nisam vidio njihov prijedlog, a kolega Bačić je to najavio. Znači još nije stigao, ima još 10, 15 minuta rasprave do trenutka do kada mora stići prijedlog da se vidi šta to HDZ želi izbaciti iz ovog zahtjeva, a šta želi ubaciti. Kada bi bilo takve volje onda bi bio moguć i dogovor. Jedini problem je šta HDZ uopće ne želi raspravu i to je

kolega Maras, apsolutno se slažem, ali mislim da bi HRT kao javni servis kojeg plaćaju svi građani trebao prenositi ovo, da bi trebao dati više prostora ovoj raspravi ali definitivno ovo je jedna odrađena operacija u kojoj se namjerno ova rasprava stavila u popodnevnim satima na dan posjeta premijera i još neke teme su naravno danas bile također važne kako bi se što manja važnost u medijima dale u ovoj temi. I to je plan premijera Plenkovića. On je jučer pokazao na koji način je on mislio ovu priču zatvoriti. On je samo otresao, ja sam rekao da on misli da je teflon, da je od teflona ali neće uspjeti, neće zaključiti ovu priču sa reciklažom jer ova priča nije reciklaža. Izašla je dokumentacija koja iz koje je netko tko se predstavlja kao sposoban ministar financija, financijski stručnjak morao iščitati da su Ledo i Jamnica jako izloženi i da taj kredit se ne smije dati tim dvjema tvrtkama. I morao je upozoriti svoje kolege koji sjede u nadzornom odboru kao predsjednik tog nadzornog odbora. A ja vam garantiram jer poznajem Slavena Dobrovića, znam kakav je to čovjek, garantiram da govori istinu i da je ministar sudjelovao u raspravi i da je svojim argumentima bio na strani dodjele ovih dvaju kredita. Nije on nagovarao Slavena ajde Slavene glasaj za ovaj kredit, ali je u raspravi, znači Slaven mi je rekao da on uopće nije sudjelovao u raspravi da su bila pitanja i da je u raspravi se išlo u smjeru da je sam ministar Marić išao u smjeru dodjele kredita ovim dvjema tvrtkama. I onda se nakon toga izuzeo. Iz tog razloga iz drugih razloga, želimo istražno povjerenstvo da se to sve istraži. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. Sljedeća pojedinačna rasprava bit će uvaženog zastupnika Pernara. Izvolite. Hvala. Većina ljudi u ovoj raspravi o Agrokoru bavi se pojedincima, bavi se imenima, međutim sustavni problem koji nas je doveo gdje nas je doveo se u pravilu ne spominje odnosno skriva. postavlja se pitanje zašto je toliko poduzeća poslovalo isključivo sa Agrokorom. Naime, o čemu se radi? Uvozni trgovački lanci imali su jeftiniju uvoznu robu. I zašto je to bitno? Ispričavam se.

Poanta je u tome da je uvozna roba bila jeftinija. I što se događalo? Domaći proizvođači su svoju robu mogli zapravo prodavati jedino Agrokoru. Ako nisu htjeli prodavati Agrokoru, ako su bili na policama Lidla, Kauflanda, koga već trećeg, tamo njihova roba nije konkurentna. Bila bi skuplja od uvozne i ne bi se prodavala. I onda su oni pristali na to da prodaju samo Konzumu odnosno da im je Konzum glavni distributer pod malim uvjetom, pod malim uvjetom, naravno Todorić im je rekao može, može veća cijena, kao morati ćete se malo strpjeti. I malo po malo su se oni strpjeli i na kraju je to strpljenje se pretvorilo zapravo u kreditiranje Agrokora, neizravno, a na kraju i u izravno putem onih mjenica, regresnih itd.. Zašto je ovo sve bitno? Bitno je zato jer osim što će na kraju ovog hajmo to nazvati, ove tragedije, znači za godinu dana kada prođe lex Agrokor, tada će Agrokor ići u stečaj i milijarda eura ide van iz Hrvatske. Zato jer ti lešinarski fondovi su u Americi i ti stranci će se naplatiti i izvući će lovu i ovdje u Hrvatskoj će ostati ruševine. I što će se dogoditi? Netko će preuzeti Agrokor. Međutim, taj netko tko ga preuzme ne samo da neće dobavljačima vratiti njihovo, znači dobavljači se mogu pozdraviti sa svojim potraživanjima, nego taj netko će reći zašto bih ja prodavao skuplju robu, zašto bi moj tržišni udio padao? Ja ću vam navesti jedan slikoviti primjer. Ja znam iz iskustva da je sve jeftinije u Lidlu nego u Konzumu. I ja idem zato kupovati u Lidl, npr. I što se događa? Onaj tko će preuzeti Konzum imati će izbor, ili će uzeti jeftiniju robu iz uvoza ili će gubiti kupce. I na kraju će pod pritiskom tržišta, jer ljudi kupuju jeftinije jednostavno biti prisiljen kupovati, odnosno prodavati jeftiniju uvoznu robu i zapravo će domaća proizvodnja krahirati za godinu dana, odnosno domaće proizvodne firme će izgubiti svoje tržišta. E, taj problem nitko ne vidi. Zašto? Zato jer je očito iz aviona, to je ono što mi svi ovdje u Saboru znamo ali nažalost mnogi građani ne znaju. Znači građani ne znaju da HNB ima ulogu mjenjačnice, tj. vi im to kažete a oni ne razumiju što to znači i vi im kažete da kuna vrijedi više nego bi trebala vrijediti, odnosno da više možete uvozne robe kupiti za nju nego što bi trebali moći ali oni u tome ne vide problem. Zašto? Zato jer njima prividno odgovara to da mogu… Oprostite gospodine Bulj, ako hoćete pričati, molim vas odite van pa razgovarajte sa kolegom Marasom. Hvala vam. Znači, ovo je bitna tema, gospodina Bulja možda ta tema ne zanima što ja sada govorim ali građani, građane isto ja pretpostavljam ne zanima. Mnogima je puna kapa, kažu šta sada Pernar tebe moram slušati. Morate me slušati zato jer ja ovo moram ponavljati a moram ponavljati zato jer vi to morate razumjeti. Naime iako građanima prividno odgovara to da im je jeftinije kupovati uvoznu robu nego bi trebalo biti, na duge staze to vodi urušavanju domaće proizvodnje. bez realnog tečaja nema poljoprivrede. Ako vi odlučite da će uvoznik, recimo kukuruz, biti jeftiniji od domaćeg, vi ćete ili, imate dva izbora kao proizvođač kukuruza, ili ćete ga prodavati ispod cijene sa gubitkom, ispod cijene sa gubitkom ili ćete jednostavno odustati od proizvodnje ili ćete voditi farmu, muznih krava i doći do blokade i deložacije jer ispod cijene prodajete mlijeko ili ćete jednostavno poslati te krave u klaonicu. I tako funkcionira zapravo kompletni, pazite misao, kompletni naš sustav. Drugim riječima, cjelokupna naša ekonomija odnosno njen proizvodni dio, proizvodni dio nazovimo to Kraš, nazovimo to znači poljoprivreda, Belje, PIK Vinkovci itd., to sve jednostavno ide u propast jer je zbog tog tečaja sve iz uvoza jeftinije. U doba socijalizma šta je bilo? Valuta dinari bila je slaba. Što znači da je valuta bila slaga? To znači da je uvozna roba bila skuplja i vi koliko god ste proizveli recimo svinja, PIK Vrbovec bi otkupio sve svinje. Zašto? Jer je uvijek bila domaća svinja jeftinija od uvozne. I koliko god ste vi mogli svinja napraviti toliko su ovi svinja otkupljivali. Danas je situacija takva da je jednostavno uvozna svinjetina jeftinija, uvozna piletina jeftinija, uvozna jaja su jeftinija. I jednostavno cijeli jedan sektor umire. Zašto se onda o ovome ne smije govoriti? Ne smije se govoriti zato jer je tečajna politika i monetarna kakvu smo prihvatili 1994. proglašena svetom kravom koja nema alternative. Znači bolje da propadne proizvodnja, bolje da naš seljak nema kome što prodati, bolje da uvozna roba bude jeftinija, sve je bolje, bolje je da ljudi nemaju posao, bolje je da ljudi odlaze van, bolje je da ljudi ne mogu vratiti te kredite nego da se mijenja tečajna politika. I s jedne strane mi možemo analizirati uzroke sloma Agrokora ali ovo povjerenstvo iako ću glasati za njega, u suštini po meni nije potrebno da bi se shvatili uzroci sloma. Uzroci sloma su slijedeći. Prvenstveno provođenje restriktivne monetarne politike, jer smanjenjem ponude novca se povećava njegova cijena odnosno kamata. To su visoka kamata udružena, sa premalim povećanjem novčane mase, znači da jednostavno ta neka inflacija novčane mase, rast novčane mase je bio mali. Jednostavno su kamate bile veće od toga, porezi su u ovom sustavu bili veliki, jednostavno Todorić, čak i hipotetski da je sve pošteno radio, opet bi propao. Jer u ovom sustavu on je bio osuđen na uspjeh. I ja mogu vikati do sudnjeg dana da novac za otplatu kamate ne postoji, i da ćemo svi ići u propast ali jednostavno ljudi to ne žele čut. Ja mogu govoriti da je tečaj nerealan, oni će reći kakve to veze ima sa mnom. Ja uporno govorim u Saboru, ljudi, jedina stranka u RH koja traži da se mijenja tečajna politika, da se ukine valutna klauzula i da se oslabi kuna, da konačno uvozni proizvodi poskupe i da domaći budu jeftiniji, krene domaća proizvodnja i zaposlenost, je Živi zid. Nažalost, ja bi volio da zastupnici HDZ-a kažu treba mijenjati monetarnu politiku. HNB mora prestat biti mjenjačnica. Ja bi volio da moj kolega Maras kaže isto to, volio bi da kolega Grmoja to isto kaže, i da kaže da Hrvatska mora imati svoju centralnu banku i kad bi on to napravio, kad bi rekao država se mora izravno iz centralne banke financirat, dosta je bilo kamatarenja, ja ne da ne bi u njemu vidio neprijatelja, ja bi mu rekao Grmoja, ajmo zajedno na izbore, idemo ovaj sustav pobijedit. Ali nažalost, u ovom Saboru je jako malo ljudi koji žele mijenjat monetarni sustav. Većina jednostavno prihvaća ovo trenutno stanje kakvo ono jest iako vidi da nas vodi u sigurnu propast. I žele pronaći milijun drugih razloga osim tog monetarnog, njima je sve drugo veći problem. Možemo raspravljati satima o recimo smijeni ministra Marića, a evo recimo ministar Marić iz osobnog kontakta s njim, mogu reći da je u biti kao osoba, neću reći najpoštenija, ali je ok tip, ok je osoba, ali jednostavno u ulozi koja je katastrofa. Hvala. Hvala. Vi ćete sad ponovno nastupiti u svoj završnoj riječi. Izvolite. Drage dame i gospodo, oni koji osuđuju u Saboru model poslovanja Ivice Todorića, i oni koji šalju DORH da ga istražuje, vode državu na isti način na koji je Todorić vodio Agrokor. A kako je Agrokor vođen od strane Ivice Todorića? Vođen je na način da su se krediti vraćali uzimanjem novih kredita i time da je dug sa vremenom rastao. Isti model upravljanja ima i država. Država nema otkuda vratiti kredit, onda uzima nove kredite, i s tim novim kreditima prebija stare a u stvarnosti je dug države iz godine u godinu sve veći. Kako dug države raste, tako država polako ostaje bez svoje imovine. Znači kreditori traže privatizaciju društvene svojine, državnog vlasništva s jedne strane, a s druge strane traže povećanje porezne presije na građane. I to su sve povezani procesi koji u konačnici rezultiraju time da zemlja propada, da se narod iseljava, da se djeca ne rađaju, da ljudi ne rade, itd., itd. Međutim, naš narod uopće nije svjestan toga što se zbiva. Ponaša se poput nojeva koji su zabili glavu u pijesak i što je jako bitno, u knjizi od Larryja Hannigana, Australca koji je 1971. napisao knjigu „Hoću zemlju plus pet piše slijedeće u jednom trenutku, veli, pojavila se stranačko politiziranje, ajmo tako reći, on to kaže party politics, i onda su se političari međusobno natjecali tko će pronaći rješenje pravo. Međutim, kaže, koja god rješenja su oni nudili nijedno rješenje nije funkcioniralo i porezi su se stalno iz godine u godinu povećavali. A zašto? Zato jer se nitko nije smio baviti uzrokom problema. A zašto se ne usude ljudi u koštac s politikom narodne banke? Zato jer znaju da te privatne banke koje nas drže u ropstvu, dužničkom. Bankarski karteli, znaju da oni kontroliraju medije, i sutra dan, kad bi netko od vas ustao protiv te financijske elite, sutra bi on bio na naslovnici Jutarnjeg lista i demoniziran. I moja je želja da ljudi u ovom Saboru skupe hrabrosti i da kažu pa da, problem je to što se dug ne može vratiti, pa da zbog toga propadaju firme, pa da zbog tog se događa deložacije, pa da zbog tog se zemljom izvana. Ali nažalost, ja ne znam što se s vama u Saboru događa. Nije mi jasno zašto vi taj problem ne želite vidjeti. Zašto taj problem ne želite vidjet? I na kraju što se događa? Vi se ovdje prepucavate, i ja skupa s vama, ali o čemu? Ja pokušavam reći da su krediti neotplativi, da novac se stvara samo kao dug, da država nema vlast nad novcem i da smo zato u kreditima i bez para, a vi se raspravljate o svemu osim o tome. O svemu osim o tome, dame i gospodo. Zašto ovaj problem najozbiljniji ne želite vidjet, meni nije jasno. Kao pripadniku hrvatskog naroda, ja sam osjetio, odnosno ja osjećam dužnost činiti sve što mogu da svom narodu pomognem. A vi nažalost, umjesto da stavite interes svojeg naroda i zemlje na prvo mjesto, a svoj interes na drugo mjesto vi ste svoj interes stavili na prvo, a narod na drugo mjesto. Svatko od nas u Saboru gleda svoj interes – gledam i ja, nema dileme oko toga. Svatko gleda svoj interes, ali mora interes društva bit iznad mog osobnog interesa. Pa ne mogu ja stavit tako situaciju da je meni osobno dobro, da imam plaću 17000 kuna, a da drugi kopaju po smeću i da ja kažem to je normalno, tako mora biti. Znači gospodo iz HDZ-a, iz SDP-a, iz MOST-a dajte da dignemo glas protiv financijske okupacije naše zemlje. Hajmo diči glas protiv trenutne politike centralne banke. Hajmo dići glas protiv najveće prijevare suvremenog doba, a to je novac kao dug. Ustanimo protiv zavjere koja je pripremljena izvana i koju smo prisiljeni provoditi iznutra. Stanimo zajedno i učinimo dobro za naš narod i našu zemlju. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Imamo jednu repliku uvaženog zastupnika Grmoje. Izvolite.

Poštovani kolega Pernar, budući da smo mi kao MOST sada opozicijska stranka, a da ste vi kao jedina opcija jednim većim dijelom dio vlasti, a jednim manjim dijelom opozicijska stranka jer ja vas moram podsjetiti. Znači, Juro Martinović koji je bio na vašoj listi je državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa. Kolega Mišić je dio vladajuće većine. Kolega Škibola je u ključnom trenutku kad se birao predsjednik Sabora koji će smijeniti kolegu Petrova podržao Gordana Jandrokovića i omogućio HDZ-u da uzme i treću ključnu poziciju u državi. Znači uz predsjednika države, predsjednika Vlade, da dobiju i mjesto predsjednika Sabora. Ne znam kolega Lovrinović on je tu negdje između, tako da praktički vi ste se podijelili. Znači, jedan je dio, jedan veći dio je u Vladi, jedan manji u opoziciji. I vi sad imate alate kako sve to napraviti, a evo mi ćemo vam kao klub MOST-a, kao opozicijska stranka u potpunosti opozicijska stranka dati punu podršku. Odgovor uvaženog zastupnika Pernara. **Pernar, Ivan (Živi zid)** Uvaženi kolega Grmoja, ja ne bježim od toga da na žalost dio naših zastupnika koji su išli sa nama na izbore su dio vlasti. Meni je žao što je od 8 zastupnika dvoje u jednom trenutku podržalo vlast, odnosno troje. Ali ono što je ključan detalj, znači Juro Martinović nije izabran u Sabor zahvaljujući tome što su birači preferencionalno izabrali mene. Trenutno iz naše koalicije samo Mišić podržava vlast od naših zastupnika, a Škibola je podržao u jednom trenutku i uspio je promijenit, tj. vjerujem da će uspjeti Zakon o RBA zadrugama izmijeniti. Ali ja to kako bih rekao, ja priznajem da među našim ljudima nisu svi bili savršeni, ja priznajem, ja od toga ne bježim i od toga ne skrivam. I moj cilj nije kako bih to rekao prepirat se sa vama na osobnoj razini i tvrditi da je kod nas sve super. Nije. Moj cilj je vama reći da je zemlja pod financijskom okupacijom i da na žalost Juro Martinović i Mišić nemaju ništa protiv toga, da su zapravo dio tog sustava. I mi ne možemo one koji su odlučili skrenuti tim putem na silu vratit nazad na hajmo reći pravi put. Ali mogu vas pozvati kao zastupnika, da stanete protiv trenutne monetarne financijske politike. I kažem vam iskreno, moja želja nije ići na izbore protiv vas i kritizirat vas. Moja je želja da mi zajedno izađemo na izbore i mijenjamo financijski sustav u Hrvatskoj koji ako se ne promijeni će upropastiti građane i firme i državu na kraju i nas same, jer narod će nas smatrat odgovornima. Hvala. Sad će završnu riječ u ime Kluba zastupnika MOST-a imati uvaženi zastupnik Miro Bulj. **Bulj, Miro Uvažene kolegice i kolege, odmah na početku, tj. u ovoj završnoj riječi kažem da izražavam ogorčenje i pozivam predsjednika Sabora da zaštiti ovaj Dom i da i da osigura pravo javnosti na Hrvatskoj radioteleviziji, jer to je javni servis i to naši građani imaju pravo da čuju nas izabrane o ključnim temama kao što je ova tema, a ne da mi u četiri zida pišemo sami sebi, nego evo danas postoje društvene mreže pa saborski zastupnici pokušavaju na taj način do onih koji se koriste društvenim mrežama plasirati svoje stavove o ovoj vrlo bitnoj temi. Istražno povjerenstvo i do sada su se osnivala četiri, pet puta povjerenstva. Nadam se da će jednoglasno se ovo ovo povjerenstvo izglasati bez obzira šta su kolege iz HDZ-a govorile SDP-u da je to neki cilj njihov drugi, MOST-ov neki treći. Ovdje treba biti zajednički cilj to je ono što smo se svi pozivali, to je istina. Činjenica da u slobodnoj samostalnoj Republici Hrvatskoj od Domovinskog rata uzrok najveće krize je znači ova kriza u Agrokoru koja je jednom čoviku politika iz ove sabornice koja u biti imenuje Vladu, saborski zastupnici u posljednjih 20 godina predala cijelo gospodarstvo Todoriću koji nije osnovni krivac. Političke elite u ovome Parlamentu dok se borilo za državu su omogućile sve Vlade da Ivica Todorić ovlada našim gospodarstvom. Ja sam osobno već digao kaznenu prijavu protiv Hrvatske narodne banke i Vujčića i njegovih viceguvernera zbog neodrađenoga dijela posla, a taj posao je bio, znači da prate znači financijsku stabilnost, a poglavito kod činjenice gdje smo svjesni da on vodi vijeće za stabilnost, koje je dužno pratiti i izvještavati ovaj Parlament i javnost o onome što se događa, a to je sam Vujčić priznao, kao guverner, da 2012. godine, svi su znali o problemu, kada je 10 milijardi kuna, bez zadužnica, tj. zadužnica bez pokrića Agrokor iskoristio i to je bio u biti udar na hrvatsku monetarnu politiku i financijsku stabilnost. I zaista se nadam, da ćemo jednoglasno izglasati ovo i pozivam sve saborske zastupnike da ne vjeruju velikim vođama, kao što se vjerovalo Sanaderu, dok se uključivalo, lociralo i transferiralo, proganjalo najistaknutije i najzaslužnije sinove Hrvatske, da se najveća pljačka događala u Hrvatskoj, to je slučaj INA-e i MOL-a i prija bijelih noći i telekomunikacija i naših drugih tvrtki koje smo izgubili na mome području, na vašim područjima, prema tome mi kao saborski zastupnici, moramo biti javni, transparentni i moramo omogućiti da ovo povjerenstvo odradi svoj dio posla, kao što se i dosadašnja povjerenstva bila. Prema tome, ja u ovome slučaju jedino mogu vidjeti problem jedan, ta to je znači diktatura jedne osobe i bojaznost saborskih zastupnika. Nemojte se bojati. Ja sam bio u situaciji kao saborski zastupnik, di sam glasao protivno volje odluke i vašeg kluba i Kluba Mosta. Nije to jednostavno. U ovome slučaju vi ništa ne radite, osim što omogućujete da dođemo do istine. To je jedina mogućnost. Zbog toga evo, na kraju ispred Kluba Mosta, koji podržava ovo, bez obzira kako će proći, ali očekujem od svih vas kolega da budemo narodni zastupnici, da dignemo glas protiv harača, protiv onih koji su gore opljačkali državu nego Tursko carstvo i sve poslije što se događalo i svi osvajači. Prema tome, svi zajedno možemo mijenjati ovaj sustav, ako ne, onda ovaj Parlament više nema smisla, nego imenujmo faraona, a nadam se da je i ćaćino vrijeme prošlo, ali inače vidimo, da mu se opet klanjate, ali iskreno se nadam, da ćete se oduprijeti i podržati ovaj prijedlog. Hvala lijepo. Hvala. Vama će replicirati uvaženi zastupnik Grmoja. **Grmoja, Nikola (MOST)** Poštovani kolega Bulj, imate jedan veliki problem u vašem izlaganju. Vi zovete zastupnike HDZ-a narodnim zastupnicima. A Izborni zakon je nažalost, još uvijek u većoj mjeri takav da izbor u Sabor ovisi o volji stranačkog vođe. I nažalost, većina zastupnika, ne samo HDZ-a nego i drugih zastupnika, na taj način se odnosi ovdje u Hrvatskoj sabornici i ne slušaju zdrav razum, ne slušaju argumente, ne slušaju činjenice, nego slušaju onu odluku koja je donesena u Vladi a koju je danas proveo Branko Bačić na Klubu zastupnika HDZ-a i koji oni ovdje sada čvrsto brane iako nikakvih racionalnih argumenata, protiv istražnog povjerenstva o Agrokoru ne postoji i nema. Nema ih. Kome nije u interesu da istražno povjerenstvo ovog Visokog doma provjeri sve činjenice, istraži sve okolnosti, vidi ponašanje regulatora i institucija koji su omogućile Ivici Todoriću i Agrokoru da na ovakav način ugrozi hrvatskog gospodarstvo. Tko bi normalan, tko bi racionalan, tko bi razuman, tko bi pošten bio protiv toga zahtjeva. Neovisno, o predlagatelju, neovisno o motivima, neovisno o željama. Može kolega Maras sanjati o tome da sruši Vladu Andreja Plenkovića. Ali, ta Vlada je kupljena, ona je čvrsta i ona neće pasti. I ne treba se s time zanositi, ako se netko s time zanosi, ne treba se s tim zanositi. Ali moramo svi biti zajedno, kako ste rekli, u ovom pokušaju da se istraže sve okolnosti oko Agrokora. Hvala. Na vašu repliku, odgovoriti će uvaženi zastupnik Bulj. **Bulj, Miro (MOST)** Hvala lijepo. Ja sam samo kolegama zastupnicima iz HDZ-a i ostalim kazao da su oni narodni zastupnici da se nemamo čega bojati u ovome povjerenstvu, jer očito njihove kolovođe nekoga žele zaštiti i nemaj razloga, niti jedan razlog nemaju podržati ovo povjerenstvo, jer će i oni biti sudionici ovoga povjerenstva, tj. njihovi predstavnici i narod ih je zato izabrao. I tu se u potpunosti slažem, da je tu očito pritisak na saborske zastupnike, a nema razloga, pod krinkom, kao da se vode sudski procesi, šta nije istina, nego istražne radnje. Ako je i to istina, ja nemam informacije, očekujem da ćemo jednoglasno ovo podržati i ja sam uvjeren da će saborski zastupnici ovo jednoglasno podržati. Bez obzira jel to dao prijedlog HDZ ili SDP ili Živi zid ili HSS, apsolutno to ne bi trebao biti nikakav problem. Prema tome činjenica je da se ovdje štiti očito veliki igrači. Ne smije se to povjerenstvo sastati, jer bi izašlo na vidjelo istina, a istina je nešto što očito ne odgovara ni Greguriću, ni Valentiću a ni Šeksu. Prema tome, jer očito opet je tata, tj. ćaća kako ga zovu, doktor Ivo Sanader, kome su se klanjali. Oni se jednostavno klanjaju Sanaderu, Kosorici, Karamarku i to sve jednoglasno izaberu. I oni koji se usprotivi na saborima stranke taj vam je budući predsjednik. Ja se sjećam riječi koji su ovako glasile, znači veliki pljesak je dobio Tomislav Karamarko i izašao je jedini Andrej Plenković, koji je rekao ne smije ovisiti Vlada ni HDZ o jednoj osobi a sada na slučaju Marića koji je bio Karamarkov isto prijedlog za mandatara ovisila je cijela vlada nismo imali dva mjeseca, ali točno ste pogodili nikad čvršća vlast nije sada sa Miloradom PUpovcem, HNS-om i Sauchom, nikad čvršća. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. A sada će u ime predlagatelja riječ uzeti uvaženi zastupnik Hvala vam lijepa gospodine potpredsjedniče. Kolegice i kolege zastupnici. Nakon ove duge rasprave drago mi je je hrvatska javnost imala priliku vidjeti tko se za šta zalaže i još jednom ću se zahvaliti onim medijskim kućama koje su prenosile ovaj prijenos. Iskoristit ću ovo vrijeme da napravim rezime i našeg prijedloga i onoga na šta je SDP spreman i šta je bila ideja ovog istražnog povjerenstva i kako su odnosno šta su klubovi zastupnika i na koji način su participirali odnosno kako su odlučili da će se postaviti u ovom slučaju. Želja odnosno ideja nas u SDP-u je nakon velikog interesa javnost, nakon problema u koje je kompanija došla nakon čitavog niza afera koje su se dešavale oko Agrokora, mi smo odlučili da hrvatska javnost ima pravo znati i dobiti sve informacije vezane konkretno uz Agrokor, okolnosti oko nastanka, njegove današnje pozicije na tržištu, nastanka njegovih poslovnih problema, također i novih okolnosti kod donošenja zakona o društvima od posebnog interesa za RH te okolnosti koje su bile vezane uz dodjelu određenih kredita, konkretno kredita HBOR-a koje su trgovačka društva u vlasništvu Agrokora dobila pred sam kraj 2016. godine u vrijednosti 48,3 milijuna eura. Postavljalo se pitanje da li možemo dobiti suglasnost u ovom Saboru, ja mogu izraziti zadovoljstvo šta je velika većina onih koji su danas raspravljali izuzev HDZ-a i pojedinog zastupnika, čini mi se da se radi o kolegi Mišiću iz stranke Promijenimo Hrvatsku da su ljudi bili za to da daju informaciju građanima RH jer ukoliko smo mogli osnovati do sada deset povjerenstava raznoraznih, znači zadnje je bilo oko Imunološkog zavoda, ukoliko je to bio interes javnosti da čuje što se tamo desilo onda je ova problematika vezana uz Agrokor nešto šta je do sada najvažnija tema koja se pojavila ovog tipa u hrvatskoj javnosti i u hrvatskom saboru. Nadam se da će u naredna dva, tri dana do samog glasanja se skupiti većina zastupnika koja će dati podršku ovome. Naši ljudi imaju pravo znati što je vezano i što se događalo u Agrokoru, koji su problemi, kako se naša vlast postavljala prema tome i kako se sada situacija u Agrokoru rješava. Glavni prigovor i zamjerka HDZ-ovog i i zamjerka HDZ-ovog i HNS-ovog kluba je bila da će se to konfrontirati sa DORH-om i HNS je izrekao jednu tvrdnju koja je neviđena u hrvatskoj politici, da će takvo osnivanje istražnog povjerenstva dovesti do toga da se poljulja povjerenje u institucije RH. Znači mi imamo zakon o istražim povjerenstvima donesen '96. godine koji jasno govori da se u ovom slučaju može, a ja bi rekao i mora osnovati povjerenstvo za istraživanje odnosno slučajeva vezano uz Agrokor i da u slučaju kada bi DORH došao do određene situacije koja bi rezultirala sudskim procesom, da bi se u tom dijelu povjerenstvo izuzelo. Znači mi imamo zakon koji je vrlo jasno odredio šta u kojem slučaju treba napraviti i ovo povjerenstvo u tom slučaju ima i uporište u zakonu. Ja bi rekao također da smo bili spremni čuti šta to ne odgovara HDZ-u i da neki prijedlog HDZ-a amandmanski uvrstiti određene stvari u svoj prijedlog, to do sada nismo dobili. Ne znam da li će još zadnjih par minuta ove rasprave to stići, očito neće, kolege iz HDZ-a su se očito odlučile za to da hrvatska javnost nema šta pitati oko Agrokora i nema šta čuti oko Agrokora. S obzirom da je to tako, a da Klub zastupnika SDP-a smatra ovu temu od nacionalnog interesa, jednog od najvažnijih pitanja koje smo u ovom mandatu Sabora imali, za nas niti jedan drugi konsenzus nije prihvatljiv pa tako niti konsenzus oko izbora ustavnih sudaca. I ovdje ću još jednom reći, mi glasat za suce nećemo dok se to povjerenstvo ne oformi i dok hrvatska javnost ne bude imala put kako doći do ovih informacija koje ja mislim da ih interesiraju. To je naš način da se borimo u ovom Saboru. neko može reći da je stav parlamentarne većine da li će ili neće prihvatiti ovakvu odluku, ali stav naš opozicije je da li ćemo prihvatiti suradnju na temama koje zahtijevaju konsenzus ukoliko nas pozicija ne podrži u opravdanim zahtjevima i onim stvarima za koje mislimo da predstavljaju javni interes. Znači još jednom kažem, neće biti niti mogućnost da glasamo za ustavne suce pa koliko god to dugo trajalo. Ja ne znam možda se HDZ odluči za to da ovu temu i ovo glasanje prebaci u 9. mjesec, što mislim da je lošije za HDZ jer će problemi tamo eskalirati jer će vjerujte mi nakon ovoga još informacija oko toga svega skupa izlaziti u javnosti. I mislim da će sa vremenom ljudi doći do odgovora i da će se na kraju pod pritiskom javnosti morati dati ti odgovori a te odgovore neće davati jedino DORH i ne može ih ni dati, jer se ovo povjerenstvo niti ne bi konfrontiralo sa DORH-om. Niti jedna istraga DORH-a ne traje mjesec ili dva dana, niti 6 mjeseci koliko je povjerenstvo predlagano. Svi znamo za slučajeve Vidošević, Sanader, to traje godina. Znači Vidošević je pritvoren čini čini mi se 2013. godine, mi smo tek sad počeli imati epilog na sudu i svi znamo da se ni na koji način vjerojatno ne bi došlo do sudskog procesa u ovih 6 mjeseci koliko bi istražno povjerenstvo radilo, tako da ne bi bilo nikakvog realnog doticaja između povjerenstva i DORH-a. To je samo jedna isprika koja je dosta proziran i koju ljudi vide, da se za ovo ne glasa isto kao što smo slušali proteklih mjeseci da će se za to glasati i iz Kluba zastupnika HDZ-a kada rasprava bude, rasprava će biti u skladu sa Poslovnikom, odnosno danas kada je to HDZ odlučio. Znači sada imamo još jednu ispriku koja bi trebala odgoditi donošenje odluke i mi ćemo se prema tome postaviti na način na koji sam rekao, znači nema suradnje niti po jednom pitanju konsensualnog tipa a to je prvo pitanje koje se dešava u petak, pitanje izbora ustavnih sudaca. Također se nadam da će zastupnici Nacionalnih manjina ići za time šta je interes javnosti a ne šta je interes HDZ-a, Andreja Plenkovića i Zdravka Marića i da će podržati donošenje i glasanje za donošenje ove odluke o formiranju istražnog povjerenstva. Također, još jedna stvar koja i ako nam se to u petak odbije kojim slučajem, znači mi tu nećemo stati, mi imamo dovoljno mogućnosti otvarati ovu temu u Saboru i dalje, davati potporu i javnosti i medijima u raščišćavanju ovih odnosa i u tome neće biti nikakvog sustezanja niti ćemo bez obzira kako su se HDZ i većina postavili po ovom pitanju od toga odustati jer mislimo da hrvatski građani zaslužuju sve ove odgovore koje smo ovdje naveli, bez obzira koliko se to kome činilo i koji su motivi. Znači ljudi mogu imati razne motive, naši motivi mogu biti, kako god ih definirali ljudi koji su danas raspravljali pa i iz HDZ-a da želimo srušiti Vladu, da je cilj nešto peto, političko, nebitno. Ovu Vladu će vrlo teško biti rušiti sa ljudima koji su osuđeni na suradnju sa njom, to je jasno, ali određene zaključke i informacije kroz javnost rada istražnog povjerenstva građani moraju dobiti. Znači tu se ne priča sada o tome tko ima kakve motive nego jednostavno postoji HDZ koji ne želi dati informaciju i postoji SDP koji želi da se sve raspravi pa i ono šta je kolega Borić pričao i za vrijeme mandata SDP-a. Znači ja tu nemam nikakvih ograda, niti zadrški vezano uz to da se sva pitanja i meni kao članu jedne Vlade postave u mandatu u kojem sam obnašao dužnost prije, poslije, kada god. Znači ja tih problema nemam. I nisam kriv što te probleme imaju neki drugi koji su sada aktualni ministri. A nisu krivi ni hrvatski građani. mi se opet svodimo na nekoliko ljudi koji su u ozbiljnom sukobu interesa, problemima i zbog njih mi ove informacije, mislim ne mi samo kao zastupnici, nego hrvatska javnost, hrvatski građani ne mogu dobiti. Premijer Plenković se ponaša na način da ne doživljava zahtjeve, opravdane zahtjeve niti opozicije ni građana ali dobro, sve jednom dođe na naplatu. I ja vam kažem, na kraju će puno bolje za HDZ biti da se to raspravi sada nego da se to raspravi kada kriza u Agrokoru kulminira a nažalost kako su stvari tamo krenule bojim se da će to iz dana u dan biti sve teže. I kolega Šuker je govorio o tome da se netko možda nadao da će se nešto rasprodavati u Agrokoru. Mi iz SDP-a nećemo rasprodavati ništa kao što to nismo radili '90.-tih nećemo raditi ni sada ali postoji jedna stranka koja je to radila '90.-tih a koja će to sada također u Agrokoru raditi. Hvala vam lijepa. Hvala. Imamo jednu repliku, uvaženog zastupnika Branka Bačića. **Bačić, Branko (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolega Maras, ucjena kako nećete birati ustavne suce zbog toga što neće biti prihvaćena i odmah izabrano istražno povjerenstvo neću reći da nije dostojna SDP-a ali nije način funkcioniranja i ponašanja ozbiljnih stranaka. Ako vi držite da je izbor Ustavnih sudaca ustupak HDZ-u onda ne mislim da dovoljno shvaćate važnost funkcioniranja najvažnijih državnih institucija među kojima sigurno jest i Ustavni sud. Danas sam vas pažljivo slušao i rekli ste da ili laže Marić ili laže gospodin Dobrović. Ja gospodina Dobrovića iznimno cijenim ali vjerujem da postoji audio snimak, koliko ja imam informaciju snimaju se sjednice, sjednice Nadzornog odbora HBOR-a. Ako taj snimak pokaže da je gospodin Marić bio u pravu, kako ćete se vi osobno i SDP postaviti nakon svih ovih optužbi koje ste prema njemu išli a koje se temelje na izjavi ministra Dobrovića, bivšeg ministra Dobrovića a sada saborskog zastupnika? I što će se dogoditi ako se utvrdi da je gospodin Marić bio u pravu, hoće li kakve onda posljedice snositi gospodin Dobrović zbog obmane javnosti? I treća stvar, s time ću završiti. Mi nismo imali namjeru niti sam ja rekao, da ćemo mi u ime kluba podržati amandman i da smo imali njega podržati, već bi bio on na klupama. Mi ćemo preložiti zaključak po vašemu prijedlogu na temelju ove rasprave koju smo u ime kluba i danas u replikama iznosili zastupnici HDZ-a. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Odgovor uvaženog zastupnika Marasa. **Maras, Hvala lijepa gospodin potpredsjedniče. Znači prvo evo taksativno na ove 3 stvari, znači SDP u ovom trenutku procjenjuje da je za Hrvatsku i hrvatsku javnost puno važnije dobiti povjerenstvo, nego ova 3 suca. Sud će funkcionirati, ima svoj kvorum, može raditi i neće se ništa desiti. Ali ovo je vrlo jasna poruka. To nije ustupak HDZ-u, nego je to nešto na čemu dvije velike ili najveće stranke u Hrvatskom saboru trebaju surađivati. Ukoliko vi zanemarujete ono što je nama važno i najvažnije, mi procjenjujemo da isto tako nema potrebe za suradnjom na ovom pitanju. Hrvatska nije u situaciji kao što je bila prije nekoliko ili pola godine ili godine dana, kada nismo imali niti većinu u Ustavnom sudu i Ustavni sud sada može funkcionirati i naša je procjena da ne možemo napraviti takav dogovor ukoliko hrvatskoj javnosti ne pružimo mogućnost da čuje svu istinu. Što se tiče snimanja, ja se nadam da će, a to bi bilo logično, već sam to danas i preložio, da članovi nadzornog odbora se dogovore i da puste transskript snimku šta god sa te sjednice kako bi hrvatska javnost bila upoznata. Ali to ne isključuje više samo ta činjenica potrebnu za istražno povjerenstvo. Pa nismo samo na temelju toga to formirali. Znači tu postoji čitav niz stvari i odgovora koje hrvatski građani moraju dobiti. To šta će se ustanoviti između Dobrovića i Marića ćemo vidjeti. Ali ovi odgovori su puno puno važniji nego što nego što je samo ta jedna činjenica. Što se tiče vašeg zaključka, naš zahtjev je da se povjerenstvo u petak formira i da krenemo 6 mjeseci raditi. Ukoliko DORH bude imao problem s povjerenstvom, pojedini dijelovi se mogu izuzeti i to je jedino na što SDP može pristati. Hvala lijepo. Ja tim zaključujem raspravu o ovoj točci, a glasovat ćemo kad se steknu uvjeti. Sad ćemo preći na sljedeću točku. **Jandroković, Gordan